**Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova: a) Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Erste d.o.o. Društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2016. godinu, podnositelj je Erste d.o.o. Društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondom. b) Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja PBZ Croatia osiguranje d.d. Za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2016. godinu, podnositelj je PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima. c) Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za 2016 godinu, podnositelj je Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. Izvještaj o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2016. godinu. Podnositelj je Allianz ZB d.o.o, društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom. Izvješća su podnesena na temelju članku 150. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima. O ovim izvješćima provesti ćemo objedinjenu raspravu. Materijale ste primili u pretince. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ste isto tako primili na sjednici. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Sada ću zamoliti predstavnika podnositelja da dadu dodatno obrazloženje. Oni za to imaju 30 minuta. Biti će 4 predstavnika. Započeti ćemo sa gospodinom Petrom Vlaićem, predsjednikom uprave ERSTE koji prvi nastupa. Izvolite. poštovane zastupnice i zastupnici. Čast mi je da mogu pred Hrvatskim saborom prezentirati poslovanje Erste plavih mirovinskih fondova za 2016. godinu. U 2016. godini, u odnosu na 2015. broj članova Erste plavih obveznih mirovinskih fondova porastao je na 5% na 287 747 članova. Od toga 3000 članova bili su članovi fonda C, 795 članova bili su članovi fonda A, dočim su svi ostali članovi bili članovi najvećeg fonda, fonda B, fonda sa umjerenim rizikom. Tržišni udio fondova pod upravljanjem ERSTE d.o.o. iznosio je krajem prošle godine 16,13% mjereno brojem članova. U Erste plave mirovinske fondove u prošloj godini ukupno je plaćeno 756 milijuna kuna doprinosa, od toga je daleko najveći dio bio uplaćen u fond B. Ukupna imovina u sva 3 obvezna mirovinska fonda iznosila je 11 milijardi i 400 milijuna kuna, krajem prošle godine, što predstavlja porast od 15,42% u odnosu na 2015. godinu. Najveći dio otpada na fond kategorije B, odnosno čak 11 milijardi i 7 milijuna kuna. Po prinosu, ono što je najbitnije je ono i zbog čega mi radimo, koji je naš pravi zadatak, pa po prinosima u 2016. godini bio najbolji fond A, koji je ostvario zavidni prinos od 13,83%. Fond C je ostvario prinos od 8,53%, dočim je fond B ostvario prinos od 8,08%. Svi fondovi su ostvarili iznad prosječne prinose za fondove takvog tipa i u Hrvatskoj ali i u Europi. Fond B je sljedbenik jedinstvenog Erste plavog mirovinskog fonda, koji je osnovan 2002. godine, do kraja prošle godine, ostvario je prosječni analizirani prinos od 6,21%, odnosno realno 4,15% godišnje. Sad ću malo dotaknuti investicijske ciljeve, strukture ulaganja pojedinih fondova. Fond A je namijenjen članovima koji su mladi, koji imaju više od 10 godina do mirovine, te imaju veću sklonost riziku, a s tim i očekuje veće prinose. Sredstva fonda A, najviše se ulagalo u hrvatske vrijednosne papire, promatrano, po klasama najzastupljenije su obveznice RH, a zatim dionice Zagrebačke banke, Podravke, Plave lagune, Adrisa i Luke Rijeka. Fond B, uravnoteženi fond, ono gdje je 97,5% imovine i dan danas. Imaju umjerenu sklonost rizika ovaj fond je pretežito obveznički, ukupno je krajem prošle godine bila u strukturi imovine 69,01% državnih obveznica, od toga je bila 66% hrvatskih državnih obveznica. U imovini fonda najzastupljeniji su obveznice RH, kako sam već rekao, slijede hrvatske dionice u visini od 15% što mislimo da je dosta veliki udio, strane dionice u visini 6,35% i strani investicijski fondovi u visini od 5,07%. Ti fondovi su pretežito dionički fondovi. Fond C Fond C se popunjava automatski članovi iz kategorije B koji imaju manje od 5 godina do mirovine, te su u njemu članovi koji imaju najmanju sklonost riziku. Ovaj fond ne smije ulagati u vlasničke vlasničke vrijednosne papire, a valutna struktura mu mora biti uvijek usklađena sa obvezama, odnosno, 90% imovine mora uloženo u hrvatskoj kuni. Disperzija rizika je radi toga minimalna. sad, na kraju bi se dotaknuo i najznačjanih ulaganja. Tijekom 2016. godine, Erste plavih mirovinski fondovi nastavili su aktivno ulagati na hrvatskom tržištu kapitala, sudjelovali su kod kapitalizacija tvrtki, sudjelovali su na aukcijama koje je organizirao CERP, sudjelovali su na, od upisa novih izdanja hrvatskih držanih obveznica. U srpnju 2016. godine godine RH je izdala kunsku obveznicu dospijeća 2021. godine u ukupnom iznosu od 6 milijardi kuna, a fondovi pod upravljanje ERSTE d.o.o. upisali su sve skupa 250 milijuna kuna. Isto tako u ožujku 2016. godine izdanje obveznice sa dospijećem 2026. godine, ukupno izdanje je 10 milijardi kuna, naši fondovi upisali su zajedno 520 milijuna kuna tih obveznica. U svibnju 2016. CERP je reorganizirao aukciju dionica Končar Elektro industrije i Erste plavi mirovinski fondovi ukupno su stekli 120000 dionica i zajedno povećali sa nekim dodatnim kupljenom na burzi udio u Končaru na 14,33%. U tom trenutku to je najveći pojedinačni udio što se tiči držanja postotka određenoj kompaniji. Isto tako u svibnju su fondovi pod upravni ERSTE d.o.o. na aukciji dionici Hrvatskog hotelskog turističkog poduzeća Korčula, stekli 150000 dionica i povećali svoj udio u tvrtki na 9,01% Isto tako su fondovi aktivno trgovali sa mnogim drugim dionicama na burzi. Ono što je vjerojatno za hrvatsku javnost zastupnike u ovom trenutku vrlo aktualno su ulaganja u Agrokor. Naši fondovi koncem prošle godine su imali ulaganja u Agrokoru i dionice sa sjedištem u RH, dionice firmi koje su davali garancije za koncern Agrokor. Tu smo imali ulaganja u Ledo i u Jamnicu s tim da je bilo … fondu i 97,5% imovine zajedno ulaganje u Ledo i Jamnicu iznosilo je 1,11% portfelja što mislimo da je relativno mali iznos. U 2017. godini sve smo te dionice prodali. U ovom trenutku nemamo izloženost prema Agrokoru, što se tiče hrvatskih dionica i hrvatskih kompanija i realizirali smo od početka držanja uključujući dividende dobit malo, ali … dobit, ako tome pribrojimo i obveznice Agrokora koje smo držali, ali u 2016. krajem godine ih više nismo imali, prodali smo ranije, ta dobit je značajna sve skupa je 31 milijun kuna od držanja dionica i obveznica Agrokora. Znači u ovom trenutku nismo izloženi prema Agrokoru i hrvatskim kompanijama. Isto tako u ovoj godini, nije to tema izvješća, ali u ovoj godini smo ušli u vlasništvo Sunca koncern, odnosno lanac Hotela Bluesun, gdje smo postali 16% vlasnici, kupnjom udjela od Grčkog investicijskog fonda. I na kraju što je isto tema, kratak pregled poslovanja mirovinskog društva. Ukupni prihodi iznosili su 63,6 milijuna kuna, rashodi 38,6 milijuna kuna, neto dobit iznosila je 19,7 milijuna kuna. Bila je niža nego 2015. godine iz razloga što smo značajno povećali troškove vezane uz uvođenje novih aplikativnih rješenja za praćenje mjerenja rizika te podizanje sigurnosti i povećali smo jako pristupe informacijskim servisima. I mislim da smo po tom pitanju što se tiče i tehnologije i praćenja tržišta mislim da smo vrlo visoko sofisticirana kompanija za upravljanje mirovinskim fondovima. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. Druga po redu je gospođa Renata Kašnjar Putar, članica Uprave PBZ Croatia osiguranje. **Kašnjar Poštovani gospodine predsjedniče, gospođe zastupnice i gospodo zastupnici Hrvatskog sabora. PBZ Croatia osiguranje Društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima posluje od 2001. godine. Osnivači društva su Privredna banka Zagreb i Croatia osiguranje koji su značajni sudionici domaćeg bankarskog i tržišta osiguranja i to svaki sa udjelom od 50% u temeljnom kapitalu koji iznosi 56 milijuna kuna. Sva tri fonda pod upravljanjem društva ostvarila su i u 2016. godini vrlo dobre prinose za svoje članove, a društvo je kontinuirano nastavilo sa radom na unapređenju organizacijskih zahtjeva u pogledu upravljanja imovinom a sa posebnim naglaskom na upravljanje rizicima. Na dan 31. prosinca 2006. imamo zaposleno 25 djelatnika, a društvo je za svakih deset tisuća članova iznad 50 tisuća svih članova kategorija mirovinskih fondova kojima upravlja dužno uplatiti dodatnih milijun kuna na računa jamstvenog pologa. Pa na kraju 2016. godine društvo ima 36,6 milijuna kuna kuna uložen jamstvenog pologa koji je uložen sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima u trezorske zapise RH. Ovlašteni revizor društva za poslovnu 2016. godinu bio je … Croatia, a poslove skrbništva za fondove obavlja Adico banka. Prihodi društva od upravljanja fondovima iznosili su 60 milijuna kuna, a sa ostalim prihodima društva koji su ostvareni ulaganjem vlastitih sredstava ukupan prihod društva iznosi 63,5 milijuna kuna. Rashodi od upravljanja fondovima iznosili su 15 milijuna kuna od čega je naknada agenciji 4 milijuna kuna, a naknada REgos-u 9,8 milijuna kuna te je neto dobit društva iznosila 24,9 milijuna kuna. Društvo upravlja sa tri fonda različite kategorije koji se međusobno razlikuju prema zakonskim dobnim ograničenjima članova, investicijskoj politici, strategiji te ograničenjima ulaganja. U 2016. godini ostvarili smo dobre prinose svojim članovima pa je tako fond kategorije A ostvario prinos od 13,82%, fond kategorije B ostvario je prinos od 8,52%, a fond kategorije C ostvario je prinos od 7,55%. Broj članova na kraju godine iznosio je u kategoriji A 918 članova, u kategoriji B 320.717 članova i u kategoriji C 3.801 član. Ukupno na kraju godine imali smo u svim fondovima 325.436 članova što je porast u odnosu na zadnji dan prošle godine od 13.845 članova odnosno tržišni udio u ukupnom članstvu obveznih mirovinskih fondova od 18,24%. Fond A u 2016. godini kako sam navela ostvario je prinos od 13,82%, a od početka rada anualizirani prinos iznosi 12,07%. neto imovina iznosila je 67,3 milijuna kuna, ukupne uplate u godini dana iznosile su 5,6 milijuna kuna, a temeljem zatvaranja računa naših članova isplaćeno je 971 tisuća kuna. Ovo sve zajedno znači da je fond kategorije A svojim članovima zaradio 8 milijuna kuna u 2016. godini. Fond je sudjelovao u izdanju korporativnih obveznica izdavatelja Zagrebačkog Holdinga, a udio korporativnih obveznica na kraju godine iznosio je 6,37% imovine fonda. Isto tako fond je sudjelovao u izdavanju državnih obveznica a o značajnih dokapitalizacija u kojima je fond sudjelovao svakako treba spomenuti dokapitalizaciju društva HTP Korčula sa ukupno 1,72 milijuna kuna. Na sekundarnom tržištu povećana je izloženost domaćim dionicama sa 17,91% koncem 2015. godine na čak 29,9% koncem 2016. godine. Isto tako fond je bio aktivan i na inozemnim dioničkim tržištima. Fond B koji je ujedno i najveći fond kojim upravljamo i slijednik je jedinstvenog fonda prije izmjena zakona u 2016. godini ostvario je prinos od 8,52% a anualizirani prinos od početka rada iznosi 5,47%. Neto imovina na kraju godine bila je 13,4 milijarde kuna ukupne uplate u fond kategorije B iznosile su 914. milijuna kuna a isplaćeno je kroz zatvaranje računa 182,3 milijuna kuna. Fond je svojim članovima u 2016. godini zaradio milijardu i Najveći udio imovine 64,39% uložen je i investiran je u državne obveznice a 25,12% investirano je u dionice. Na tržištu korporativnih obveznica fond kategorije B sudjelovao je u izdanju korporativnih obveznica Atlantic grupe i Zagrebačkog Holdinga a na sekundarnom tržištu stekao je korporativne obveznice izdavatelja HEP-a. Udio korporativnih obveznica tokom 2016. godine povećan je sa 1,90 na 2,65% imovine fonda. Fond kategorije B sudjelovao je u oba izdanja državnih obveznica i to sa 900 milijuna kuna a od značajnih dokapitalizacija svakako treba spomenuti također HTP Korčulu te kupnju dionica Končar elektroindustrije koje je prodavala država od svojih 20% vlasništva. izloženost domaćim dionicama sa 13,29% na 14,6% krajem 2016. godine. Fond C ostvario je u 2016. godini prinos od 7,55% a od početka rada anualizirani prinos iznosi 7,27%. Neto imovina iznosila je 454 milijuna kuna. Ukupne uplate u godini bile su 146 milijuna kuna a isplaćeno je 53,3 milijuna kuna kroz zatvaranje računa članova. Svojim članovima fond je zaradio u 2016. godini 28,9 milijuna kuna. Fond je sudjelovao na tržištu korporativnih obveznica i to u izdanju Zagrebačkog Holdinga i HEP-a a 2016. godinu završio je sa 7,4% udjela korporativnih obveznica. Sudjelovanje na tržištu dužničkih papira, tu smo sudjelovali u izdanju državnih obveznica a gledano kumulativno sva tri fonda kojima društvo upravlja imovina je iznosila 13,8 milijardi kuna što je porast u 2016. godini za 1,9 milijardi kuna do kojeg je došlo zbog uplata doprinosa kao i ostvarenih Tijekom godine ukupno je za sve naše članove zarađeno 1,08 milijardi kuna a tržišni udio fondova pod upravljanjem PBZ Croatia osiguranja iznosio je 16,19%. Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem društvo nastoji ostvariti rast investicija posebno vodeći računa o sigurnosti imovine naših članova. Vezano na aktualno pitanje sudjelovanja u Agrokoru u 2016. godini, društvo je imalo dionice tvrtke Ledo i Jamnica tokom, početkom 2017. dio te imovine je prodan, društvo nije imalo obveznica jer od 2013. godine nismo stjecali nove dionice niti ulagali u korporativne obveznice kompanija Agrokor. Tako da u ovom trenutku dakle 27.6. smo u portfelju imali 0,11% portfelja u dionicama Leda a generalno gledano, od početka ulaganja, dakle od dokapitalizacije Leda društvo je ostvarilo, odnosno fondovi su ostvarili dobru zaradu na ovim dionicama odnosno obveznicama koje smo ranije imali u portfelju. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Treća rasprava uvaženi Kristijan Buk, predsjednik uprave AZ obveznog mirovinskog fonda. Izvolite.

Poštovani predsjedniče Sabora, poštovane dame i gospodo saborski zastupnici. Zadovoljstvo mi je predstaviti vam rezultate rada AZ obveznih mirovinskih fondova za 2016. godinu. 2016. godina bila je jedna od uspješnih godina za članove AZ mirovinskih fondova kao rezultat konzistentne investicijske politike koja na prvom mjestu stavlja razboritost i oprez te smanjenja rizika raspršenošću ulaganja. Najveća pojedinačna ulaganja odnosila su se na obveznice RH, većinom dugoročnog dospijeća. U dioničkom dijelu portfelja u značajniju izloženost prema domaćim turističkim kompanijama najznačajnije pozicije odnose se na izdavatelje iz područja zdravstva i prehrambene industrije. AZ mirovinski fondovi u 2016. godini sudjelovali su u privatizaciji Imepriala Rab turističko poduzeće Ilirija, Biograd na Moru, povećali su svoje udjele u više dioničkih društava u RH kao Arena turistu, Atlantic grupi, Liburnia rivijera hotelima, Končar grupi itd. U nastavku ukratko o rezultatima naša tri fonda. Naš najveći AZ obvezni mirovinski fond kategorije B u 2016. godini imao je 618 tisuća članova, a svojim članovima ostvario je prinos od 5,74% odnosno u apsolutnom iznosu od milijardu i 700 milijuna kuna. Ostvarenim prinosom, to je bio prijenos od početka, u 2016. godini je bio prinos od 6%. Imovina obveznom mirovinskog fonda iznosila je 31,7 milijardi kuna od čega je 70% circa uloženo u državne obveznice, a ulaganje u dionice iznosila su 20% ukupne imovine fonda. Što se tiče obveznih mirovinskih fondova A i C, u mirovinski fond A kategorije ostvario je prinos od 12,6% i svojim članovima zaradio 26 milijuna kuna. Imali smo 2200 odnosno tržišni udio u broju članova preko 47%. Imovina je uložena 45% u državne obveznice, a vlasnički vrijednosni papir odnosno dionice činili su 49% ukupne imovine fonda. Obvezni mirovinski fond kategorije C ostvario je prinos os 7,33% i zaradio svojim članovima 73 milijuna kuna, s obzirom na svoju ulogu, obvezni mirovinski fond C, 90% imovine fonda od 1,2 milijarde kuna uloženo je u državne obveznice RH. Što se Što se tiče društva, samo kratko. Temeljni kapital 90 milijuna kuna, jamstveni polog na kraju 2016., 79 milijuna kuna, ukupni prihodi 143 milijuna kuna, i neto dobit 71 milijuna kuna na kraju 2016. Što Što se tiče ulaganja u Agrokor kao što su moji kolege naveli, na kraju 2016. godine, u fond B imali smo nešto više od 1,3% ulaganja, u fondu A 0,49, u fondu A smo rasprodali u 2017. imamo nulu, u fondu B imamo još ulaganje u dionice Leda, koje smo iz konzervativnih razloga trenutno sveli na vrijednost nula. Evo, toliko od mene. Hvala. Hvala i vama. I na kraju gospodin Damir Grbavac, predsjednik Uprave Raiffeisen mirovinskog fonda. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana gospodo zastupnici ovog visokog Doma, podnosim ovo izvješće u ime Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Naše društvo upravlja sa 10 mirovinskih fondova, od čega je jedan otvoren i dobrovoljni, 6 dobrovoljni zatvorenih i 3 obvezna mirovinska fonda koja su zapravo predmet ovoga izvješća sukladno zakonu. Naše društvo ima kapital od 143 milijuna kuna, u jamstvenom pologu u ovom trenutku ima 67 milijuna kuna, društvo koncem godine je imalo 44 zaposlenih u obveznim mirovinskim fondovima je upravljalo, odnosno i sad upravlja ali stanje u tom trenutku koncem prošle godine je bilo 26 milijardi milijardi kuna. Znači naše društvo upravlja sa 26 milijardi kuna u obveznim mirovinskim fondovima, među njima je daleko najveći fond kategorije B s obzirom da nije došlo do nekog značajnijeg pomicanja i vlastitog odlučivanja članova o tome da promjene obvezni mirovinski fond, a obvezni mirovinski fond kategorije B u startu je jedini, danas je mirovinski fond u koji ulaze svi oni koji sami donesu odluku o izboru kategorije mirovinskog fonda. Međutim, sa podacima bih započeo vezano za mirovinski fond kategorije A koji je namijenjen našim mlađim članovima, Što se tiče strukture ulaganja u njemu je najviše, relativno najviše u odnosu na druge fondove, dionica i ulaganja srodnih dionicama, znači ulaganje u dioničke fondove od 35% a velika većina od ostatka je uložena u prije prije svega hrvatske državne obveznice. Fond je zbog ovoga što sam već rekao imao i ima relativno mali broj članova, znači 1432 člana, koncem godine je imao imovinu od 129 milijuna 900 tisuća kuna. U 2016. godini prinos ovog fonda je iznosio 8,19%, odnosno realno je iznosio 7,97% a ukupna zarada za članove je bila blizu 10 milijuna kuna a od početka rada, radi se o relativnoj kratkoj povijesti koja je počela u kolovozu 2014. godine. Znači od početka rada prosječni prinos nominalni iznosi 9,47%, a realno 9,85%. iznosi 9,47%, a realno 9,85%. Naš najveći mirovinski fond, kod svakog društva je tako, znači fond kategorije B. U svojoj strukturi ulaganja je imao blizu 20% uloženo u dionice i srodna ulaganja, znači dioničke fondove i veliku većinu ostatka u hrvatske državne obveznice. Veličina fonda se odražava i brojem članova i imovinom. Znači imovina mu je iznosila oko 24 i pol milijarde kuna i u fondu je bilo 532 tisuće članova koncem godine. Prinos koji je ostvaren u 2016. godini je 7, 31%,a od početka rada, ovdje se radi o jednom znatnom dužem periodu i dužoj povijest pa to ima i neko puno veće puno veće značenje. Znači, prinos je preko 6%, 6,03% dok je realni prinos iznosio blizu 4% 3,97%. Fond kategorije C raste ipak nešto brže nego fond kategorije A zbog toga što članovi koji su pet godina pred mirovinom zapravo po sili zakona prelaze u ovaj fond kategorije C, pa sam zbog toga i ja član toga toga fonda. Znači sredstva ovog fonda su praktički u cijelosti osim nešto što se nalazi u novčanim fondovima ili u novcu. Cijela imovina u ovom fondu je praktički bila uložena u hrvatske državne obveznice. Fond je koncem godine imao 8100 članova. Imovina mu je bila nešto preko milijardu kuna. Prinos koji je ostvaren u 2016. godini je 7,25% realno isto preko 7%, a od početka rada, znači od te 2014. godine prinos fonda je iznosio prosječno 8,58% ili realno 8,95% zbog toga što smo imali deflaciju. U izvornom izvješću, znači ne u ovom skraćenom, nego izvornom izvješću nalaze se detaljniji podaci o investicijskim limitima, o zemljopisnoj strukturi ulaganja u djelatnosti po valutama i slično, pokazatelj rizičnosti. Međutim, smatram da za ovo izlaganje bi bilo pretjerano da i o tome izlažem. Samo jedan trenutak. Znači zbog interesa javnosti pretpostavljenog interesa i uvaženih saborskih zastupnika mogu nešto reći i o ulaganjima i rezultatima ulaganja u vrijednosne papire grupacije Agrokor. Naš fond kategorije B u ovom trenutku ima nešto preko 18000 dionica Leda kao člana grupacije Agrokora i to je trenutno jedina izloženost i ona iznosi 0,2% imovine ovoga fonda. Mi smo u vrijednosne papire grupacije Agrokor prije svega obveznice Agrokora počeli ulagati 2004. godine temeljem naših analiza i temeljem ocjena nezavisnih rejting institucija. I na vrijeme, znači 2014. godine počeli i sa smanjivanjem ove izloženosti, tako da je kao što sam rekao ukupna izloženost prema svim vrijednosnim papirima grupacije Agrokor u ovom trenutku 0,2%. ulaganja, ukupnog ulaganja u vrijednosne papire grupacije Agrokor danas je zarada na vrijednosnim papirima grupacije Agrokor od 270 milijuna kuna od čega je 208 milijuna kuna realizirana zarada. Znači nešto što fondovima, odnosno našim članovima nitko ne može uzeti, a najmanja moguća, znači 208 milijuna kuna je realizirana zarada a prema sadašnjem stanju ukupna zarada je 270 milijuna kuna. Evo toliko. Hvala.

ali ja ne znam za prosječnog čovjeka imamo ovdje koliko financijskih eksperta. Govorili ste o ovim državnim obveznicama, dionicama itd. Ja mislim da prosječni Hrvat kad sluša ovo on još pati još od neke post komunističke konfuzije. Njemu nije jasno sve ovo. Moje kratko pitanje. Može li meni itko odgovoriti srednjoročno recimo 10 godina kakvo će bit stanje mirovinskog sustava u RH? Imamo populaciju koja stari, bit će manje poslova najviše u proizvodnji. Ulazimo u četvrtu generaciju industrijske revolucije. U deset godina u državi koja je veličine Los Angelesa gdje 1,1 čovjek radi, jedan u mirovini kakva je budućnost. Vani recimo imate jednostavne zakone, jednostavna pravila igre. Imate starosnu mirovinu nakon 65 godina. Ako hoćete tu mirovinu uzeti imate također koliko radite toliko dobijete love. Neki rade do osamdesete godine, a puni radni staž u Kanadi je 35 godina. Kako će izgledati ova država gdje je 50% ljudi zaposleno u državnim tvrtkama gdje se statira, gdje se ne stvaraju nove vrijednosti. Kako će to? Možete li vi meni malo prosvijetliti ovu sadašnju situaciju i gdje ćemo mi bit u 10 godina? Hvala vam kolege. Kolege hvala vam lijepa. žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, onda bih molio predstavnicu Vlade Majdu Burić državnu tajnicu u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava da dade mišljenje Vlade. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine Jandrokoviću, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici i saborske zastupnice, poštovani predstavnici obaveznih mirovinskih fondova. Izvještaj o radu obaveznih mirovinskih fondova u 2016. godini. Sukladno članku 150. Zakona o obaveznim mirovinskim fondovima mirovinsko društvo dužno je jednom godišnje Hrvatskom saboru podnijeti izvještaj o radu mirovinskim fondovima kojima upravlja. Mirovinskom reformom počevši od 1. siječnja 2002. godine nastali su kapitalizirani mirovinski sustavi. Prvotno je taj sustav bio uređen Zakonom o obaveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje počevši od 1. siječnja 2014. godine doneseni su novi zakonodavni okviri koji se odnose na Zakon o obaveznim mirovinskim fondovima, Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, te Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima. Novim zakonodavnim okvirom s obzirom na dob osiguranika i izloženost riziku u obveznim mirovinskim fondovima uvedene su i 3 nove kategorije mirovinskih mirovinskih fondova tzv. port portfelja A, B i C te danas u RH, posluju 4 društva za upravljanjem obaveznim mirovinskim fondovima AZ, ERSTE plavi, PBZ Croatia osiguranje i Raiffeisen. Broj osobnih računa, članova obveznih mirovinskih fondova u port portfeljima krajem 2016. godine, bio je milijun 169 članova, a od tog broja u port portfelju A nalazilo se 5369 članova, u port portfelju B nalazilo se milijun

u skupni A nalazilo se 5 milijuna i 94 članova, u port portfelju B nalazilo se milijun 707 tisuća 104 članu, a u port portfelju C nalazilo se 18 tisuća 983 člana. Rast broja članova obveznih mirovinskih fondova, nastavljen je i u 2016. godini, ali i niska osviještenost članova obveznih mirovinskih fondova o samostalnom odabiru obveznog mirovinskog fonda. Ukupna neto imovina obveznih mirovinskih fondova na dan 31. prosinca 2016. godine, iznosila je 84,18 milijardi kuna i porasla je za 10,18 milijardi kuna u odnosu na prethodnu godinu, što je porast od 13,75% u godinu dana. Od ukupne neto imovine obaveznih mirovinskih fondova, tek 0,60%, tj. 506 milijuna kuna čini imovine fondova kategorije A, 3,62%, tj. 3,05 milijardi kuna je imovina fondova C, dok je najveći dio, čak 95,78% tj. 80,62 milijarde kunu imovina fondova kategorije B. Imovina na osobnim računima članova obaveznih mirovinskih fondova, nastavila je rasti u 2016. godini, dijelom zbog kontinuiranih uplata doprinosa, a dijelom zbog ostvarenih prosječnih prinosa na uložena sredstva. Na osobne račune članova obveznih mirovinskih fondova, tijekom 2016. godine, izvršeno je 5,34 milijarde kuna neto uplata, obaveznih mirovinskih doprinosa, te je veća za 3,46% u odnosu na prethodnu godinu, kada je izvršeno 5,16 milijardi kuna neto uplata obaveznih mirovinskih doprinosa. Prinos na imovinu obaveznih mirovinskih fondova u 2016. godinu za kategoriju A, iznosi je 11,85% za kategoriju B iznosio je 6,9% a za kategoriju, a za kategoriju C 7,4%, dok je prinos u 2015. godini za kategoriju A iznosio 9,1% za kategoriju B 6,2% i za kategoriju 6,8%. U 2016. godini najveće prinose su ostvarili obavezni mirovinski fondovi kategorije A koji su ujedno i najrizičniji, dok su najniže prinose ostvarili obavezni mirovinski fondovi umjerene rizičnosti, odnosno kategorije B. Na dan 31. prosinca 2016. godine u strukturi ulaganja obaveznih mirovinskih fondova, većinski dio činili su dugoročni dužnički vrijednosni papiri, što se prvenstveno odnosi na ulaganja u domaće državne obveznice, 71,11% pored toga zamjetan je iznos ulaganja u ukupnoj imovini obaveznih mirovinskih fondova, odnosio se na domaće i inozemne dionice, odnosno 19,5%, od čega su prevladavala ulaganja iz izdavatelje iz RH, odnosno 12,26%. U 2015. godini, postotak ulaganja u domaće državne obveznice iznosio je 72,7%, dok je iznos ulaganja koji se odnosi na domaće i inozemne dionice iznosio 19%, od čega su veći dio ulaganja u domaće dionice, odnosno 10,46%. Društva za upravljanje obaveznim mirovinskim fondovima u 2016. godini, ostvarila su ukupne prihode u iznosu od 411 milijuna kuna. 396 milijuna kuna, ostvarena je iz prihoda od upravljanja mirovinskim fondovima i odnosi se na naknadu od ukupne imovine fonda u iznosu od 351 milijun kuna i naknadu od uplaćenih doprinosa u iznosu od 45 milijuna kuna. U 2015. godini ukupni prihodi iznosili su 408 milijuna kuna, a prihodi od upravljanja fondom iznosili su 386 milijuna kuna. Od toga se naknadu od ukupne imovine fonda iznosi 345 milijuna kuna, a na naknadu od uplaćenih doprinosa 41 milijun kuna. Udio naknade od ukupne imovine u ukupnim prihodima društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2016. godinu, i 2015. godinu, približno je oko 85%. U 2016. godini naknada za upravljanjem obveznim mirovinskim fondom, iznosila je 0,419% godišnje od osnovice, to jest od ukupne imovine fonda umanjene za obveze spram ulaganja i manja je za 7% u odnosu na 2015. godinu, kada je ona iznosila 0,45% godišnje od osnovice. Ukupni rashodi društva, za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u 2016. godini, iznosili su 182 milijuna kuna, a od toga središnjem registru osiguranika, plaćeno je 54 milijuna kuna, a Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Sva 4 društva za upravljanjem obveznim mirovinskim fondovima zabilježila su neto dobit od 183 milijuna kuna u 2016. godini što je za 10 milijuna kuna niža neto dobit u odnosu na 2015. godinu. Hrvatskom saboru da prihvati Izvještaj o radu obaveznih mirovinskih fondova u 2016. godini. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Prvi je uvaženi kolega Orepić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče. Gospođo Burić, gospodo iz obaveznih mirovinskih fondova. Ja ću samo jedno jednostavno pitanje postaviti. Tijekom 2016. godine ali u iznosu pustite postotke jel postoci ne znam koliko govore ili šta govore, koliko je novaca otišlo u Agrokor odnosno u vrijednosne papire ulaganje u Agrokor? … /Upadica se ne razumije./ … Nula kuna, nisam čuo. Ništa.

izlaganja predstavnika obaveznih mirovinskih fondova zaista je svatko od njih dao precizne informacije vezano uz pitanje koje ste postavili. Hvala. Druga replika uvaženi kolega Kirin. Izvolite. **Kirin, Ivan (HDZ)** Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani predstavnici fondova, obaveznih fondova i HZMO-a. 2002. godine učinjena je revizija mirovinskog sustava na tri stupa, prvi, drugi, treći. Prvi stupanj je ulaganje iz bruto plaće 15% i on je temeljen na međugeneracijskoj solidarnosti. U drugom stupu je izdvajanje iz bruto plaće 5% i treći stup je dobrovoljni koji koji nije obavezan i atraktivan je za osobe iznad 45 godina. Tu je slobodna dinamika ulaganja, mogućnost raspodjele sredstvima počinje tek nakon 50 godina na nekoliko modela. No u drugom stupu je učinjena promjena. Kreirane su tri kategorije štednje ili portfelja A, B i C. A je za one koji su do mirovine više od 10 godina i tu je slobodno ulaganje, moguće je i rizično ulaganje i moguće je loše uloge popraviti do kraja umirovljenja. B je 5 do 10 godina, tu se konzervativnije ulaže, a C je do mirovine 5 godina i tu je najkonzervativnije ulaganje suzdržano i oprezno. U svjetlu umirovljenja 65 godina zanima me da komentirate izjavu guvernera HNB-a gospodina Vujčića, da je za gospodarsku opstojnost Hrvatske potrebno liberalizirati ili produženje odlaska u mirovinu, da li je to 67 godina i kada? Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Odgovor na repliku. Izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Poštovani gospodine zastupniče Kirin, nacionalni program reformi jest u pripremi, a vi i sami znate da je zakon vezan uz produljenje ostanka na tržištu rada do 2038. godine donijela vlada SDP-a ako ste na to mislili. Hvala vam lijepa. Otvaram sada raspravu. Prvi se u ime Kluba zastupnika HDZ-a uvaženi kolega Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospođo državna tajnice, gospođe i gospodo koji upravljate obveznim mirovinskim fondovima, kolegice i kolege. Danas ujutro je bila kritika da o nekim važnim točkama raspravljamo u kasnim noćnim satima. Mi danas htjeli mi to priznati ili jesmo svjesni ili nismo svjesni raspravljamo o svojoj budućnosti jer oni koji budu 40 godina uplaćivali ove obvezne mirovinske fondove po procjenama preko 40% njihove mirovine će se isplaćivati iz ovih sredstava koja će se kumulirati. A oni koji su počeli uplaćivati, a imali su 40 godina 2002. godine njihovo će biti negdje tu između 20 i 25% jer jedan dio mirovine će imati iz prvog stupa. No, kada govorimo o ovim izvješćima onda nije na odmet podsjetiti da tamo krajem prošlog tisućljeća je ova reforma mirovinskog sustava donesena konsenzusom i procjena je bila da će biti značajniji gospodarski rast i da će do 2008. godine biti izdvajanje 10% u drugi stup mirovinskoga. I to je nešto o čemu bi mi danas trebali raspravljati jer to je po meni suštinski problem ove cijele priče. Jer gledajte, ako mi zakonom propišemo u što ovo obvezni mirovinski fondovi trebaju ulagati, onda u principu mi smo njima trasirali put i ostavili smo im vrlo malo manevarskog prostora. Oni su imali kada je bila gospodarska kriza određene gubitke kao što su imali svi na financijskom tržištu i to treba jasno i otvoreno reći pa ako ste malo bolje izlistali i ova izvješća pa ćete vidjeti da u jednom fondu piše da inozemne dionice su mu prošle godine donijele 555 milijuna minusa. Dakle to su sve činjenice o kojima treba razgovarati kada govorimo o ovom izvješću jer ponavljati da neke brojke, a ne dati im na važnosti naprosto nije dobro jer ako mi danas imamo milijun i 790 tisuća naših sugrađana koji imaju osobne račune u ovim obveznim mirovinskim fondovima, onda naša rasprava o ovoj temi je po meni izuzetno odgovorna, mora biti odgovorna jer mi smo ti koji, mi saborski zastupnici, koji smo u jednom trenutku donijeli Zakon o mirovinskoj reformi. Mi smo ti koji smo 2014. promijenili Zakon o obveznim mirovinskim fondovima i usmjerili neke stvari. Dakle vjerojatno bi danas da su kolegice i kolege rekli da imaju nekoliko stotina milijuna uloženih novaca u Agrokor danas bi bila vrlo ovdje živa, vehementna rasprava itd. međutim, kada to nije tako priča se stišava i nitko neće govoriti o onome što nas čeka. Dakle kada govorimo o ovim fondovima treba jasno naznačiti neke stvari. Dakle prosječan prinos ovog najvažnijeg i najvećeg mirovinskog fonda u kategoriji B je negdje oko 7% za sva 4 mirovinska fonda. Međutim kolegice i kolege, mi moramo biti isto tako svjesni da postoji jedno vrijeme ulaganja kada su prinosi na vrijednosne papire, kako državnih obveznica su pale jer je naprosto i bolji status Hrvatske a i cijena kapitala na svjetskom tržištu je bila takva da ako je nekad nešto bilo 6, danas je to 3 i normalna stvar da ne mogu niti ovi obvezni mirovinski fondovi očekivati da će njihov prinos biti veći. To su naprosto činjenice. Prema tome, nemojmo se iznenaditi ako za godinu ili dvije ovaj prosječan prinos po, u mirovinskom fondu bude nešto i postotno manji. Ali ovdje moramo biti svjesni da govorimo o nečemu za što vrijedi zakon brojki. Zakon brojki veliki na onaj na koji se odnosi a isto tako i na vremenski period na koji se primjenjuje. Jer tek značajnija i snažnija isplata mirovina, dijela mirovina iz drugog stupa mirovinskoga bi trebala početi 2027. godine. Tada će oni koji su 2002. godine imali 40 godina napuniti 65 godina i onda se događa nešto kao što sve ove godine negdje u prosjeku oko 5 milijardi kuna manje dolazi u državni proračun s osnova onih 5% koje se izdvaja za drugi stup mirovinskoga tako će nakon te 2027. godine da tako kažem pritisak na isplatu mirovina iz prvog stupa mirovinskoga početi padati jer jedan dio mirovina će se isplaćivati iz drugog stupa mirovinskog ili. I to je to, to je naprosto činjenica. To što mi u Hrvatskoj imamo nažalost negativan odnos zaposlenih i onih koji primaju mirovinu i ako kod ovog broja zaposlenih na određeni način da tako kažem kolokvijalno eliminiramo one koji su vezani na državu, dakle koji primaju plaću iz države i iz državnog proračuna jer iz državnog proračuna u ovom trenutku se isplaćuju mirovine onda je taj odnos još gori. Znači negdje realni sektor ako uzmemo zaposlene u realnom sektoru i stavimo ga u odnosu na broj umirovljenika to vam je negdje po prilici od 0,85., 0,86 zaposlenih na 1 umirovljenika. Jer nemojmo zaboraviti da je negdje oko 250 tisuća državnih i javnih službenika, da imamo zaposlenike u lokalnoj, regionalnoj samoupravi i njihovim javnim poduzećima i to vam je skoro 300 Dakle to su činjenice o kojima mi moramo govoriti. Jedino da možemo i na ljepši način govoriti o ovome svemu skupa je povećani broj zaposlenih. Dakle proširiti bazu onih koji uplaćuju jer ovu priču možemo potpuno napraviti copy-paste i kada govorimo o zdravstvenom osiguranju, potpuno identična priča. Da Hrvatska u ovom trenutku ima milijun i 800 tisuća zaposlenih mi ne bi govorili o problemu mirovinskog sustava, ne bi govorili o problemu zdravstvenog sustava nego bi imali situaciju sasvim drugačiju. Ne bi iz poreznih prihoda prikrivali ono što je nedostatno iz mirovinskog doprinosa i zdravstvenog doprinosa, to su činjenice. I vjerojatno bi i kolege koje upravljaju obveznim mirovinskim fondovima na jedan drugačiji način raspravljale o svemu skupa, možda bi neke zakonske odredbe bile drugačije. Ali mi smo tu gdje jesmo, i zato imamo odgovornost kada raspravljamo o ovom točki dnevnog reda da sve sagledamo i da jasno kažemo da je Hrvatska na određeni način potrebna mirovinska reforma bez obzira kako je mi gledali ili ne gledali, ona naprosto ovako ako ćemo statički promatrati neće nas odvesti nigdje dobrome. Naši umirovljenici, najveća tragedija u ovom trenutku kada govorimo o stabilnosti fiskalnog sustava, kada govorimo o stabilnosti proračuna onda stalno ističemo tih 16, 17 milijardi kuna koje se mora uplatiti da bi se podmirile sve mirovine. Jer gledajte, tu možemo mi razdvajati mirovine iz redovnog radnog odnosa po posebnim propisima itd., itd., međutim uz sve to skupa, dakle to je kategorija troška koja znatno opterećuje državne financije a s druge strane negdje oko 850, 900 tisuća umirovljenika u ovom trenutku ima mirovinu ispod 3 tisuće kuna. I to je naš stvarni i naš realni problem. I to je problem o kojem trebamo govoriti u svakoj točki dnevnog reda kada se govori o mirovinskom sustavu. Jer ako ćemo to sagledavati kao problem onda ćemo drugačije i razmišljati o određenim stvarima. Također kada govorimo o prinosima fonda onda ćete i vidjeti da u ovom trenutku po prilici negdje oko 53% ili 5,3 milijarde kuna je prihod doprinosa a 4,87 milijardi kuna je prihod od ulaganja tih sredstava u dionice, u obveznice itd.. Međutim, mi moramo znati da prošle 3 godine prosječno godišnje je umanjen taj prihod za poprilici oko 500 milijuna kuna. Jer izmjenom zakona, nešto što je išlo u onom trenutku kada se odlazilo u mirovinu prema državnom proračunu na takav način pokrivalo je dio isplate mirovine dakle osobno koji imaju benificirani radni staž ili posebne uvjete to su prije svega zaposlenici MUP-a i MORH-a da se spase u javne financije, netko je našao solomonsko rješenje ajmo mi u 3 godine povući negdje oko milijardu i 300, milijardu i 400 milijuna iz obveznih mirovinskih fondova. Na takav način ćemo malo zakrpati proračun a vojnici, policajci kada budu išli u mirovinu onda iz one sveukupne mase će se njima isplatiti i gotovo. Jer isto tako nije na odmet napomenuti da ovo što plaćamo 15% je solidarna mirovinska uplata dakle mi uplaćujemo za one koji su u ovom trenutku u mirovini a za nas će uplaćivati netko drugi. Dok ovo o čemu danas raspravljamo je praktički individualna ili osobna štednja, svatko od hrvatskih građana koji ima drugi stup mirovinskog, ima u Regosu otvoren svoj račun, na taj račun se uplaćuju njegovi novci i on u principu po jasno propisanoj proceduri u svakom trenutku može saznati kako je njegovo stanje na tom računu i to je razlika između jednog i drugoga. I na kraju sredstva drugog stupa su na određeni način nasljedna, dok sredstva iz solidarne uplate nisu nasljedna. Ako smo rekli, ja mislim da u ovom trenutku ako se varam, negdje prosječno po, ako imamo 84 84 milijarde imovinu fonda, imamo negdje oko milijun i 800 tisuća računa, nešto manje, to znači da negdje više oko 40 tisuća kuna u prosjeku svaki građanin Hrvatske ima svojih sredstava na raspolaganju. I ne daj Bože da netko umre, dakle njegovi nasljednici imaju prava na ta sredstva. To je nešto što su kolege zadnji put pojasnile, međutim, mislim da i u ovom trenutku to treba reći. Jer gledajte, danas govorit o tome da li nam je trebala mirovinska reforma ili ne, je po meni iluzorno. Od tada je prošlo, od trenutka donošenja 17 godina, od trenutka primjene 15 godina. Ja se sjećam kad sam u veljači 2009., tada sam bio još ministar, imovina fondova je negdje oko četrdesetak milijardi, bio je jedan sveopći kaos na financijskom tržištu, predložio da bi mogli mi te novce uzeti i na takav način financirati državni proračun, onda su me jednostavno određene grupacije izmasakrirale preko medija, ali tada iskreno govoreći, nisam osjetio podršku od svih onih koji danas glavno viču da ovi fondovi ne trebaju. Dakle, oni su naprosto tu, mi ih trebamo prihvatiti takve kakve jesu, trebamo voditi jasno, brigu i kontrolu temeljem propisanog zakonom da se ta sredstva ulažu na najkvalitetniji način. Iskreno govoreći, u jednoj raspravi vidjeti što sa povećanjem tog izdvajanja za drugi stupanj mirovinskoga. I kolegice i kolege, s obzirom da ova izvješća postaju lagano copy-paste osim određenih iznosa koji se mijenjaju, ja mislim da je ovo još jedno izvješće na kojem bi se daleko kvalitetnije rasprava vodila na zajedničkoj sjednici Odbora za mirovinski sustav i financije nego što je to na ovoj plenarnoj sjednici kao i puno drugih izvješća pa možda svima nama prijedlog i preporuka za razmišljanje o nekakvoj kvalitetnijoj, svrsishodnijoj, efikasnijoj, interesantnijoj raspravi i boljem i kvalitetnijem radu Hrvatskog sabora.

koje redovno uplaćuje jer iz izvješća vidite da 20% otprilike ljudi, ne uplaćuje u 2015. i 2016. godinu. Da li su oni bez posla, da li su oni otišli iz Hrvatske, to iziskuje

Rekli ste da je mirovinska reforma donijeta političkim konsenzusom, ja se kao i vi sjećam 1998. godine, doduše politički konsenzus je postojao, mirovinska reforma evo …/Govornik se ne razumije./…, kao i uvijek to biva kad se gura nešto, 15.7. prije završetka zasjedanja Sabora, ali ja vam moram reći da mi danas plaćamo rezultat slabe komunikacije tada iz 1998. sa građanima. Dakle, ta reforma nije imala odgovarajući seriozni socijalni dijalog niti je imala odgovarajuću serioznu komunikaciju sa građanima i to je jedan nedostatak. Možda ova rasprava i ovakve rasprave kompenziraju nedostatak te komunikacije. I treća stvar, isplate iz fondova nisu za beneficirane bile ove šta je uzet novac, nego za one po posebnim propisima. A isplate su bile i za one koji su imali pravo izbora. Dakle oni koji su imali, ne, ne beneficirani, po ZOM-u nije dirnut, prema tome i ne može se dirati. Ali isplate su za one koji su dobrovoljno ušli u drugi stup a nakon, imao imao je pravo opredijeliti se dali želi isplatu mirovine samo iz prvog ili dvostupnu mirovinu. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Odgovor na repliku. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Hrelja, vi se dobro sjećate rasprave u ovom visokom Domu kao i ja. Dakle, radi se konkretno o hrvatskim policajcima i hrvatskim vojnicima. I tu možemo stati, i možemo pričati koliko god hoćemo da je bilo dobrovoljno, nije bilo dobrovoljno. Nekad je to bilo rečeno, u jednom sustavu dobrovoljno moraš, prema tome ako vi dobro znate koliko se ljudi prijavilo u prvom naletu, međutim to je bila politička odluka da budu rezultati u proračunu ljepši i bolji nego što jesu. Prema tome, pustimo sad to kak je, ljudima su vraćeni novci itd. Kad sam govorio o broju, ja sam govorio o broju računa a ne o broju onih koji uplaćuju. Dakle o broju računa. A druga stvar, kako je koncept bio i modalitet donošenja zakona, '98., '99., ja u to neću ulaziti. Vi dobro znate 2000. je netko mogao to promijeniti, međutim kad je počela primjena zakona, onda su se počeli javljati određene anomalije koje i dan danas plaćamo, mi danas u ovom, isplati mirovine nemamo praktički 4 vrste umirovljenika, ovi imaju ove dodatke, oni imaju one dodatke, da im se kompenziraju neke stvari pa tako isto treba reći da za povrat duga umirovljenicima, uz one novce koji su osigurani je praktički onih 6% plus 100 kuna koje su uredno unutra ugrađene u osnovicu za indeksaciju mirovina i to je tu kako je. događalo se to u različitim trenucima političke vlasti u RH, zato sam rekao koncenzualno, jer svako je nastao na svoj način pomoći riješiti taj problem i tu smo gdje jesmo i upravo zbog toga što se događalo u prošlosti, ja u principu želim danas isprovocirati određenu raspravu, da budemo spremni kad govorimo o mirovinskoj reformi da nam se ne dogodi ono što smo platili

Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Šuker, dakle javio sam se za repliku zbog ključne riječi koju ste ovdje spomenuli a to je mirovinska reforma. Dakle, vidjeli smo sad i prilikom posjete predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda da je upozorila da se reforme moraju početi provoditi. I slažem se sa većinom stvari koje ste vi ovdje rekli. Naravno poštujući to da ste bili ministar financija, da su vam te stvari vrlo bliske. Ono što mi se čini, što je ključno u vašoj raspravi, znači kad govorimo o mirovinskoj reformi nama je cilj u budućnosti da dosegnemo taj ili da povećamo taj postotak isplate koji ide iz drugog mirovinskog stupa u odnosu na ukupnu isplatu mirovina. Vi ste spominjali cifru od 40% do dvije tisuće sedme. Ono što vidim kao problem. Netko je ovdje spominjao ili državna tajnica ili netko od uvaženih predstavnika fondova, da je najveći problem zapravo u edukaciji. Ni unatoč tome što imamo i poticajna sredstva, mislim i u smislu oslobođenja od poreza kad govorimo o trećem stupu i smislu poticajnih sredstava koje država daje i dalje imamo mali broj ljudi koji se odlučuje za to. Jer jednostavno će se u budućnosti kad govorimo o reformi, a možda to ljudima treba reći vrlo otvoreno jer onda ćemo sad doći do toga da će čovjek veći dio mirovine dobivati iz onoga što si bude sam uplaćivao. Naravno, porazna je činjenica, o tom ću nešto govoriti u raspravi. Porazna je činjenica što mnogi ljudi koji su čitav životni vijek odradili, čitav životni vijek puno su uplatili u ovaj prvi stup, a danas ne dobivaju ili dobivaju vrlo male mirovine. Znači moramo ljude educirati, obrazovati da se što više sredstava odvajaju za svoju starosnu mirovinu. Naravno mi, ljudi kad, vi ste Ljudi na to ne mogu utjecati. Znači ona svoja sredstva plaćaju, ali pretpostavljam da su ovdje odgovorni ljudi koji će onda odlučivati o tim sredstvima gdje će ih i kako ulagati u zakonske okvire koji su im dani. Ivan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Žagar, svi mi iz životnog iskustva možemo reći ako žmirimo na određene probleme, ne pokušamo ih riješiti kad-tad ih moramo riješiti samo što nas koštaju nekoliko puta skuplje. I mi u Hrvatskoj možemo danas reći da smo neke stvari koje nas danas itekako strukturno stišću. To su te famozne strukturne reforme o kojima svi pričamo. Strašno puno koštaju, ali problemi su ostali. Dakle, hoćete mirovine. 850 tisuća umirovljenika ispod 3000 kuna mirovine. Hoćemo spomenuti problem zdravstva? Da li je bolje u datom momentu provesti strukturnu reformu sa jasnim ciljevima što će biti u budućnosti ili mazat oči svima onima kojima paše da im možda u ovom trenutku bude tako, a u konačnici problem prolongiramo. Jer vi kad pogledate mišljenja određenih institucija izvana bez obzira koliko se one nekome sviđale, onda ćete vidjeti da su one iz godine u godinu nama praktički ponavljali iste probleme. Prema tome, to je nešto od čega ne možemo pobjeći. Kad-tad će netko morati preuzeti politički rizik i napravit to. Jer za provest strukturnu reformu treba samo politička volja i politička snaga, a ne ako vas netko napadne preko novina zbog toga što to određenoj interesnoj skupini ne odgovara, a jednoj većoj skupini građana RH ili poduzetnika odgovara vi se povlačite dva koraka natrag. Tako se problemi ne rješavaju. I zato kažem mi definitivno ovdje imamo problem. Imat ćemo ga sutra jer nismo po nekakvom planu izdvajali više od 5%, nego već praktički skoro 10% godina izdvajamo 5%, trebali smo doći na 10%. Ja bih volio da imamo jednu tematsku sjednicu, da kolege iz fondova i ostali ljudi koji su stručni jer za to postoji posebno i naukovanje i znanje oko mirovina, pa da se svi skupa sjednemo i da raspravimo, da vidimo koji su to problemi koji će nekoga dočekati u budućnosti. Jer od toga ne možemo pobjeći. Možemo mi danas hvalit koga kog hoćemo, a ovo što vi govorite da bi netko trebao uplaćivati ovakve porezne olakšice nije problem da ljudi ne žele, nego ljudi nemaju. Prelazimo na raspravu Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, uvaženi kolega Tomislav Žagar. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena državna tajnice sa suradnikom, poštovani predstavnici obveznih mirovinskih fondova, kolegice i kolege. Kao što je rekao kolega Šuker, doista se možemo složiti da danas raspravljamo o vrlo važnoj temi jer se tiče naše budućnosti. Da se vratimo malo u prošlost, ako je itko doživio nepravde u ovome društvu onda su sigurno umirovljenici koji su posebno tamo devedesetih godina u više navrata su njihova sredstva oduzimana, više puta su im mirovine smanjivane. Sve što im je pripadalo zakonom je uzeto, tako da danas imamo slučaj ovo što je kolega malo prije spomenuo da imamo mirovine koje su ispod 2000 kuna i pitanje je uopće možemo li ih zvati mirovinama. Mi smo, nastojimo biti uljuđeno društvo, pristojno društvo o kojem se brinemo svakom pripadniku tog društva. Dakle, nismo čopor vukova. I u tom smislu je vrlo važno osigurati starosne uvjete svakoj osobi, jer kažu kad si stariji ne treba ti novac. Međutim, naprotiv pokazalo se da baš onda novac treba. Čekaju nas naravno dvije velike reforme to je reforma i mirovinskog sustava, reforma zdravstvenog sustava. I kad kažemo reforma onda sigurno ljudima ne smijemo mazati oči, moramo im reći istinu što ih može u tom smislu očekivati. Novac koji nam je potreban danas za mirovine, sad ne znam točno cifru, ali recimo da je to 35 milijardi kuna iz doprinosa ga nema dovoljno posebno i zbog ovog odnosa koji je spomenuo kolega Šuker. Znači vrlo mali broj osoba koje danas rade, koji uplaćuju Mirovinski fond u odnosu na one koji primaju mirovinu. I zapravo jedini izlaz je ako se poboljša gospodarska situacija, ako imamo više zaposlenih je zapravo ključ prepoznavanja razvitka jedne države se očituje u broju zaposlenih, a ne u tome koliko ima nezaposlenih iako se broj zaposlenih smanjuje na žalost i zbog toga što nam mladi odlaze, ljudi nam odlaze u druge države. Ključan podatak je broj zaposlenih, a posebno onda broj zaposlenih u realnom sektoru. I evo, unatoč tome dakle što postoje poticajne mjere države, mali broj ljudi se odlučuje za uplaćivanje i u treći stup jer ljudi jednostavno nemaju dovoljno novca. Što se tiče samog izvještaja iz obveznih mirovinskih fondova ono što možemo zaključiti da su posljednjih godina ta sredstva uplaćena, naravno u skladu sa zakonskim okvirima, bilo da se radi o kategoriji A, B ili C. Ono što brine, kad govorimo o apsolutnim iznosima ovih brojki, da one nisu dovoljno velike, nisu dovoljno velike jer ne mogu pokriti današnje potrebe. Istina mirovinska je krenula tamo 2002. kako je već rečeno i od danas nismo uspjeli postići tu razinu postotaka isplate iz drugog stupa, koja bi možda bila danas neophodna i nadam se da ovo što je kolega Šuker rekao, ako u budućnosti to uspijemo, spomenuo iznos od 40% to će biti veliki uspjeh. uspjeh. Naime, i mirovine same nisu po svom sadržaju iste, neke su ostvarene na temelju staža, duge su ostvarene na temelju određenih, povlaštenih situacija. Za sve te mirovine treba osigurati novac, a očigledno ga nema dovoljno. Ono što bi možda sad htio više uputiti ne samo kao apel, nego i kao preporuku i zamolbu predstavnicima mirovinskih fondova, da više energije i više trudova uloži u edukaciju građana znači preko svojih matičnih banaka i na drugi način. Ja ne kažem da oni to ne rade, ali možda bi ljude trebalo upoznati sa tim šta se radi o fondovima, gdje se novac fondova ulaže, jer ljudi često puta ne znaju. Evo sad ću, odmah ću krenuti s nečim što sam htio na kraju, kad govorimo o Agrokoru, vidite koliko se u medijima zapravo ljudi uplaćuju, koliko su mediji to plasirali, zapravo rečeno je u medijima da je mirovina ljudi ugrožena i naravno da građanin onda se s pravom pita, gdje su ulagali koji se uzima od mog dohotka da bi se onda ulagalo eventualno eventualno propala poduzeća i čija ulaganja nije sigurno. Mi smo ovdje čuli da su, ja sam i nešto čitao, nešto ste rekli, tamo 2014. zapravo prestaju ulaganja u Agrokorove tvrtke, 2016. u prosincu i 2017. dolazi do toga da se rješava, mnogi fondovi se rješavaju obveznica Agrokora. Ono što možda u cijeloj toj priči smeta i što je tu često tema i na temelju čega ste vi donosili takve odluke da se rješavate obveznica, naravno imali ste niz pokazatelja. A jeste li imali kontakta sa Vladom Republike Hrvatske? Jeste li imali kontakta sa ministrom Marićom i je li on stvarno u to vrijeme znao da je situacija u Agrokoru takova? To je zapravo ključno pitanje i onda to pitanje brine ljude, jer vi odlučujete u njihovo ime kako ćete raspolagati s tim novce. I samo, mislim da je više transparentnosti, više tih, opet kažem, ne kažem da ih nema, vi ih vjerojatno preko svojih web stranica i na druge načine komunicirate, ali morate zanati da većina, posebno ove populacije starije, ne prate te stvari, možda bi trebalo više u televizijskim, možda i nekakva specijalizirana televizijska emisija, gdje bi ljudi mogli dobiti onda više informacija oko oko cijele te priče. Izvještaj je takav kakav je. Mislim ne možeš, ne ubi glasnika zato što nosi loše vijesti. On je takav kakav je. Što se tiče samih izvještaja i poslovanja fondova, fondovi su radili u skladu sa zakonom, to se vidi u odnosu na rizičnost ulaganja, znači od kategorije A prema kategorije C tu nema zapravo dvojbi, kažem, jedino ostaje ta dvojba u transparentnosti i zapravo vidljivosti tih ulaganja. Klub Mosta će održati još svoju sjednicu, na kojem ćemo donesti konačnu odluku o tome, hoćemo li podržati ova izvješća ili nećemo, ali ono što je sigurno i u to vjerujemo, da će se u budućnosti uz više truda i napora i resornih ministarstva, ovdje više ministarstava i samih fondova da će se ova situacija oko 2. stupa i oko 3. stupa dobrovnih mirovinskih ulaganja, da će se poboljšati, jer ova situacija koja sad nije dobra, mirovine samo na temelju generacijske solidarnosti, neće još dugo moći opstati takove i naravno, ja sam danas čuo podatak, ne znam dal je točan, da netko može dobivati mirovati od 300 kn. To mi nije jasno kako je to uopće moguće, ali da bi mirovine porasle treba zajednički napor svih onih koji su za to zaduženi. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo 2 replike, prvi je uvaženi kolega Sladoljev. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo, sa većine izlaganja gospodine Žagar ja se slažem vi ste svoje izlaganje zapravo posvetili jednoj bitnoj temi a to je informacija. Bitna informacija, da i građani imaju informaciju i to, ali bitne informacije koje su mirovinski fondovi trebali imati, konkretno što se tiče Agrokora u 2016. su ulagali u obveznice Agrokora i opet sad postavljam vam pitanje, dakle, tko je znao i tko ima informacije da je u Agrokoru takva situacija. Ta je situacija sigurno nije u zadnjih 6 mjeseci, nego 2, 3 godine. Postavlja se pitanje tko je odgovoran jer se dolazilo u pitanje i mirovine naših građana, ako mirovinski fondovi ulažu u obveznice jedne tako posrnule tvrtke, pa evo, da malo pojasnite taj odnos informacije i ulaganja mirovinskih fondova tvrtki koje su u velikim problemima. **Jandroković, Hvala kolega Sladoljev na replici. Možda da pojasnim, možda nisam dovoljno glasno rekao, pa zapravo ovo se ne adresira na predstavnike mirovinskih fondova, jer kako sam vidio iz izvješća koja su dostupa i obavijesti koji su mirovinski fondovi davali još 2014. prestaju ulaganja. Na temelju tadašnjih informacija koje su oni imali, 2016. u prosincu, zapravo nejasno govori se da su to bilo zbog Ruskih predstavnika, bilo zbog nekih drugih informacija koji su se pojavili u javnosti, mirovinski fondovi se rješavaju u obveznicama. Nije zapravo, oni su dobro postupili, ali pitanje je je li Vlada RH dobro postupila? To je zapravo ključno pitanje, a naravno, možda su oni, možda su oni imali kontakte predstavnicima Vlade RH, posebno sa ministrom Marićem, to je zapravo nejasno iz cijele ove situacije, a oni su, fondovi su odradili svoj posao, jer kažemo 2014. oni prate kontinuirano što se dešava u tvrtki Agrokor i da kažem to ovako, čudno je da su oni više znali nego Vlada RH, to je možda ključno pitanje. Hvala vam. Druga replika uvažena kolegica Perić. **Perić, Grozdana (HDZ)** Poštovani kolega Žagar, spomenuli ste neinformiranost i needuciranost javnosti. Svi koji smo ušli zakonom u sustav drugog stupa to je bila obveza. Dakle svi mi dužni smo, a sada već u nekim godinama kada moramo brinuti o tome kako i na koji način se sredstva ulažu, koliki su prinosi i sve ostalo. Osobno nitko od nas na to ne može utjecati, međutim postoje zakonski točni okviri u kojim omjerima i koliko je pojedina izloženost moguća odnosno u što se može ulagati i mogu ulagati ta sredstva. Prema tome, iz svega vidljivoga do sada i iz dosadašnjih izvješća vidi se da su ovi fondovi zaista vodili računa o prinosima, o rizičnosti, što je jako bitno, a javnost je pretjerano napuhala upravo ovu izloženost prema tvrtci Agrokor i time obmanjuje javnost, čime su to kolege i na odboru i sada u javnosti zaista detaljno kazale. Prema tome, nemojmo raditi od ovoga spektakl na način da se nije dobro upravljalo nego zaista upravljalo se kvalitetno u okviru svih ekonomskih mogućnosti i situacija na tržištu kada su oni mogli ostvariti ovoliko ili onoliko. Drugo je pitanje koliko je naša mogućnost odnosno zakonski okviri kojim nismo povećali udio u drugi stup, iako je to bilo svojevremeno

Koliko mi 5% u drugi stup je malo i onda ovi ljudi da imaju 6,7,8,9,10% onda bi njihovi izvještaji izgledali drugačije. Dakle možda smo mogli zakonskim okvirima to u određenom vremenskom periodu napraviti linearno da se povećava ovaj udio u drugi stup. Ali šta se nama događa? Nama fali u prvom stupu, to je ključ. Mi nemamo broj zaposlenih, nemamo gospodarstvo koje će pokrivati prvi stup i onda moramo namaknuti ta sredstva koja nam fale. Bilo je čak prijedloga, ja se više ne sjećam, kolega Šuker je spominjao da se uzimalo iz drugog stupa je bila namjera. Znači i sada idemo uzeti iz drugog stupa jel nam sada treba, a zapravo cijela priča se svodi kada govorimo o mirovinskoj reformi da se mi pripremamo za ono što će nam doći za 10, 15, 20 godina. Kao što neko reče jedan čovjek koji je sada u mirovini kaže, lako je s nama mi još dobivamo mirovine, a tko će vama plaćati mirovine, tko će za vas uplaćivati. Pazite, mislim doći ćemo u situaciju da se neće moći ovaj sustav održati. I zato kažem edukacija, komunicirati s ljudima jer kako ćete provesti reformu, tek onda kada ljude uvjerite da je to za njih bolje. Ako mi ljude idemo prisiljavati na nešto neće to biti dobro, zato je bitna edukacija. I još jedanput samo da naglasim, ja sam to rekao, mediji su stvorili takvu sliku, ali pazite mediji su to možda s pravom napravili i onda se ljudi uplašili kaže ostat ćemo bez mirovina, ulaganje u te rizična poduzeća iz koncerna Agrokor će nam oduzeti mirovine. I meni je drago da su predstavnici ovdje danas rekli jasno i glasno da u 2016. nije bilo ulaganja u te tvrtke. Samo je pitanje kako su oni mogli biti pametniji, obavješteniji od Vlade RH koja to nije. … /Upadica se ne razumije./ … shvaćam, zakonska obveza vi morate voditi računa o tome. Hvala. Hvala vam lijepa. Prelazimo na iduću raspravu. U ime Kluba zastupnika Promijenimo Hrvatsku uvaženi kolega Ivan Lovrinović. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Sabora. Poštovani predstavnici mirovinskih fondova, državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. ja ću u narednim minutama iznijeti stajalište stranke Promijenimo Hrvatsku, a i kluba Promijenimo Hrvatsku o ovoj problematici. Zaista sam žalostan da ovdje nema više zastupnika što možemo protumačiti na način da ovo nije važna tema za građane Hrvatske, a posebno za buduće umirovljenike. To naprosto pokazuje stanje u sabornici. Međutim, o tome neka brine svaki zastupnik za sebe. Pa evo i ovo godišnje izvješće je samo nastavak lijepe priče o mirovinskoj reformi i tzv. uspjesima mirovinskih fondova, a da prava i fundamentalna pitanja nisu otvorena. Mirovinski sustav je gospodo u dubokoj krizi jer godišnje od potrebnih 36 milijardi za isplatu mirovina svim umirovljenicima nedostaje oko 14 milijardi kuna,

mirovinski sustav kapitalizirani štednje iz 2002. godine bili su nepovoljna demografska kretanja s jedne strane i nemogućnost proračunskog financiranja budućih mirovina. Dakle to su bili ključni razlozi. I da vidimo kako sada stvari stoje. Prvo, u ovom zajedničkom izvješću piše sljedeće citiram „Što se tiče šireg društvenog okvira, prije svega doprinosa dugoročne održivosti mirovinskog sustava, nažalost i u prošloj godini nastavljena su nepovoljna demografska kretanja te je primjeno iseljavanje radno aktivnog stanovništva radi čega mirovinska štednja u drugom mirovinskom stupu sve više dobiva na značaju za stabilnost i dugoročnu održivost ukupnog mirovinskog sustava“. Ali gospodo, pa vi smatrate da će mirovinska reforma i drugi stup riješiti problem koji nastaje negativnim demografskim kretanjima, a istodobno ulažete 72% imovine u državne obveznice? To je da čovjek ne povjeruje. Pa tko će vam otplaćivati te državne obveznice kada se ljudi isele ili izumru? Ovo više nije pitanje znanosti, ovo je pitanje zdravog razuma i logike. Ulažete dodatno svake godine 4 milijarde kuna u nove državne obveznice, država se dodatno zadužuje, a ljudi je sve manje. Bravo! Dakle jednom za svagda treba biti jasno da se demografska pitanja ne rješavaju mirovinskom reformom već obrnuto, demografskom obnovom, ulaganjem u mladost a ne u starost. Nažalost, od početka reforme do kraja 2016. godine tzv. tranzicijski trošak mirovinske reforme iznosi 70 milijardi kuna a to je sve onaj novac koji je umjesto u prvi stup otišao u drugi mirovinski stup. A ukupni neto rezultat mirovinske reforme je minus od 43 milijarde kuna. Ovoga naravno u vašem izvještaju nema ali o ovome niti Vlada ne govori, dapače, vi se dogovarate s Vladom oko ulaganja u pojedine tvrtke, pregovarate oko nadzornih odbora, ostajete u sukobu interesa. Konačno nigdje ne spominjete od milijun i 700 tisuća članova da njih 460 tisuća kao što je maloprije rečeno su članovi drugog stupa ali ne mogu redovito uplaćivati doprinose ili su privremeno samozaposleni tijekom godine. Što je s tim ljudima, čiji su oni? Jesu li oni isključeni, o kojima više znaju prodavači karata za Njemačku i Irsku nego li Vlada RH, to je pravo pitanje? Drugo, vezano za vaše izvješće, kada govorite o imovini, strukturi portfelja obveznih mirovinskih fondova tada navodite sljedeće, citiram: „Od ukupne neto imovine fondova najveći dio čak 95%, tj. 80 milijardi čini imovina fondova kategorije B.“. Fondovi kategorije B ulagali su oko 72% sredstava u domaće državne obveznice te oko 21% u domaće i strane dionice. U ovoj kategoriji fondovima je maksimalno dozvoljena izloženost dioničkom tržištu po zakonu 35%. Razlog velikoj izloženosti obveznicama RH su kako vi kažete, citiram: #Ne postojanje drugih kvalitetnih i pripremljenih projekata u koje bi mirovinski fondovi mogli ulagati sredstva.“. Dakle vi imate 95% imovine u kategoriji B iako ste još prije par godina kada ste osnivali A, B, C kategoriju tih fondova zajedno sa najvećim socijaldemokratom u SDP-u tadašnjim ministrom Mrsićem najavljivali revolucionarne rezultate ulaganja. Naročito Naročito kategorija A u kojoj bi trebali biti najmlađi članovi ali vidi vraga vi u fond A kategorije držite polovicu obveznica. Iako je ljudima ostalo i po 40 godina do mirovine. Dakle, potpuno nevjerojatno. U fondu kategorije B vi držite preko 70% u državnim obveznicama a iako vam je dopušteno ulagati kao što sam rekao 35% a vi ulažete 21% i kažete da nema dovoljno kvalitetnih pripremljenih projekata. Pa tko bi to vama profesionalcima trebao osigurati projekte pa da onda ulažete slobodni novac? Pa gospodo tržište kapitala od New Yorka do Tokija rade 24 sata. Ovo u izvješću sa kvalitetno pripremljenim projektima vas prokazuje kao neodgovorne prema članovima fonda i prilagodljive poslušnike političare. Zašto je to tako? Pa zato jer je vama najlakše kupiti državne obveznice, zatim odraditi transakcije na tzv. OTC tržištu mimo burze a to je čista dogovorna i tzv. manipulacijska transakcija i tako nabiti cijenu obveznici i držati je do dospijeća. Vi u izvješću kažete doslovno da se fer vrijednost dužničkih papira, obveznica izračunava na temelju, citiram, prijavljenih transakcija van uređenog tržišta koje se zove OTC gdje se transakcije dogovaraju između institucionalnih investitora. Pa to je strašno, vi sami to priznajete. Ovako vi gospodo formirate fantomsku dobit fondova, najprije dakle dogovorite cijenu, potom prijavite to na burzi a obavite jednu jedinu transakciju. Gdje je tu regulator HANFA, gdje je tu tržište kapitala? Gdje je tu istina o poslovanju i zarađivanju mirovinskih fondova? Nje nema. Evo ovih dana mi se javljaju ljudi i kažu mirovinci dogovaraju dokapitalizaciju Petrokemije, Borova, iako ove kompanije posluju sa negativnim, operativnom dobiti. A mi znamo da je upravo fondovima zabranjeno ulagati sa kompanijama koje posluju sa gubicima. Pa i u ovom izvješću se sami optužujete jer navodite ulaganja koja su prethodno ispregovarana. Krajnje je vrijeme da praksa i politika po sloganom nazovi mirovinske radi ulaganja konačno prestane. A ovo je jedno od najvažnijih pitanja kojima se mora baviti Sabor RH a vidimo da ovi zastupnici kojih nema ovdje oni smatraju da ovo nije važno pitanje i dragi umirovljenici koji ovo gledate otvorite oči kada sljedeći put budete razmišljali o sastavu Sabora. Treće, u izvješću opisujete rezultate poslovanja obveznih mirovinskih fondova i kažete sljedeće, prosjek godišnjih realnih prinosa fondova kategorije B u periodu do kraja 2016. godine iznosi 3,89%. Ovo bi izgledalo i zaista bilo jako dobro da ne postoji tzv. tranzicijski trošak koji nas porezne obveznike u prosjeku košta više od 5% a toliko iznose kamate na obveznice koje vi kupujete. Da to zdravo seljački kažem, dakle građi građanine ti moraš od svog platiti porez ili dodatno od tebe uzeti 5% da bi tvoj fond zaradio 3,89% pa ti sada izračunaj tko dobiva a tko gubi i koliko je ovo besmislen sustav koji je ovako postavljen. Međutim, ništa tako ne razotkriva sposobnost fond menadžera kao podaci iz tablice 4, strana 13 zajedničkog izvješća. Najveću zaradu zamislite ostvaruju na državnim obveznicama a to je 5,2 milijarde kuna i na domaćim dionicama 1,3 milijarde. A kako? Tako da se dogovore oko cijene. Čak ako i to progutamo kao iznimnu sposobnost razotkriva ih činjenica da im je ulaganje u inozemne dionice donijelo gotovo 900 milijuna kuna gubitka. Ovih dana očekujem odgovor na moje zastupničko pitanje od prije mjesec dana koje sam uputio, ono treba doći od HANFA-e, koja me treba izvijestiti na kojim transakcijama je svaki obvezni mirovinski fond i koliko je izgubio kupnjom dionica. Dakle, realizirane gubitke i dobitke po svakoj transakciji. To hrvatska javnost ne zna, a mora znati jer je riječ o novcima za buduće mirovine. To je prava slika o efikasnosti upravljanja obveznih fondova, vi dakle ostajete doma gdje kontrolirate domaću malu baru tržišta kapitala i to dogovornim transakcijama na OTC tržištu, a ja ponavljam, dogovorne transakcije su po definiciji, možemo smatrati tzv. manipulacijama, jer je isključeno tržište a članovima fonda ne donosi ništa. I tako vi već 15 godina uspješno oslikavate svoj rad, sjajnim rezultatima a kojih ustvari nema. A gdje je tu regulator HANFA koji vas nadzire? Oni šute naravno. jer su i oni nekad dogovarali transakcije i glumili fond menadžera. Dakle, oni koji tamo rade. Bilo bi sjajno da ste objavili koliko ste realizirane dobitke ili da ste pokazali kolike ste naknade od osnutka naplatili pa da vidimo je li 2,7 milijardi kuna upravljačke naknade zaista pošteno zarađeno. Ili recimo da nam objasnite što će vam ulazna naknada kada se ulagati po zakonu mora. E to su pitanja o kojima se ne razgovara, a može vam i biti kad je dio Vlade i regulative u stvari vaše područje, vaš sektor a puna su vam usta interesa članova fonda. I da privedem kraju, zaključim. Ovaj izvještaj je samo još jedna u nizu iluzija koja se širi o boljem sutra, kojeg ovdje, vidimo da pojedini predstavnici vladajuće strukture srčano podržavaju. Nažalost, ne razumijevajući elementarnu logiku svega ovoga. I zaista ovdje nemam namjeru ovdje na ikoga vrijeđam, ali ljude nemojte govoriti o nečemu zašto niste kompetentni, onda će te barem poštivati i kompetenciju i struku i profesiju, a pustite profesionalcima i ljudima koji se u ovo razumiju, da o tome govore. Stoga stranka Promijenimo Hrvatsku, zalaže se zbog svega navedenog za reformu postojećeg mirovinskog sustava, kapitalizirane štednje putem drugog mirovinskog stupa. Drugi mirovinski stup je obmana, on je sapunica, on opterećuje javne financije, njega su napustile sve zemlje EU-a, jedino još živi i funkcionira u Hrvatskoj. Zalagao sam se zato i zalažem se, čudi me da zastupnici MOST-a i još dvoje, hoće li podržati ovaj izvještaj a vidite koliko je ovo, na kakvim temeljima počiva, ja vas pozivam da ga ne podržite, da ozbiljno razgovaramo o ovim pitanjima. Pa prema tome, da zaključim. Ako znamo da su pojedini fond menadžeri bili srasli s vladajućim političarima, onda je to jasno da je to krovni kapitalizam koji guši tržište i demokraciju a ugrožava buduće umirovljenike. Nisam održao ovaj govor s namjerom da nekoga vrijeđam ili da se pravim pametan, gospodo. Ja samo iznosim ono što kao ekonomist, financijaš, sa dobrom namjerom da također isprovociram raspravu u suštini mirovinskog sustava kako ga učiniti stabilnijim, kako reformirati postojeći mirovinski sustav. Ponavljam, drugi mirovinski stup je zabluda, on je veliki promašaj, on košta ovu državu, sve porezne obveznike, on neće donijeti to što se od njega očekuje i konačno, moramo otvoriti ljudima oči, a možemo otvoriti samo ako govorimo argumentima, i sa pozicija struke. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika, prva je uvaženog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodin Lovrinović, ja se ne slažem s vama da je to promašaj. Ono šta može biti dobra ideja, može biti bolje i lošije. Ali ovdje je ideja vrlo jasna da model mirovina koje su funkcionirale kako su funkcionirale i koje su danas dovele da je prosječna mirovina 2200 kuna, zamijenimo sa modelom koji će omogućiti da ljudi iz svoje štednje, tijekom svoga rada ostvare prinos i imaju više mirovine. Problem je naravno šta je to izdvajanje premalo i šta je država po meni, trebala to izdvajanje povećati i problem je, vidjet ćemo kada budu krenuli izlazi, znači, količina sami ste rekli, je sada ljudi, odnosno još to nije pravo ni krenulo, ali za jedno 10 godina, onda ćemo vidjeti stvarno koliko u biti treba još država i kako treba država pomoći da se te mirovine na neki način održaju na nekim pristojnim razinama. Ovo što ste vi rekli, ja se ne slažem s time, znači spominjali ste ulaganja od Tokija do New Yorka, znači zakon je tu vrlo jasan, to nije prostor za po meni, vrlo rizična ulaganja, logično je da se ulaže većinom u obveznice i one konzervativnije oblike ulaganja, doduše tu vidimo razliku između fondova. Vidimo neke fondove koji ulažu puno u taj dio koji u Hrvatskoj ulaže preko 91 i nešto posto, a neki su malo rizičniji, ovisno o tome su naravno, da li su prinosi veći ili manji. Ono šta bi se ja skoncentrirao sada, ne da kritiziram u nešto što smo krenuli, nego ajmo to popraviti kako bi zbilja umirovljenici za 10, 15 godina imali pristojne mirovine. Ideja da sad to terminiramo, da uzmemo novac nazad, napravimo s time ne znam šta, su po meni ideje koje neće donesti ništa dobro. Tako da nemojte razmišljati o tome kako da ideju diskreditirate, nego razmišljate o tome kako da ideju popravite, evo, to je moj prijedlog vama.

SDP bi se morao daleko više zalagati za one ugrožene, isključene skupine kao što su umirovljenici, nezaposleni. Pa evo vi kažete da je na dobrom temelju zasađena ova mirovinska reforma, odnosno zašto bi se trebalo sada zaustavljati mirovinske fondove i sprječavati da oni ne zarađuju na financijskom tržišnu kako bi od tih prinosa, dodatne zarade punili mirovinski sustav da se isplaćuju veće mirovine. Pa to bi bilo sjajno. Ali ima samo jedna kvaka, jedan problem, a to je da financijska tržišta su pupčanom vrpcom povezana sa realnom ekonomijom. Pa ako je realna ekonomija u lošem stanju, pa onda ne možete vi zarađivati, znači da predstavnici mirovinskih fondova zarađuju na financijskom tržištu koje kolabira ili je plitko i ovisi o realnoj ekonomiji. Imam dojam da vi promatrate više financijsko tržište kao kasino gdje će se zarađivati puno bez obzira šta se dešava u realnoj ekonomiji. Dakle, to nema veze jedno s drugim. Posebno mi je čudno što tvrdite da bi trebalo još više izdvajati u drugi mirovinski stup. Pa ja vam kažem to je problem logike. To više ćete izdvajati vi i ja, svi mi. A u isto vrijeme u prvom mirovinskom stupu nemate dovoljno novca već sada da plaćate mirovinu. Pa zato vam kažem to je pitanje logike, to više nije pitanje jeste li profesor ili nije. To je pitanje logike. Ako u prvom stupu nemate dovoljno, a u drugom izdvajate 5% u drugi a država mora plaćati 5% na posuđena sredstva iz tog drugog stupa, pa vi kamatarite u stvari što? Kamatarite vlastite građane da bi ostvarivali prinose, znači plaćate 5% da bi ostvarili 3,8%. Ako nekome to nije jasno, onda on ima problema sa logikom. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženi zastupnik Miro Bulj. Zastupniče Lovrinoviću, ova informacija je vrlo bitna i triba je ponavljati. Naši građani uplaćuju obaveznici 5%

da tu nešto obrnuto logikom napravljeno i da ti fondovi su u biti svrha sama sebi. Gdje nestaje ovaj 1,2%? Gdje to curi? Jel' je to menadžerima, da li je to fondovima koji su uglavnom u stranom vlasništvu? Da li taj novac se investira u RH ili u treće zemlje pa danas imamo spominjali ste demografsku sliku da je u Njemačku samo prošle godine otišlo Hrvata 56000, da je u 2012. Hrvata u Njemačkoj bili 220000, da je 2016. krajem 330 000 ili 105 000 više da nemamo još pokazatelje koliko je u Irskoj. Što znači da imamo 2/3 Hrvatske prazne, još nešto Zagreb i mjesta gdje imaju nekakvu infrastrukturu i mogućnost zapošljavanja. Pa gdje je tu smisao fonda. Ja očekujem odgovor od fonda. Gdje nestane taj 1,2% ako 5% građanin obaveznih uplaćiva, a 3,8% od toga ostvaruje prava. Pa koji je to smisao, kakvo je to stvaranje budućnosti uz demografsku propast Hrvatske. Gdje taj 1,2% se ulaže i gdje nestaju? Kome ide to u džep od građana? Znači di je tu HANFA dobro ste spomenuli kao regulatorna agencija? Gdje je tu financijska stabilnost je ugrožena ne samo tu, nego da oni to reguliraju onda se ne bi događalo da i banke 4 i pol milijarde kuna na provizije naknade isisavaju iz Hrvatske. Tako da, po meni ovo bi tribalo dobro pojasniti, ovo je vrlo bitna činjenica. Hvala. Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** Uvaženi kolega Bulj, upravo ste dobro, u stvari snimili ste ključne brojke 5% i 3,8%. Znači, ako država treba dodatna sredstva da bi plaćala svaki mjesec mirovine isplaćivala, ona mora se zaduživati kod mirovinskih fondova iz drugog stupa. Oni mogu tražiti prinos 4, 5, 6 kretao se između 4, 5 i 6%. Kad oni traže prinos od 5 i 6% znači država im u budućnosti mora isplatiti upravo taj novac. Kako će država doći do tog novca? Na način da će nama povećavati poreze u budućnosti, da može plaćati znači budućim umirovljenicima, a naravno i društvima za upravljanje mirovinskim fondovima, a tu je onih 1,2%. U odnosima između države i umirovljenika i fondova, odnosno društva za upravljanje netko je tu suvišan, a to je ovaj treći. Prema tome, ne treba nam takav jedan trošak. I zato je moj stav ovdje jasan. Drugi mirovinski stup treba transformirati, ljudima dati slobodu da odluče hoće li ostati u njemu ili ne, jer su u njega morali ući, nije bilo slobode, demokracije, da odluče o tome. A onaj tko ne želi u prvi mirovinski stup prenijet svoj račun a tamo ima i račun prvog stupa, ima i drugog, da prenese sredstva on ima mogućnost da prenese sredstva u ovaj dobrovoljni mirovinski stup gdje može ulagat se slobodno, znači tu prihvaća rizike kakve jesu. Zato govorim da ovaj mirovinski sustav koji se posebno drugi mirovinski stup on je težak teret za javne financije, od njega nema koristi. On je trošak za državu, a on je ispunjen dugovima. Sva imovina 70 milijardi kuna sada imovine koju imaju mirovinski fondovi su dugovi države zamislite. Nema tu novca. To će država tek isplaćivati u budućnosti za toliko i toliko godina. Dakle, financira se dug dugom. Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Stjepana Čuraja. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Štovani kolega Lovrinović, spomenuli ste na početku vašeg izlaganja negativnu bilancu prvog mirovinskog stupa odnosno da svake godine fali određeni iznos novaca. Samo bih vas želio podsjetiti da naš sustav zapravo i taj Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje više nema zapravo funkciju fonda o kojoj mi danas ovdje pričamo. Jer prije rata je taj mirovinski imao udjele ove kao što gospoda ovdje raspolažu sa novcem u dobar dio poduzeća koje su sve udjeli pripali državi od HEP-a i Arapa itd., hotela, hotelskih rivijera, što sve ne i samim time je on došao u proračun. Znači taj iznos koji je tada mirovinski mogao upravljati, vjerojatno je isto bio predmet rasprave da bi falilo nešto manje. Ali ja upravo tu želim skrenuti pozornost da mi smo sad naravno, da je ovdje u izvješću navedeno, da je ukupno u zadnjih 15 godina, gotovo 30 milijardi zarađeno, da tako kažem, kako piše, ali isto tako piše da u tom periodu samo 7 milijardi je isplaćeno korisnicima koji su to počeli koristiti, a godišnje se uplati nešto više od 5 milijardi. Sada ta bilanca je dobra, drugi stup za obvezene mirovinske fondove. Što će biti kad se ovi demografski trendovi za jedno 15, 20 godina nastave? Kada bude bilo sve više i više isplata, nadam se da će rasti i uplata, a možda i ne bude, to ćemo onda doći imati to pitanje koje vi sad govorite o negativnoj bilanci prvog stupa. I također, ono što treba reći radi javnosti, da trenutno, imali su izbor, oni koji su bili stariji od 40 2002. mogli su birati hoće li ići u drugi stup ili ne. Ali oni koji su izabrali su pogriješili. Mirovine iz prvog stupa su povoljnije nego ovima iz drugog stupa. I to sve zbog dodatka od 27% na koji se obvezuje na dobrovoljni mirovinski stup. Dakle, svi koji idu u mirovinu, sada, povoljnije su mirovine, da nisu koristile drugi stup nego što jesu. Zahvaljujem.

ako nedostaje novaca za isplatu mirovina, a nedostaje mjesečno oko milijardu i 200, 300 milijuna kuna svaki mjesec, tako država se mora zaduživati. Ponavljam, kod koga? Kod banaka, ali prije svega kod mirovinskih fondova. Znači ona njima prodaje obveznice koji one kupuju pa zato kažem, kad kupe obveznice, obveznice dolaze u njihovu imovinu, prema tome to je dug države. Prema tome, država dugom kupuje dug, isplaćuje dug, pardon. Prema tome, zato vam ja govorim da je to sapunica. To je sapunica. Ovdje je elementarna logika i ponavljam da je Hrvatska jedina zemlja koja ima drugi mirovinski sutp, pa dajte, valjda je to interes svih stranaka ovdje, ovdje pitanje zdrave logike, ovdje se borimo za umirovljenike, a umirovljenici su predstavnici svih stranaka i HDZ-a i SDP-a i HNS-a i nas, pa dajte da ih zaštitimo njihove mirovine jer jadni dragi građani koji nas pratite kažem da ste debelo ugroženi, ovaj sustav je pred kolapsom. Ako promijenimo, dakle, ovakav mirovinski sustav, da ljudi demografski odluče hoće li u prvi mirovinski stup ili možda u treći prenijeti svoje račune, mi ćemo imati potpunu jednu drugu sliku. Tako su napravili Poljska, Češka, Mađarska, pa Srbija jedna nema takav mirovinski sustav. Razumijete? Raščistimo s tim i ovdje je sva sreća da je jedan broj zastupnika došao, konačno u ovaj Sabor, da otvori prava pitanja, jer ove stranke koje su do sad bile, ako ostanu i ako budu ovako govorile i ponašale se, nikada mi nećemo izaći iz krize, Hrvatska će još dublje pasti i promijenimo to zajedno. Poštovani kolega Lovrinovića, ja naprosto obožavam vaš kritički pristup, ali još uvijek nisam čuo konkretne prijedloge što ćemo učiniti. Smatram da ste dovoljno ozbiljan i da poznajete materiju, da predložite što treba napraviti, ali ne samo, ajmo sve uništiti. Jer od toga ajmo srušiti drugi mirovinski stup, ja sam se naslušao. Jer mi živimo u jednoj šizofrenoj situaciji u kojoj radnički sindikati podržavaju drugi stup, a umirovljeničke udruge hoće zamrznuti pa srušiti drugi mirovinski sup. Vi govorite i obraćate se cijelo vrijeme u vašoj raspravi umirovljenicima. Ovo se tiče sadašnjih radnika i budućih umirovljenika. Ovaj novac koji je ovdje, ne sadašnjih umirovljenika, jer zamrznuli ili srušili drugi stup, sadašnji umirovljenici, zbog toga neće dobiti ni kune više. I nemojte molim vas, držati u iluziji da rušenjem ovoga popravljamo mirovinski sustav. Dakle, 1998. koliko god je bilo to socijalnih dijaloga ili nije bilo, odlučili smo da 5% ide u osobnu štednju. Zamislite da smo rekli, smanjujemo smanjujemo doprinose sa 20 na 15% a 5% građani po svojoj volji. Ili dajte u mirovinsku štednju kod osiguravajućih kuća ili u dobrovolje mirovinske fondove ili držite u čarapi, dal bi mi ovo danas imali? Ja znam da je ovo rizik i obveza države. Ja znam da imate pravo jer nema dovoljno projekata i nemojte govoriti da država nije zadužena za osmisliti projekte, za dobre investicije. Je zadužena je. Ovo što se kod nas dešava, ne može se dogoditi u Norveškoj i u Danskoj koje imaju bogato iskustvo sa mirovinskim fondovima i njima su mirovinskim fondovi institucijalni investitori. Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** Uvaženi kolega Hrelja, volim vaš temperament u raspravi, ali i ja bi tako temperament obranio da sam bio kum ovog modela kao i vi. I ja vam čestitam na dosljednosti. Nema šta. Ali nemojte me optuživati da ja rušim, pa ništa ja ne rušim. Jeste čuli da ja nešto rušim? Ja samo kažem da je nužno transformirati drugi mirovinski stup ljudima dati slobodu, ne nisam rekao riječ rušiti. Da sami odluče hoće li svoje račune prenijet u prvi mirovinski stup ili u treći. Vi na taj način mene optužujete i pokušavate manipulirati pred javnošću. Ne treba nam to. Ja vas pozivam da zajedno sjednemo, vi znate da je to od početka promašeno. Pa maloprije spomenuste, da je dobra stvar da 5% iz plaće ide u štednju, u drugi mirovinski stup. Jest vi u drugom mirovinskom stupu? Pa hajde pokušajte sutra podići ovih 5%, pa to založiti kod banke, ne podići, nego pokušajte kod banke dobiti kredit a da založite svoju štednju u drugom mirovinskom stupu, a vi dobro znate da je to nemoguće. Prema tome, ovo je obmana to nije štednja, ali ovo nije mjesto. Zato pozivam da konačno ovo postane tema plenarne sjednice, a ne da ovome razgovaramo samo u povodu izvještaja. Ovo nisu prave teme, ovaj Sabor bježi, vladajući bježe od temeljnih problema kao što je mirovinska reforma, monetarna reforma, demografska obnova itd. Dakle nije mi namjera ja ništa ne želim rušiti, ja želim graditi, moramo napraviti moramo napraviti sustav mirovinski koji je održiv, a prije svega koji je smislen koji ima logike. A sve oni koji brane ovaj sustav isto tako razumijem jer interesne skupine uvijek svugdje postoje. Hvala. Sada će predstavnik predlagatelja imati pet minuta. Izvolite. **Vlaić, Zahvaljujem. Evo meni je dopala čast ispred mirovinskih društava da odgovorim na nekoliko pitanja, nekoliko konstatacija. Prvo, ono što je najbitnije prinos za svakog člana, zbog toga ću se prvo na to reflektirat. Gospodin zastupnik Lovrinović je rekao da je realni prinos 3,89%, a da građani plaćaju 5% za obveznice koje kupuju mirovinski fondovi. Ako govorimo o prinosu moramo govoriti o nominalnom prinosu, ne o realnom prinosu. Članovi dobivaju nominalni prinos. On nije 3,89 nego 6. Građani ne plaćaju sada 5% odnosno država se ne zadužuje po 5%, prošli tjedan je izdala novu emisiju državnih obveznica na 15 godina, znači izuzetno dugi rok, a znamo da kamatna stopa raste sa rokom dospijeća, zadužila se po 3,4%. One obveznice koje su najznačajnije i najčešće se izdaju desetogodišnje, danas bi se država zadužila ispod 3%. Mi vjerujemo da bi bio prinos koji bi bio traženi prinos 2,9%, kada usporedimo 3% i 6% ogromna je razlika. Znači ne smijemo govoriti o realnom prinosu nego nominalnom prinosu. Tako da ja mislim da svrha cijele te priče je vrlo jasna. Druga stvar, OTC transakcija s obveznicama, da, s obveznicama se trguje OTC, trguju s obveznicama, dogovara se posao, cijene su tržišne cijene. Nije to tako u Hrvatskoj u cijelom svijetu je tako. Nigdje u svijetu na nijednom razvijenom tržištu ne trguje se preko burze da neko stavi na burzu potražnju, drugi mu poklopi potražnju. Uvijek su to OTC transakcije. U Hrvatskoj nije ništa drugačije nego što je to vani. Trgovine s obveznicama nije nelikvidno. Dalje mirovinski fondovi trguju sa puno hrvatskih obveznica koje su uvrštene u inozemstvu najčešće na burzi u Luxembourgu to su hrvatski euro bordovi nominirani u euru, hrvatski euro bordovi nominirani u dolaru, nijedna transakcija se ne sklopi na burzi sa najvećim svjetskim bankama, … sve su to to OTC transakcije. Znači pravila, praksa u Hrvatskoj nije ništa drugačija nego što je na razvijenim tržištima. Drugi stup u Europi i u svijetu, mirovinski sustav u Europi i u EU pa u svijetu pogotovo vrlo je vrlo različit od zemlje do zemlje. Nije točno da ne postoji drugi stup. Postoji u čitavom nizu zemalja, postoji vrlo značajan u Rumunjskoj, Bugarskoj, Baltičkim zemljama u Poljskoj ostaci u Slovačkoj. Na Zapadnoj Europi ono što je po meni najbitnije za razvoj svijesti kod naših članova, kod naših budućih umirovljenika je 2011. je drugi stup pokrenula Velika Britanija. Velika Britanija zemlja koja je najnaprednija … SAD što se tiče razvoja tržišta kapitala, što se tiče razvoja ulaganja kroz dobrovoljne mirovinske fondove. U Zapadnoj Europi imaju drugi stup mnoge skandinavske zemlje, na kraju krajeva Švicarska. Sustavi nisu isti, drugačiji su. No međutim postoji štednja u drugom mirovinskom stupu, vrlo, vrlo razvijeni su i dobrovoljni mirovinski fondovi i mislim da bi u Hrvatskoj treba dati u budućnosti još jako veliki naglasak za dodatnu mirovinsku štednju i kako ste mnogi od vas veći i zaključili, demografska kretanja ne idu nam prilog, dodatno još iseljavanje stanovništva iz Hrvatske ne ide nam u prilog i mislim da će se pojedinci morati sami pobrinuti za svoju mirovinsku štednju. Evo toliko od mene. Hvala. Imamo tri replike. Prva je uvaženog zastupnika Mire Bulja. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa. Kazali ste da je ista praksa i u drugim državama, pa spominjete Veliku Britaniju, spominjete razvijene države, međutim činjenica je da ovaj fond je od 2002. godine i niste nam dali nikakav odgovor jer da jeste praksa bi bila ista i u Hrvatskoj kao i u Velikoj Britaniji po razvoju ne bi bili ispod Rumunjske i Bugarske. Znači u samom postotku niste dobro objasnili jer dajte nam malo laički to u iznosima, to je prvo. Drugo, da li je moguće da strani mirovinski fondovi ovo rade u drugim državama i da u tim državama što rade kod nas da 5% građanin koji daje jel vaš obveznik da mu se dade 3,8%. i sada vi govorite nominalno ovako onako, ali činjenica da su mirovine sve manje pa sada vi objašnjajite kako god želite, pa i banke koje su u Hrvatskoj isto kao i mirovinski fondovi puno su veće kamate nego u domicilnim zemljama odakle dolaze te banke. Znači zbog toga je iseljavanje demografska slika, zbog toga šta su ti fondovi koji zadužuju jel istina da obveznice uzima od vas uzima da bi vratila dug, zadužuje se od vas da bi vratila dug od onoga šta ljudi, građani uplaćuju vama tj. vašim članovima. Biti će samo za vraćanje kamata koje su zadužile političke elite, dug javnih koji su nabile. I naravno, tako funkcioniramo, građani od toga nemaju ništa, nemaju investicija, isisavaju se novci po svim pitanjima. I stvarno je ovdje pitanje šta rade regulatorne agencije HANF-a, šta radi Vijeće za stabilnost, je guverner na čelu, šta radi HNB-a, po svim tim pitanjima jer samo se isisavaju novci iz Hrvatske, ulažu se druge zemlje i zbog toga ljudi mladi poglavito odlaze. Hvala. **Reiner, ja bih htio ponovno napomenuti, mi to možda, mi to možda brkamo dvije stvari. Slučajno se tako poklopilo. Vi ste rekli 5% plaćaju građani. Da 5% plaćaju ali to nema veze s prinosom, to je novac koji ti uplatiš u fond i na to ide prinos a slučajno se poklopilo da je profesor Lovrinović rekao da su, 5% plaćaju kamatu na sredstva koja država posudi. To jednostavno nije točno, kamate su danas bitno niže a prinosi su viši od tih kamata. Hvala. Molim vas nemojmo dobacivati. Uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović ima repliku. Evo uvaženi gospodine Vlaiću moram priznati da sam očekivao malo šire i kvalitetnije odgovore na ono barem što sam ja govorio ali razumijem i vas da ste došli u ambijent gdje ljudi nisu nisu svi eksperti baš za mirovinske sustave, za financije pa možemo i ovako i onako i realni i nominalni prinos i tako dalje. Ali barem meni ne trebate objašnjavati razliku između realnog i nominalnog prinosa ali ako baš hoćete, svakog investitora zanima prije svega realni prinos. Ali mi i sad plaćamo 5% a to je realno, razumijete? Pustite da kažem do kraja, molim vas, ja sam vas slušao. Inflacija, deflacija itd., to je potpuno jasno. I nemojte, nema potrebe da se time manipulira, potpuno je jasno. Točno je da je sada niža kamatna stopa na obveznice ali ste do sada imali prosječan prinos, ne govorim ja unazad par mjeseci, vi ste dali izvještaj za 2016. I proteklih godina je bilo tako, od toga ne možete pobjeći, dakle nema potrebe da govorim. Vi ste čitavo vrijeme razvijali krivu svijest kod ljudi o tome i vrijeme je da to promijenimo. Ovdje je stvar o elementarnoj logici. Ja nisam protiv vas, da krivo ne shvatite. Pa sutra se preorijentirajte u dobrovoljne stupove, tko želi stup, pa izvolite. Pa radite kao i vani, pa nismo mi ovdje ljudi koji su antiprotivni svemu. Dapače, razvijajte 3. stup sadašnji, ili ako on sutra bude drugi da se zove drugi dobrovoljno, pa nema nikakvih problema, to ću prvi podržati. Ali nemojmo praviti štetu u drugom stupu koji je javni novac a za to vrijeme rupetina u prvom stupu je ogromna. Draga gospodo ponavljam, ovo je pitanje elementarne logike, okupimo se oko ovoga, ovo će smanjiti drastično javni dug, smanjiti će deficit državnog proračuna i što je najvažnije umirovljenici će imati stabilniji mirovinski sustav. **Reiner, Željko Mislim to je dosta stvari sada postavljenih teza i postavljenih, ovo što je profesor Lovrinović govorio, zapravo nije pitanje nama nego je pitanje zastupnica, pitanje zakonodavstvu je to. Ja i dalje mislim, osobno mislim da i kolege dijele mišljenje da je drugi stup vrlo pozitivan za Hrvatsku da se, da će se budući efekti pokazati kada će značajni dio populacije koji su sada članovi mirovinskih fondova otići u mirovinu. Po našim izračunima oni koji su 40 godina u kombiniranom sustavu 1. i 2. mirovinskog stupa 44% mirovine dobivati će iz drugog stupa, 56% mirovina iz prvog stupa a u prvi stup su izdvajanja 75% ukupnih izdvajanja a samo 25 u drugi stup. I vrlo jednostavno sve je gotovo. I ono što bih htio napomenuti još, svaka uplata u prvi stup implicitno generira dug prema onom tko je uplatio. A uplata u drugi stup generira eksplicitno, zbog toga i je taj tranzicijski trošak, to je danas, ali to će se s vremenom sve okrenuti. I na kraju krajeva kako god mi gledamo drugi stup, ne bi bilo te štednje od 86 milijardi kuna, pitanje gdje bi ti novci bili danas, bio bi niži javni dug nešto ali bi bio efekt puno niži od toga nego što je ovo pozitivna štednja u visini od 86 milijardi kuna.

donositi odluke i donositi odluke jer raspolažete sa novcem članova i to raspolaganje mora biti odgovorno. Pa evo sada možda da aktualiziram, možda na tom primjeru možete nam pojasniti na koji način postoji komunikacija između mirovinskih fondova, između Vlade i vas, vratimo se na prošlogodišnju prodaju dionica ili kupovinu dionica Končara. kolega zastupnik, mislim sadašnji ministar gospodin Marić je to pitanje i onda postavio. Kako je bilo moguće da se u jedan dan donosi takva odluka. Ne stvarno sada Vlada, Vlada je donijela takvu odluku da prodaje ali kako ste vi zapravo u tom cijelom postupku se postavili jer on je doslovno tvrdio da se u jedan dan to sve odigralo? Je li to bilo promišljeno dugoročno, je li to bilo nekakvih odluka koje su koje su bile dobro planirane ili se jednostavno dogodilo da zbog te suradnje odnosa politike i vas kao predstavnika fondova, to se jednostavno moralo, morala donesti takva odluka. To me zanima, kakav je odnos između vas i vašeg upravljanja u odnosu prema Vladi RH i informacijama koje imate o trenutnom stanju na tržištu? Ne znam ako je pitanje.

da postoji kod nas interes za ulaganje u određeni broj dionica koje se nalaze u državnom portfelju. Znači vrlo, vrlo načelno i Vlada je neovisno o nama donijela odluku o prodaji tih dionica i prodala ih je na dražbi na Zagrebačkoj burzi na dražbi na kojoj su mogli sudjelovati svi institucionalni investitori iz RH i izvan RH, svatko svatko od nas, odnosno svako društvo je donijelo odluku za sebe, svako društvo je definiralo cijenu po kojoj će ulagati u te dionice za sebe i npr. naše društvo nije dobilo nijednu dionicu Končara. To je dokaz da se mi ni na koji način nismo dogovarali o konkretnoj transakciji. Znači naša ponuda je bila nešto niža, mi smo kalkulirali na niže, drugi su kolege kalkulirali na više, radilo se o jednoj vrlo transparentnoj transakciji na Zagrebačkoj burzi. Hvala lijepa. Sad ćemo nastaviti sa klubovima, i sada će u ime Kluba nezavisnih zastupnika i HSU-a govoriti uvaženi Silvano Hrelja. Zahvaljujem uvaženi gospodine potpredsjedniče. Štovani predstavnici obveznih mirovinskih fondova, štovana državna tajnice i pomočniće, kolegice i kolege. Potaknut sam malo ovo dosadašnjom raspravom i mislim da treba podcrtati dvije stvari. Prva stvar je da mi ovdje gospodine Bulj, ja sam vas slušao i gospodine Lovrinoviću, vrijedi istaknuti da uopće možemo danas u ovome razgovarati u ovdje u Hrvatskom saboru zahvaljujući amandmanu koji sam osobno potpisao ispred HSU-a 2014. godine kod izmjena i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima jer se radi o javnom poslu za građane Hrvatske privatnih financijskih institucija, ali se radi o javnom poslu i građani trebaju šta se događa sa njihovim novcem. Zahvaljujući toj činjenici mi o tome danas ovdje raspravljamo. Do 2014. se o poslovanju obveznih mirovinskih fondova u Hrvatskom saboru nije raspravljalo. Cijenim zahtjev gospodina Lovrinovića za time da treba ovdje o tome raspravljati. Međutim to su dvije rasprave. Jedna je rasprava između profesionalaca financijaša i regulatorne agencije što je ispravno, što nije ispravno što je dobro, što nije dobro kod ulaganja. Druga je rasprava kakve su naše mogućnosti i koji mirovinski sustav želimo. Međutim o toj raspravi smo se odlučili 1998. godine. I pošto sam legalista, poštujem ono što smo se odlučili 1998. godine. I moja koncentracija ne ide prema alternativnim rješenjima, prema poboljšanju sustava. Ne smatram sustav drugog stupa i obveznih mirovinskih fondova i svega onog što u zakonu piše, idealnim. Dapače, treba ga doraditi. Naravno, može se promijeniti zakon, tko kaže da to ne može biti moja štednja i moj polog za određene stvari? Ali to treba promijeniti u zakonu. I drugo, molim vas, nemojte nikada više reći da sam ja nečiji kum. Ja znam točno kome sam kum, ali sigurno obveznim mirovinskim fondovima, nisam. Ja za razliku od onih koji su prvi put ušli ove godine u mirovinu, i nisu imali mogućnost izbora, ja imam mogućnost izbora. Jer sa dobrovoljno ušao u ovu priču. Ali oni koji su se dogodili ove godine, njih dvoje u ovom trenutku, obveznici su drugog stupa jer imaju 55 godina i idu u punu starosnu mirovinu zato što su 30 godina radili na na poslovima u tvornici stakla, na beneficiranom radnom stažu gdje se staž osiguranja računa 18 za 12…/Govornik se ne razumije./…svake godine donije još 6 mjeseci radnog staža i u 30 godina staža imaju 45 godina staža osiguranja, a svake tri godine im se dobna granica za odlazak u starosnu mirovinu smanjuje za jednu godinu. Dakle, zatekla nas je situacija. pazili što se događa sa našim radničkim korpusom i zateklo nam se da dvoje muškaraca idu ove godine u mirovinu, a obveznici su drugog stupa jer su 2002. bili mlađi od 40 godina. To nam se ne smije dogoditi. Mi o tome moramo raspravljati i unapređivati zakonodavstvo koje regulira ovu oblast. Zato želim na ovaj način razgovarati. Što se tiče izvješća, prošli su Odbor za rad i mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, dobili su podršku, tehnički su na jednakoj odnosno reći ću i gdje, na boljoj razini nego izvješće nego izvješće za 2015. godinu i nemam puno što o njima previše razgovarati. Ali mogu razgovarati o nedostacima drugog stupa, mogu. Mi nemao rješenja za dvostupne umirovljenike, što će biti ako im je mirovina iz prvog i drugog stupa bude manja nego najniža mirovina. Što ćemo onda napraviti? A takvih ljudi će biti. Takvih ljudi će biti što zbog nedostatka staža, što zbog niskih plaća, što zbog neisplate plaća, što zbog neisplate doprinosa, sve je to opterećivalo i ovih zadnjih 15 godina u hrvatskoj državi. Tih problema ima i to su osobni problemi. Mi moramo definirati i u dvostupnim mirovinama minus odnosno granicu ispod koje se ne ide. Iza toga treba stati država. Ne postoji mirovinski sustav u kojem zasebno funkcionira prvi stup, zasebno funkcionira drugi stup i zasebno funkcionira treći stup. Oni moraju biti u sinergiji, tamo gdje jedan završava, drugi počinje i obrnuto. Ono što je nedostatak jednog može i mora se kompenzirati rješenjima u drugom stupu, odnosno da li prvom ili trećem jer imamo obvezu čuvanja socijalne sigurnosti građana i poštivanja granica ispod kojih ne idemo. E takva jedna kompleksna rasprava o mirovinskom sustavu kako ga promijeniti zaslužuje našu pažnju i zaslužuje jednu tematsku raspravu i na ovoj plenarnoj sjednici da ne bi uvijek govorili o tome da smo nešto propustili ili da nam je nešto nametnuto. I slažem se da bi trebao biti veći interes predstavnika građana u Hrvatskom saboru, narodnih poslanika ili kako god ih nazvali jer dobivaju glasove od sadašnjih i budućih umirovljenika. Naročito bi se o ovom zajedničkom izvješću osvrnuo na nešto što smo tražili na prošlogodišnjoj raspravi, a to je svojevrsnoj projekciji. Ako imate pred sobom zajedničko izvješće ono je učinjeno, odnosno prikazano na 21. stranici. Interesantna je ova tablica kako će izgledati mirovine ukupne mirovine iz prvog stupa i mirovine iz drugog stupa za 35 godina staža u 65 godini, u 67 sa 40 godina staža, ali u odnosu na bruto plaće zaposlenika. Mislim da je u drugom redu definirana prosječna bruto plaća od 7752 kune. I ako netko cijeli život bude na razini te plaće, ukoliko odradi 40 godina staža imat će 4000 ukupno mirovine ili 3949. Pretpostavimo da sad ima 15 godina staža, znači da još 25 mora raditi. Kad bi pogledali indeksaciju to će ukupno biti mala mirovina. Ako ima 30 godina kad se zaposli ode u 65 u mirovinu, ukupna zbirna mirovina će biti 3017 kuna. To će biti na razini moguće tadašnje najniže mirovine, dakle za plaću koja je ispod prosječna ovaj sustav neće odgovoriti dobrim mirovinama. Ovaj sustav koji postoji sada odgovorit će dobrim mirovinama samo za, što su veće od prosječnih plaća za te plaće, ali ne i za prosječne i ispod prosječne plaće. I to je izazov što napraviti. Što napraviti? Što napraviti za one koji neće imati posla? Što napraviti za njihovu socijalnu sigurnost? Ja ću sad reći jednu herezu? Zašto svaka kuna za litru iscrpljene vode ili svaka lipa za iscrpljenu naftu, za možda sutra neki plin, za kubik kamena koji se crpi, prirodna bogatstva koja se crpe u ovoj zemlji ne bi išlo u mirovinsku štednju svih građana. Po načelu svima jednako jer su građani po rođenju i na to se nadograđuje, dakle to je neki minimum koji se stvara godinama. Na to se nadograđuje ono što uplaćujem nesporno obvezna štednja ili dobrovoljna štednja. Samo ja se bojim naših građana kod dobrovoljnosti, jer neke ankete kažu kad bi im netko dao 20% doprinosa za mirovine da bi rijetko tko štedio i osigurao si nad štednjom tu mirovinu, da bi ih rađe potrošili jer mi kad vidimo dosta lako to potrošimo. A opet s druge strane moram priznat da me iznenađuje činjenica da hrvatski građani neovisno o ove 84 milijarde imaju preko 200 milijardi kuna štednje u bankama, osiguravajućim kućama, dobrovoljnoj mirovinskoj štednji itd. Dakle, postoji jedan dio građana koji značajno štedi, valjda i može ali ima i takve navike. A pitam se da smo ovo dali kao dobrovoljno, da li bi ovo ovako izgledalo ili nekako drukčije. Mada o tom ovisi kako ćemo se ovdje dogovoriti. Ja nemam ništa protiv da ljudi preuzmu veći dio odgovornosti. Ali je zadatak države da minimum osigura svima i zato je moj prijedlog da se možda u budućnosti sva ta prirodna bogatstva ne daju u proračun, nego se daju u neku štednju za sve građane RH kao baza neke socijalne sigurnosti ne samo proračunski izdatak, nego kao baza neke socijalne sigurnosti. Ja doista mislim da po uzoru na skandinavske fondove mirovinski fondovi moraju biti institucionalni investitori. Ali zaista se čudim kako je moglo doći do nesporazuma oko traženja investitora u luci Gruž jer ja smatram ja taj projekat smatram idealnim za mirovinske fondove što se tiče prinosa, što se tiče prinosa, što se tiče dugoročnosti tog projekta jer se radi o mogućoj koncesiji na 40 godina i sigurnih prihoda. Tako da ima takvih investicija koji mogu osigurati prihode, ne mora sve biti obveznica, ne mora sve biti obveznica ali netko treba stajati iza takvih projekata i ti projekti moraju značiti dugoročni razvoj RH. Naravno da se slažem i sa onim što je rečeno ovdje da ne može mirovinski sustav riješiti demografsku politiku ove zemlje. Ne može ni ulaganje u znanost znate, ali može sigurnost zaposlenja, propulzivni načini stimuliranja da ljudi rade, da im se na neki način ono što rade vrednuje i otkupljuje da ne rade ni za šta, da su izloženi reketu, to može pomoći, a nadasve može pomoći ako se djeca rode. Ako se djeca ne rode, sve su ove mjere uzaludne, ako to neće dovesti do rađanja djece, nemamo ništa od toga i sve strategije i svi sustavi neće puno pomoći, ako mi generalno na prvom mjestu nemamo svijesti moramo nastaviti ono što nam je prirodni zadatak. Prema tome, što se ovoga tiče Klub nezavisnih zastupnika i HSU će podržati ova izvješća jer su to tražena izvješća i mene osobno i našeg Kluba HSU u pretprošlom sazivu Sabora, mi želimo da se o ovime raspravlja, a o nama ovisi koliki ćemo interes pokazati i dal ćemo ovo specificirati pojedine probleme pa ih na jednom drugom skupu, ja bi voli da kolega Lovrinović, napravi taj financijski dio. Ja bi rado sudjelovao, ja se manje u taj dio razumijem, ali me jako puno više me interesira mirovinski sustav sadašnji i budući, ali rekao i sam gospodin Lovrinović, da profesionalci se moraju baviti određenim stvarima. Ne može vam svako operirat srce, niti ko naš kolega Kirin ići u priču sa onim finim živcima itd. Prema tome, mi ćemo ovo podržati, stojimo na raspolaganju i jako smo zainteresirani za sve ove priče, nema, još jednom kažem, nikakvog kumstva i nismo za rušenje neg smo za građenje i unaprjeđivanja sustava. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Vaše je izlaganje je izazvalo više replika. Pa krenimo od početka. Prva je uvaženog zastupnika Željka Glasovića. Izvolite. **Glasnović, Željko (Nezavisni)** Poštovani kolege, puno smo toga čuli danas, neki su se bunili kod nekog izlaganja malo ranije. Tražio sam neka konkretna pitanja, jer mi smo potpisali više zakona nego sva kineska carstva od 1000 godine pr.Kr. do kulturne evolucije, a gdje smo? Evo pravni javašluk, evo ovako. Mister Hrelja, imate Hrvata izvan domovine koji se vraćaju natrag, njima se lupilo duplo oporezivanje, šta o tome? Jedan je dobio 200000 kuna retroaktivno u staračkome domu, to ne može platiti, šta ćemo raditi po tom pitanju? Drugo non stop se tu spominje nekakav skandinavski model. Pa kad ćemo shvatiti da je tu vlada partija ovdje 55 godina i koja je poništila i privatno vlasništvo i gdje je jedini bio odnos prema državi parazitski odnos, kakav skandinavski model. To je bio model socijale, je bio metak u glavu i otimačina je poništeno privatno vlasništvo. Ovako imate Njemačka, izgubila 2 sv. rat. Ima suficit u stotine milijarde dolara, ima harmoniju između sindikata i gospodarstva, i gospodarstva, gospodarstvenika, harmonija. Šta ovdje imamo? Imamo sindikate koji su samo puki ukras kao 13 prase. Imamo također, recimo, ovaj funkcionalni sustav. Zašto uvijek postavljaju kriva pitanja. Zašto su neki sustavi funkcionalni a neki disfunkcionalni. Ovo je disfunkcionalna država. Kako očekivale mirovinski sustav funkcionalni unutar disfunkcionalne pravne države. To su ključna pitanja za vas i mislim da ta pitanja nisu pasen pitanja. Tražim odgovor, tražio sam odgovor od naših eksperta. Gdje će biti Hrvatska u ruralnim zemljama imate 5 ljudi radi a jedan u mirovini. Tko će uplaćivati u mirovinski sustav kad ste stvorili vi i partija vaša ukupna partija drugu generaciju iseljenika.

a moram vas podsjetiti da jednopartijski sustav više ne postoji 25 godina ovdje. Prema tome, znate svi smo nekako rasli, svi smo nekako rođeni, svi smo se nekako školovali, nije sve bilo loše ni u onom sustavu, a bome nije dobro sve u onom sustavu koje vi zagovarate, samo vam moram reći … /Govornici govore istovremeno, ne razumije se./… samo vam moram reći da se stvari rješavaju korak po korak. je jedan korak što se tiče dvostrukog oporezivanja je riješen i to ove godine u 3. mjesecu pravilnikom ministra financija, nije usvojio naše amandman, dakle naše amandmane ne one strane nije usvojio, ali je napravio dobar potez jer je pravilnikom drugačije definirao oporezivanje naših građana koji primaju mirovinu iz inozemstva i oni su sada manje opterećeni, odnosno pravično opterećeni sa točnim iznosima porezima. Prema tome, naravno da postoji još problema i opet ih treba rješavati, korak po korak, ali ova tema definitivno nije vezano uz poraze mirovinski sustav i politike jednostranačke i jednoumlje nego uz nešto konkretno. Radi se o 84 milijarde štednje hrvatskih građana obvezne. O tome možemo razgovarati da li je dobro da je obavezna ili nije i šta nam donosi slučajno ako nije obvezna, da li imamo odgovorne građane ili nemamo i dali smo mi odgovorni, o tome možemo razgovarati. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika uvaženog zastupnika Branka Grčića. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Hrelja i predstavnici Vlade, ja ću ovdje ponavljati uporno, jednu tezu dok vi to ne riješite. U suradnji ili prije svega Vlada sama. Zadnjih 3 godine, od kad imamo gospodarski rast, plaće u državi su narasle preko 10%, u istom vremenu, dakle, stanje deflacije i formula koja se koristi za usklađivanje mirovina iz radnog staža je devastirala mirovine iz radnog staža za više od milijun naših ljudi umirovljenika. Dakle te mirovine su kroz usklađivanje rasle po 10, 15 kuna godišnje 60 najviše možda dakle ništa, nula. I taj rascjep između plaće i mirovine najvećeg broja ljudi u Hrvatskoj se apsolutno dalje povećava do neslućenih razmjera. Dakle mirovine su pale duboko ispod 40% prosječne plaće u Hrvatskoj. Tražim od vas da korigirate ili korigirate formulu ili nađete model jednokratnog usklađenja tih mirovina sa rastom plaća koji se dogodio u zadnjih 2, 2,5 godine. to je nešto što je ostvarivo posebno u situaciji jer se fiskalna situacija u državi poboljšava, sve je bolja zahvaljujući gospodarskom rastu prije svega i ne možete ostaviti tu veliku grupaciju ljudi u Hrvatskoj koji su uredno odradili svoj posao i došli u mirovinu da žive na rubu gladi. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Evo kako to riješiti odgovorit će uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Uvaženi kolega Grčić, opet vam ponavljam, ovo je danas Izvješće o radu obveznih mirovinskih fondova, štednje mlađih građana Hrvatske u drugom mirovinskom stupu i njihovom poslovanju, a doista nije rasprava o funkcioniranju mirovinskog sustava iako ste vi u pravu da je nakon 14 godina zabilježen značajni pad učešća prosječnih mirovina u prosječnoj plaći za otprilike 1,5% i to zbog jedne radosne činjenice da su plaće nešto porasle u RH. Dakle Dakle mi doista, bez obzira što nije u ovoj temi ja ću vam vrlo rado odgovoriti moje mišljenje na to pitanje. Znate prvo treba reći i biti iskren da projekcije iz 1998. su govorile da u ovom trenutku bi trebala biti prosječna mirovina u prosječnoj plaći 32%. uporan rad između ostalog i HSU-a sa svim vladama je to održavamo na 39% sa raznim dodacima 100 kuna je 6% sa dodatkom od 4 do 27% unutra, dakle popravljali smo sustave i on je dugo stajao na otprilike 39, 40%. Sada se dogodio značajni rast plaća. Prvo usklađenje koje će to pokazati bi trebalo biti usklađenje u 9. mjesecu, ali ja se slažem s vama da ako gospodarstvo raste, mi bi konačno trebali ili reći prosječna mirovina ne može pasti ispod 40% i ako padne dužni smo intervenirati izvanredno ili to ili uvesti, to nema veze sa ovom raspravom, ili uvesti treće usklađivanje po načelu najmanji dobiju u apsolutnom iznosu najviše jer je funkcija tada borbe protiv siromaštva. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Borisa Lalovca. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega. Pa evo ovdje u ovim izvještajima se vidi da je najveći dio imovine fonda su zapravo državne obveznice RH. I tu su još uvijek prinosi kada se zbroji ovo u prošlosti kao što su rekli da su oni nešto i zaradili na Agrokoru i nešto izgubili, jako dobro zarađivali na prinosima RH. Međutim postavlja se pitanje, nedavno smo čuli ministra da je on samo u godini dana uštedio 300 milijuna kuna, da ti prinosi na državne obveznice su sada sve niži i niži i što je cilj nas tu da imamo sve niže i niže. A sada postavljam pitanje, šta će mirovinski fondovi biti za deset godina ako će prinosi, znači moramo o tome ozbiljno razgovarati, biti na državne obveznice, što nama je cilj kao države da što manje plaćamo 1%, da bude 1%, vidimo na tržištu da nema kompanija koje će se listati, nemamo tzv. IPO-ova znači nemamo takvih kompanija koje mogu potaknuti taj nekakav gospodarski rast gdje bi mogli imati obostranu korist i fondovi i takve kompanije. A znamo da je upitna i kakva će biti ukupna mirovina iz ovoga kada se zna da je prosječna mirovina 2.200. Ja samo postavljam pitanje i u budućnosti kada govorimo šta ćemo imati i kako ćemo, a nama je cilj kao države da imamo 1 do 2% kao normalna nekakva uređena europska zemlja, da imamo prinose na naše obveznice, a 80 do 90% su njihovi prinosi. Sada postavljam pitanje od čega će u budućnosti mirovinska reforma, ako ostanemo samo na ovih 5% kako će te kalkulacije u budućnosti izgledati zapravo i da li će oni za koju godinu, a kažem ako padnu ti prinosi šta će oni uopće izvještavati u nekakvim dobitima i hoće li onda uhvatiti panika sve one koji jesu u tome drugom mirovinskom stupu i hoćemo li i da li da danas već na vrijeme o tome razmišljamo i koje su to politike koje bi trebale razmišljati puno duže? Hvala lijepa.

možete pogledati na stranici 21 ovog zajedničkog izvješća u projekciji budućih mirovina. Dakle one mogu biti samo ispod toga ako se prinosi smanje. Naravno da taj odgovor, ja nisam dovoljno kompetentan, odgovor na ovo bi trebali dati predstavnici obveznih mirovinskih fondova jer njima je cilj zadržati i svoje naknade i svoj profit svojim matičnim bankama i u uredno poslovanje fondova odnosno kapitalizirana štednja za građane RH. Dakle, opet ponavljam rade javnu stvar za građane RH i s i s njim bi trebalo sjesti i vidjeti koji su njihovi potencijali za investiranje. Ja sam samo jedan projekat rekao za koji osobno smatram bez da sam veliki financijski stručnjak, ali s obzirom na dugoročnost tog projekta i posjećenost te pozicije u lijepoj našoj, a to je Luka Gruž, mislim da je to idealan projekat za mirovinske fondove. Ja ne mogu vjerovati da Hrvatska nema takvih projekata koji mogu nositi dobit. Isto tako neće nam se događati trgovačka društva koja će biti spremna za listanje svojih dionica na Zagrebačkoj burzi nego ćemo ih morati na neki način pod određenim određenim minimalnim rizicima i stvoriti kroz promjenu menadžmenta, kroz promjenu upravljanja, kroz gospodarenje i upravljanje tim tvrtkama. Dakle ja nisam da se politički guraju fondovi u dokapitalizaciju Petrokemije niti bilo koga. Ako ne postoji plan i kontrolne točke i evaluacija po pojedinim pozicijama kako će to iz loše situacije preći do dobre.

2014. godine kada ste vi zapravo inicirali to da se izvješće ide pred Hrvatski sabor kod Izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom fondu i to je istina. o čemu ste govorili i dotakli ste se vezano uz ove doprinose za prvi mirovinski stup od 15%, odnosno 5% za drugi mirovinski stup i zapravo i ono pitanje o čemu zapravo ovisi mirovina drugog stupa, zapravo o čemu ona, o čemu ona ovisi. Ali evo i zbog kolega i zbog javnosti možda je dobro znati i ponoviti da je to uglavnom vezano za sredstva na osobnom računu. Koliko znam onda je i naknada koja se zaračunava za mirovinsko osiguranje za, to je onih jednokratnih 5%, dobije u trenutku umirovljena, starija dob, odnosno starija dob, veća mirovina, način usklađivanja mirovine, ugovornom obliku mirovine iz drugog stupa, znači misli se na pojedinačnu, zajedničku, koliko se ne varam sa i bez zajamčenog razdoblja, starosti bračnog druga, naravno ako je dogovorena ona zajednička mirovina o kojoj ste vi govorili i dužni zajamčenog razdoblja ukoliko se ne varam. O tome ste govorili.

odrađivati, ovdje ni na izgled nisu procesi gotovi. Ako ste vidjeli, ja sam namjerno govorio o slučajevima koji su na zatekli. Jer mi na neki način očekivali prve umirovljenike iz drugog stupa 2019. i to su trebale biti žene koje su odlazile u prijevremenu mirovinu. I na temelju tih kalkulacija smo se, na tim smo se kalkulacijama bazirali, što znači da nas je vrijeme pretrčalo, jednostavno događaji su nas pretrčali, nismo analizirali i unapređivali ovaj sustav sukladno onom što se događa među osiguranicima. ja se nadam da će se već ove godine nešto na tom planu pokrenuti. A što se tiče priče o štednji, mislim da je, one su varijanta o kojem se vi govorili tko će što izabrati i mislim da nisu konačne varijante da se još tu može može dopuniti. A otprilike za one koji su 15 godina ovdje štedjeli i ulagali ako su uložili 100, uplatili 100, mislim da im je nakon 15 godina, neću puno pogriješiti ako kažem da je njihov iznos kapitalizirane štednje i unatoč padu 2008. i to značajnom padu negdje oko 50% više, znači da imaju na računu 150, dakle to je neki sadašnji odnos. Evo, hvala lijepa. Hvala. Sljedeći klub zastupnika je onaj SDP-a u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan

kolegice i kolege. Gospodine potpredsjedniče Klub zastupnika SDP-a će podržati ova izvješća. I ono o čemu mi ovdje moramo govoriti je održivost sustava i ne davati poruke koje ne sadrže u sebi i rješenja i neke prijedloge kako bi bilo bolje nego se pitati da li će taj sustav i naša odgovornost je tu velika a odgovornosti društava koje upravljaju tim fondovima je velika da se ne desi trenutak kada će ljudi postati svjesni da to ono što su štedjeli tijekom svih godina neće biti dovoljno da imaju neku dostojnu mirovinu. Znači ovdje smo se našli da analiziramo izvješća društava koje su plod jednog projekta, da se pređe iz sustava međugeneracijske solidarnosti, znači da svi uplaćujemo za sve u sustav gdje će svatko tijekom svog radnog vijeka uštedjeti određeni novac, društvo, odnosno fond koji bude izabrao će taj novac nešto i povećati i oploditi sa nekim prinosima i onda će se iz toga isplaćivati ljudima mirovina. E sada, pitanje je da li ćemo biti zadovoljni sa rezultatom kada krene prava isplata mirovina i kada krenu stotine tisuća osiguranika u punu mirovinu jer to kada je cijeli sustav krenuo, znači obaveza je bila da se uđe u drugi stup je bila ljudi do 50 godina. To je znači bilo već sada 17 godina je ili 16, ili ili 16, ili ne 2002. je bila, čini mi se, 15 godina je prošlo od tada. I sada dolaze godine kada će ljudi već polako izlaziti iz tog sustava. Ovi koji su štedjeli tih 15 godina siguran sam neće imati mirovine na očekivanoj razini. I po meni velika odgovornost uz samo upravljanje novcem je sve one koji su uključeni u sustav i država ali i fondovi je da upozorava na određene nedostatke, a to je sigurno da ljudi neće imati mirovine, možda niti na razini ovih koje imamo danas u RH , a koje su užasno niske, i sa te strane kada kolega Grčić upozorava sve ovdje, bez obzira što se priča o obveznim mirovinskim fondovima, kada upozorava da imamo situaciju u Hrvatskoj da su ljudi koji su cijeli svoj život naporno radili sada dovedeni u situaciju imaju 2250 kune prosječne mirovine, a mnogi od njih nit toliko i da država u situaciji kada ima određeni gospodarski oporavak i kada svi slušamo svaki dan i da je recesija iza nas i da je deficit manji i kada svi ti ljudi to slušaju na televiziji, gledaju u medijima, onda se pitaju, pa tih 12 kuna što smo mi dobili na godišnjoj razini je zbilja nedostatno i sa te strane naravno razmišljati o tim ljudima. Ali sa druge strane moramo razmišljati i ovome što smo maloprije govorili a to je da ova struktura ulaganja neće davati više ovakve rezultate kao što su bili do sada. Znači mi imamo veću ulaganja, odnosno tako je zakon definirao u državu, u javni sektor i ti prinosi s obzirom na kretanja koja su na tržištu kapitala su svake godine sve manji, znači a samim time će i prinos ovih fondova koje ovdje analiziramo biti manji i manji i opet ćemo teško doći do one tražene razine koja će biti dovoljna da ljudi dobivaju pristojne, dostojne mirovine nakon 35 ili 40 godina staža. Imat ćemo niske mirovine i zato je ono šta sam ja spomenuo na početku, da trebamo tijekom tog perioda izanalizirati da li se sustav može popraviti i da li bi bilo ispravno možda da se poveća izdvajanje za drugi stup kako bi ljudi mogli više štedjeti, kako bi ljudi mogli imati mogućnost da imaju veće mirovine i više mirovine nego šta je to ovim sustavom predviđeno sada. Jer kada pogledate 86 milijardi kuna, kada bi to čovjek podijelio na broj korisnika odnosno uplatitelja, njih milijun i 800 tisuća, to na kraju ispadne imovina po jednom osiguraniku 50 tisuća kuna. Naravno to će se još povećavati jer su još uvijek puno veće uplate nego što su isplate, ali u jednom trenutku će to doći do kraja, i onda vas ja pitam kada budemo imali, ne znam, po prosječno po 150, 200 tisuća kuna po osiguraniku, kada to podijelite na neka se se vidi i demografski kako to ide, ali od mirovine do očekivane starosti odnosno života, prođe po petnaestak godina, to je 180 mjeseci, šta ćemo isplaćivati 1500 kuna, i ljudi će uštedjeti 1500 kuna od onoga šta su uštedjeli čitav radni vijek. I zato ja mislim da je bitno ovdje pričati o tome, mislim da je bitno da mirovinski fondovi o tome govore, da se ljudi ne iznenade i da se mi svi skupa ne iznenadimo da je stari sustav međugeneracijske solidarnosti možda imao u nekom djelu i više mirovine za nego recimo one koji imaju danas najniže plaće a uplaćuju u obvezni u obvezni mirovinski fond. Znači ako netko ima bruto plaću 5000 kuna, uplatiti će 250 kuna mjesečno i sada neka računa, koliko je radio, koliko je uplatio, koliko je prinos, taj prinos će pasti sa 6,7% vjerojatno na niže, i na kraju ćemo imati ovo što sam vam maloprije govorio, mirovine koje neće biti adekvatne. Su stav koji nije održiv. I o tome je po meni, vrlo važno ovdje govoriti i tražiti od predlagača zakona da vidi kako tom problemu doskočiti, to je recimo pitanje koje državna tajnica mora uzeti u obzir i koje traži odgovore. Ove sumanute ideje da se taj novac vrati u proračun, da se naša imovina koju smo mi uštedjeli zadnjih 15 godina opet kako bi rekao, nacionalizira, ja ne prihvaćam. Znači Klub zastupnika SDP-a ne prihvaća. Tražimo model po kojem će ljudi moći uštedjeti i po kojem će imati nakon svojeg radnog vijeka ja bi rekao, dostojanstveni život i dostojanstvenu starost, a ne da imamo situaciju kao što imamo nažalost danas u Hrvatskoj, da ljudi imaju mirovine po 2 i ispod 2 tisuće kuna, a puno njih ni toliko. I ovdje također, gospođi državnoj tajnici moram reći da meni izgleda da su umirovljenici zadnja briga ove Vlade, s obzirom na to povećanje od 12 kuna na mjesečnoj razini u protekloj godini, to ne da nije dostojno nego je sramotno i sa te strane mislim da ovaj dio gospodarskog rasta koji se ostvaruje sada u Hrvatskoj, a ove godine se planira da će biti i više nego što je bio nego što je bio u 2016. godini, treba maksimalno iskoristiti da se poboljša standard hrvatskih umirovljenika i da ta prosječna mirovina bude više nego šta je bila, a ono što mi tražimo kao Klub zastupnika SDP-a da bude 50% prosječne plaće, znači to je u ovom trenutku 400, 500 kuna više nego šta imamo sada. I tu nema alternative i tu nema, ja bi rekao isprika ne može se, umirovljenici nisu zaslužili ovaj tretman u društvu i status u društvu, umirovljenici su zaslužili da žive dostojanstvenije, i da država malo više vodi računa o njima jer nitko ne može reći da 12 kuna prosječnog povećanja na godišnjoj razini mjesečno je nešto ili 0,57% je nešto šta govori da se ova država o umirovljenicima brine. Što se tiče još jednom, zaključno ovih fondova tu ima različitih fondova, iskreno volio bi da su više ljudi informiraju jer imam osjećaj da ovdje isto vlada jedan mir, da se podijelio kolač između društava i jednostavno nema baš nekih aktivnosti, to se sve ide ja bih rekao kako te struja nosi. Ne? Vrlo malo ljudi mijenjaju svoja društva. Najviše to raspoređuje ždrijeb, sustav veličina. Znači, evo ja svake godine jednom razmislim kad je ovakvo izvješće ili kad dobijem doma obračunsku jedinicu, ali sada više da li bi promijenio svoje društvo ili ne bi. Ali čim ljudi o tom ne razmišljaju znači da nisu dovoljno informirani i da nisu svjesni da je to njihov novac i da nije svejedno da li je netko imao prinos 6% ili 12% i da nije svejedno da li je netko ulagao 72% u državu ili 40% u državu. Znači, svatko od nas ima određene preferencije i htio bih to, ja bih to htio da doživljavaju naši sugrađani kao svoj novac. I onda ljudima ne bi padalo na pamet da ikom predlažu ideju da se to sve skupa vrati u državni proračun, da država riješi ne znam 5 godina financiranja sa tim novcem što su građani uštedjeli u proteklih 15 godina. Tako da malo više informiranja, malo više priče o tome, malo više svijesti građana da će te mirovine ipak ovisiti o radu tih mirovinskih fondova. Malo više razmišljati o tome da država nije više najizdašniji, odnosno onaj koji će biti spreman platiti najviše. Jer ako smo prije godine plaćali 6, 7% sad plaćamo 3% to je samo po sebi jasno da tu više nema novaca i za prinose kao što su bili proteklih godina. Znači, tu nam treba malo više rasprave i malo više edukacije ljudi i svijesti ljudi, a posebno u ovom dijelu. Nije mi drago ako se i fondovi i društva uljuljkaju u taj posao na način sve to ide o.k. Ali za 15 godina će bit problema. Možda netko neće biti na ovom mjestu jer će otići u mirovinu, ali će sa druge strane morati opet ta društva i država davati odgovore zašto mirovine nisu na očekivanoj razini na kojoj je trebalo biti kada se kretalo u taj cijeli projekt. Znači, po meni su izdvajanja premala. Treba ih povećati i treba tražiti nova alternativna rješenja za ulaganja. Znači, ovo što smo imali zadnjih 15 godina vjerojatno više nije optimalno. Treba vidjeti gdje se može ulagati da prinosi budu. Bila je ideja sa sa autocestama, to se odbacilo kao nešto neprihvatljivo, mada opet mirovinski fondovi su u vlasništvu svih naših sugrađana. Možda neke druge infrastrukturne projekte i gradit će se još dalje nešto u Hrvatskoj energetika, centrale, bilo šta šta bi moglo omogućiti da to bude fizibilno, dugoročno, isplativo i da se iz toga mogu isplaćivati mirovine za naše sugrađane. Evo hvala lijepo. Hvala lijepa. I vaše izlaganje je izazvalo više replika. Prvo je uvaženog zastupnika Ivana Lovrinovića. Izvolite. **Lovrinović, Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** Pa uvaženi kolega Maras pažljivo sam slušao što govorite. Još jednom naglašavam da vi očekujete da financijsko tržište kao neko čudo, da je to neko čudo i samo da je dovoljno da obvezni mirovinski fondovi kupe ovo ili ono i da preko prinosa koji oni požele postignu za budućnost veće mirovine. Ja vam ponavljam i svima, financijsko tržište je pupčanom vrpcom povezano za realnu ekonomiju i mora je slijediti. Ako nije onda je financijsko tržište postalo casino. Također me čudi što tvrdite da treba razmisliti o povećanju uplata u drugi stup. Pa ako vi imate dilemu da li sa 5 povećati na 6 ili 7 ja vam predlažem povećajte na 20 ili ukinite prvi stup, stavite ga u drugi, pa da vidite kako se to praši po financijskim tržištima. Zaradit ćete dva, tri puta više. Sve dajte u drugi, pa da i upravljajte vi malo tim. Kažete da su sumanute ideje da se novac iz drugog stupa, ne novac nego osobni računi sa novcem koji se nalazi jer ista osoba ona ima račun i u prvom i u drugom stupu, to vam je valjda jasno. Prema tome, osoba A samo će se prebaciti ako ona to želi. Ako ne, neka prebaci u dobrovoljni. Jesam dovoljno jasan? Znači neka bude jedan prvi stup, a drugi će se zvati dobrovoljni pa nek' ulaže tko god što može i želi. I vi kažete da bi to bilo štetno jer bi se novac vratio u državni proračun. Pa molim vas gdje je danas imovina obveznih mirovinskih fondova ako ne u državnom proračunu. Tko će plaćati sutra prinose ako ne državni proračun. Pa ja vam kažem, ovo je pitanje da budem pristojan logike, elementarne logike. Ja ne želim shvatiti da vi to ne razumijete. I kažete još jednu stvar, da ćete prihvatiti izvještaj. Ne čudi me, ali ona stranka koja prihvati ovakav izvještaj ona se ne može oprostite zvati Socijaldemokratskom strankom. Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Kakve to sad to veze ima sa ideologijom da li netko prihvaća ili ne prihvaća izvješće? Ne, nema nikakve veze. Nema apsolutno nikakve veze. Znači, ovdje je stvar logike i ne znam da li vi to znate. Prvi stup znači stup solidarnosti iz kojeg se isplaćuju sve mirovine, nema tu imena, prezimena itd. Znači, ja kada dobijem plaću i vi i bilo tko tko nas gleda 15% ide u proračun za isplatu mirovina po međugeneracijskoj solidarnosti što smo imali i do sada. Znači, tamo nema nikakvih posebnih imena osim što se sa mog računa i sa mojim imenom uplaćuje tih 15%. I što se toga tiče, ja ne želim da mi netko uzme 5% štednje što sam imao zadnjih 15 godina i vrati u državni proračun. Da li vi to želite? da li to želi Miro Bulj? Doduše Miro već ima mirovinu, slučajno sam te spomenuo, nebitno. Ali ljudi to ne žele, to su njihovi novci. Zašto bi sada ovih 87 milijardi kuna koji su novci naših sugrađana država odlučila vratiti sebi? to je model koji je meni neprihvatljiv. Kakve to veze ima sa socijaldemokracijom, ljevicom i desnicom? To ima veze jedino sa konceptom. Znači vi se zalažete za to da država ima veći upliv i da država kontrolira sve ali to nas je dovelo do toga da danas imamo mirovine u Hrvatskoj na 2250 kuna. Ja želim da mirovine budu više. se ne čuje./… a nisam vas ja doveo do toga, vi ste, evo rekao je ako nas je netko doveo do toga, onda ste nas možda vi doveli, jer ste vi učili ministra Marića, jer je on rekao, da ste vi njegov profesor. Loše ste naučili ministra Marića. Znači ministra Marića ste loše naučili. Koliko je, kako ste mu mogli dati prolaznu ocjenu, gospodin Lovrinović. Znači vi ste odgovorni za to. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Tomislava Žagara. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Maras, dakle kad govorimo o edukaciji građana, znate kako se kod nas donose odluke, bilo da je riječ o osiguranju za auto odgovornost ili u ovom slučaju za odabir fondova. Pa ja sam mogao evo mogu iz svog primjera. Ja sam pristao na jedan fond zato što moj kolega mi je to ponudio. Uglavnom, mahom se ljudi tako odlučuju. Ako im neki zastupnik im ponudi, koga znaju, koga poznaju pa se odluči. I slažem se s vama da malo ljudi o tome znaju. Ali ova važnija tema koju ste vi govorili, vi ste govorili o povećanju mirovina koja je nužna u RH, s vama se tu potpuno slažem i naravno, povećanje minimalne plaće. Jer ako uzmemo na minimalnu plaću 5%, doista su to male uplate koje se uplaćuju u drugi stup. Možda je tu, ako je zakon definirao 5%, možda bi bila dobra osnova da to bude minimalni iznos koji se uplaćuje a da svaki poslodavac može odlučiti da barem, ako ne može povećati minimalnu plaću, da poveća udio koji uplaćuju djelatniku za za drugi stup, a da na taj način država tu stupi kao aktivni sudionik pa da neke druge porezne olakšice da takvome poslodavcu. Jer doista, ti ljudi što će sa 5% u konačnici imati, a vidimo da prvi stup iz dana u dan ima sve više problema. I ono što nam sadašnje stanje govori a to valja reći u javnosti, mnogi umirovljenici danas, pa čak i ovi sa 2000 kuna mirovine, još uvijek pomažu svojoj djeci i unukama. To je poraz ovoga našeg društva. Još uvijek oni od tih malih mirovina pomažu da mogu preživjeti drugi članovi kućanstva koji su već u drugoj, pa prvoj, čak i u drugoj generaciji I to je onaj problem koji se neće riješiti ako se ne potakne gospodarstvo, a država tu mora zauzeti proaktivne mjere, pa u smislu, evo povećanja i minimalne plaće da bi se to što prije ostvarilo. Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa gospodine Žagar. Ja sam, ja nisam, mene čak nije nitko ni nagovarao, ja sam na lutriji dobio, u koje ću društvo upasti i tu sam od početka, ali evo sad ću reći ovdje promijeniti ću društva, ali neću reći koje u kojem jesam i u koje ću se ubaciti, ne da ne napravim reklamu tom društvu. Ali danas sam malo gledao papire, mislim, ljude trebaju postati svjesni da to je njihov novac. Ovakve rasprave kao što je imao gospodin Lovrinović ne koriste nikome. To je imaginarna rasprava, kao to je sve nečije. Ne to je vaš novac, makni prste od mojih novaca. Bilo se radilo o gospodinu Lovrinoviću ili o gospodinu iz HDZ-a ili gospodinu Mariću, što ćemo malo kasnije danas raspravljati oko HBORA i oko naših novaca koji su bačeni u vjetar vezano uz Agrokor. Makni prste od mojih novaca čuje./… vi ste gospodine Lovrinoviću rekli, da želite uzeti novac koje u osobnoj štednji svih naših sugrađana i to staviti na jednu kupu. To ste rekli, maknite prste od mojih novaca. Ja sam to štedio 15 godina i ne želim da mi država to uzima ponovo. I protiv tog se borim. Ja mislim da je to ispravan put. Ja se borim zato da država osigura minimalne, socijalne standarde našim umirovljenicima, al da ljudi imaju mogućnost štednje i oploditi svoje mirovine tijekom svog radnog vijeka. Tako da molim vas, ne dirajte novce, milijun i 800 tisuća hrvatskih građana,

malo mi je nešto nelogično, ja sam razumio što ste vi predložili, međutim ne mogu razumjeti kako to izvesti jer ste vi predložili na neki način da treba razmišljati o povećanju, to znači manji prihod za državni proračun narednih 5 milijardi, ako se radi o 5%, povećava za 10%, to je naredni prihod, 5 milijardi manje. Istovremeno ste rekli, da treba dignut na 50%, to je još 4 milijarde, odnosno, 4,5 milijarde kuna više za isplatu mirovina i penjemo se na mirovinske izdatke na preko 40 milijardi kuna, a pali smo na mirovinske prihode po, pali bi u tom slučaju na mirovinske prihode ispod 15 milijardi kuna. 15 milijardi kuna. Tako da znate, ja vam samo moram reći, prenijeti stav Udruga umirovljenika koji jesu značajni faktori, ima ih milijun i 200 tisuća u Hrvatskoj. Tamo gdje su definitivno jedinstveni, a to je ne povećanje izdvajanja za 2 stup na teret prihoda generacijske solidarnosti u državni proračun, odnosno na teret tekućih transfera. Ali o tome se slažem, da se da razgovarati. Ja mislim da nisu umirovljenici samo problem države. Dakle, postoje poslodavci koji jako dobro zarade, imaju profit u životu, itd. izrabe čovjeka i ne kažem da ga bace na ulicu, ali okoristili su se njihovim vještinama. Zar nisu oni možda pozvani ili da mu ugovore dobrovljnu mirovinsku štednju ili pak možemo razgovarati da oni daju svoj doprinos u 1% povećanju i izdvajanja za drugi stup. Dakle, postoje varijante, o njima moramo razgovarati, ja sam samo upozorio da mi je ono prevelika nova rupa. Ako bi razgovarali o onim brojevima koje sam rekao. Hvala lijepa. Niste me dobro razumjeli, ja sam rekao, ja nisam rekao s 5 na 10, to je preveliko povećanje da se napravi odjednom, ali ono što bi vas htio upozoriti, to je konstanta koja se prodaje umirovljenicima, pa u ovom slučaju vjerojatno i vama koji predstavljate stranku umirovljenika i ovim udrugama koje ste spominjali koji govori jedno na teret drugoga. Gledajte kada, pa nije je, ne nije je zato šta u proračun se slijevaju novci sa svih strana. Ako smo mi smanjili deficit i ako on iznosi ispod 3 ili 3,5 milijarde kuna, a jučer je bio je bio 8, a ove godine ćemo imati raste od 5% BPD-a pa će biti deficit možda sljedeće godine ćemo imati suficit, tko zna. Pa zar nisu umirovljenici zaslužili da u dvije, tri godine trošak na njih bude veći milijardu godišnje. Pa to vam ja govorim, ja nisam rekao danas na sutra i nisam rekao da neko prodaje priče da je jedno nužno vezano s drugim. To se napravi. Ako se digne izdvajanje na 7%, 2% se kompenzira sa druge strane. U čemu je problem? Ja ne vidim nikakav problem. Problem vidim u tome da neko smanji deficit ili gospodarstvo raste, plaće rastu naravno ne dovoljno, a da sa druge strane umirovljenici dobivaju 12 kuna u prosjeku u godini. Ja u tome vidim problem. I moram to ovdje vrlo glasno upozoravati. Znači ništa nisam mislio da se može napraviti preko noći i da na taj način funkcionira, ali mislim da je neprihvatljivo ako smo uspjeli na račun gospodarstva smanjiti deficit da umirovljenici baš ništa ne dobiju. Evo o tom govorim. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. I zadnja replika uvažene zastupnice Grozdane Perić. Poštovani kolega Maras, vi uporno ponavljate mantru o tome kako umirovljenici su dobili svega 12 ili 17 kuna. Pa tko od nas počevši od mene pa i vas vjerojatno, ne bi htio i želio da njihovi roditelji imaju veću mirovinu nakon 40, 50 godina staža, a ne 2.300 koliko ima i moja majka, a zapravo se ne pitamo što mi činimo i što smo napravili. Pa mi da bi njima omogućili da se poveća taj iznos moramo mi kao Sabor, kao odgovorni ljudi razmišljati o tome kako ćemo izmijeniti metodologiju i način izračuna i nadomjeska onoga koeficijenta kojim ćemo tim i takvim umirovljenicima moći povećati tu mirovinu uz pretpostavku da smo stvorili ono prije toga, a to da smo pokrenuli gospodarstvo, da smo povećali broj zaposlenih, da smo povećali razliku između umirovljenika i zaposlenih. To su ključne stvari, a ne da li smo ove godine omogućili. Pa ova Vlada i svaka druga normalna vlada želi dapače svakom umirovljeniku podići itekako i 5% i 10% po mogućnosti. Prema tome, nemojmo govoriti o tome što je nego kako možemo popraviti više i koji su mehanizmi koje mi možemo ugraditi da bi to postigli. Odgovor uvaženog zastupnika Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Prvo, to nije mantra to je činjenica. Ja nemam šta, ja samo ponavljam ono što ste vi napisali prije dva dana odnosno ministar Marić o izvršenju proračuna, znači 12 kuna. Šta ja da sada kažem? Da je 20 kuna ili 50 kuna kada je 12. I recite mi kako se to interes Vlade i želja Vlade manifestira, da li se to manifestira kroz repliku gospođe Perić u Saboru ili kroz povećanje mirovine? Ako se manifestira kroz repliku gospođe Perić u Saboru onda ste vi u pravu, ako se manifestira kroz povećanje mirovina za 5 ili 10% onda sam ja u pravu jer se to ne radi, to se nije povećalo. Znači s te strane kako bi neki rekli, prijeđimo sa riječi na djela, ne znam šta vam to znači mi smo pokrenuli gospodarstvo, ne znam na koga to mislite mi. Rekli ste mi, čuo sam dva, tri puta mi smo pokrenuli gospodarstvo, imamo više zaposlenih sve smo mi to napravili, samo ne znam na kog ste vi to mislili mi. Ako ste mislili na HDZ onda ste se prevarili. Ako ste mislili možda na realni sektor na gospodarstvo, na nešto što se radilo dugi niz godina, onda ste možda u pravu. Nadam se da niste mislili na HDZ. Možda ste mislili na to nažalost da u zadnjih godinu i nešto dana 100 tisuća ljudi je otišlo iz Hrvatske jeste na to možda mislili? Znači treba biti gospođo Perić realan. Ja samo ovdje govorim, ako imamo prostora treba pomoći ljudima, a u ovom trenutku se to u Hrvatskoj ne radi. 12 kuna mirovine na godišnjoj razini povećanje svaki mjesec je nedostojno i nedostatno, 2.250 kuna prosječne mirovine od kojih više stotina tisuća hrvatskih građana ima ispod toga i ispod tisuću kuna s kojima jedva preživljavaju je nedostojno i zato govorim da te stvari treba mijenjati. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeći klub zastupnika je onaj Živog zida i SNAGA-e u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Ivan Pernar. Izvolite. Hvala. ovog sustava mirovinskog u kojem postoje ti obvezni mirovinski fondovi je u tome što u konačnici tom ajmo nazvat reformom mirovinskog sustava, u konačnici će mirovine biti manje. Znači ono što zanima prosječnog čovjeka, nije hoće li mirovinski sustav imati 1,2,3 ili sto stupova. Prosječnog čovjeka zanima kakva će biti njegova mirovina, hoće li ona biti veća ili manja. Mirovinskom reformom koja je napravljena gdje su ljudi dio dobrovoljno, dio prisilno tjerani u taj drugi mirovinski stup dovela je do čega? Dovela je do toga da će mirovine njihove biti manje. I sad, vjerojatno se pitate zašto. Odgovor je jednostavne naravi. Naime, mirovinski fondovi 70% i više onoga što imaju ulažu u državne obveznice, što znači preko 70%. Što to znači? To znači da će opet država financirati te mirovine. Znači samo se zapravo stavljaju oni kao posrednici a zašto? Zato jer ubiru proviziju 3,5% recimo na godišnjoj razini. Znate šta znači 3,5%. I vi radite 30 godina ili 40, oni bi htjeli najradije do smrti da radimo, i svake godine ti posrednici uzimaju 3,5%, 3,5%, 3,5%. A njihova ulaganja u dionice su po svojoj prirodi takva da donose gubitke, kao što su kupovali u dokapitalizaciji Leda, dionice, u biti bankrotirane firme. A drugu stvar koju su napravili, taj državni dug se nikada neće moći vratiti, to i oni sami znaju. I ukoliko ne dođe do otpisa duga, doći će nužno do toga da će država jednostavno kao u Grčkoj, jednostavno za euro duga dobiješ pola eura. Znači može se dogoditi da za 30 godina dame i gospodo država jednostavno kaže, gledajte mi nismo u stanju isplatiti to što smo se obvezali, kao moramo restrukturirati, refinancirati, ovo, ono, i kao u Grčkoj jednostavno kažu moramo prepoloviti taj dug. I automatski se imovna fondova smanjuje za pola samim time i mirovine. S tim da je nažalost zbog tih negativnih kretanja i provizije koju uzimaju fondovi na kraju došla do toga da se ljudima s vremenom, iako stalno uplaćuju čak smanjuju iznosi za mirovine. Odnosno na njihovo ime je novaca sve manje jer je sustav jednostavno loš. Ono što Živi zid predlaže, odnosno što traži je da se mirovinski sustav vrati u stanje koje je bilo prije pojave tih obveznih fondova. I odnosno, nije poanta u tome hoće biti fondovi ili neće nego je cilj da i ljudi imaju veće mirovine. I ako su ti fondovi razlog zašto ljudi imaju manje mirovine treba ih ukinuti. Zašto bi neki privatni fondovi Raiffeisen, Erste, kakvi već, uzimali provizije na naše mirovine? Zašto? A mi pri tome imamo manje mirovine. Pogledajte koliku količinu novca oni uzimaju za sebe a koliku daju za mirovine. Pogledajte, usporedite te brojke. Vidjeti ćete da se ne radi o malom iznosu. I da je zapravo došlo do tzv. outsourcinga, nečega što bi trebalo biti u javnoj sferi i domeni. Zašto je tome tako? E vidite. Prema informacijama koje sam čuo osobno mirovinski sustav je zapravo djelomično privatiziran, hajmo koristiti taj izraz zato jer su to tražili kreditori. Znači recimo Svjetska banka daje kredit državi i onda uvjetuje dati ćemo kredit ako privatizirate mirovinski sustav. I cilj te privatizacije mirovinskog sustava u suštini nije bila dobrobit umirovljenika nego je bila ta da se privatnim entitetima da vlast nad velikom količinom novca. I sada što se događa? Pazite koji je ovo sukob interes, vi imate npr. dionički neki fond od Erste banke i imate obvezni mirovinski fond od Erste banke, vi možete imati situaciju na tržištu gdje loše dionice Erste dioničkog fonda kupuje Erste mirovinski fond. Jednostavno žele se riješiti njihovi dionički fondovi od tih banaka loših dionica a, pa kao kupci će se pojaviti mirovinski fondovi. I zapravo se rješavaju loše te aktive, prebacujući je zapravo tog 'ajmo slikovito reći mačka u vreći, tog mačka u vreći jednostavno prebacuju budućim umirovljenicima. Razlog za što Izvješće o radu ne možemo podržati je u tome što je osnovna koncepcija na koju su fondovi bazirani pogrešna. A što su fondovi u suštini govorili građanima? Fondovi su govorili građanima ovako, vele, vidite ekonomija raste, vrijednosti dionica jako brzo rastu oni koji ulažu u dionice oni će ostvariti zaradu. I sada ćemo mi napraviti te mirovinske fondove i kupovati ćemo dionice i zarada će biti recimo 20% godišnje a mi ćemo sebi uzeti 3,5%. Tako su ljudi zamišljali ulogu tih mirovinskih fondova, obveznih. Ali što se dogodilo? Dogodilo se to je imovina fondova padala a ne rasla 20%. A usprkos tim katastrofalnim rezultatima provizije su se uzimale. Po meni, bi se fondovi trebali financirati ne na način da uzimaju 3,5% neovisno o svom radu. Jer oni šta god radili, kakve god gubitke stvarali oni će sebi uzeti 3,5%. Nego bi trebalo reći na godišnjoj razini, udio od dobiti određeni postotak pripada nama. I onda su fondovi motivirani da ostvaruju dobit. A ovako ostvarivali oni dobit ili gubitak za umirovljenike, kako se kaže, njima ni u džep ni iz džepa. Dakle dame i gospodo, ovo su neki od razloga, jako bitnih razloga i za neprihvaćanje ovog izvješća. Ali nažalost naši građani još uvijek ne razumiju odnosno ne shvaćaju pazite misao, ne shvaćaju važnost ove teme. A koliko je tema važna, govori vam sam ministar Marić da će mirovine budućih umirovljenika biti 25% manje. A što to u praksi znači? Pa vi možete imati za situaciju da za 5 godina se uvede euro i da svi troškovi porastu 25%. To je umjerena procjena. A prihodi i mirovina ljudi padnu 25%, pa od čega će ti ljudi živjeti? Jel se itko to pita? Šta će biti svi korisnici pučke kuhinje? Živjeti od socijalne pomoći? Doći će do toga da oni koji su godinama pošteno radili, i odvajali, u mirovinski sustav, koji su ajmo to slikovito reći vjerovali sustavu, bit će izvarani, bit će isprevareni, i na kraju krajeva, bit će ovršeni, bit će bankrotirani. To je žalosna sudbina građana naše zemlje, kad ostare, odnosno pri ovakvom mirovinskom sustavu. Naša je nada da će mirovinski sustav promijeniti na način da se vrati na staro, odnosno da se mirovine povećaju a ti privatni entiteti koji zarađuju na radu ljudi, odnosno na njihovim mirovinama, da se maknu iz, kako bi to rekao, da se maknu iz igre, jednostavno da bude više novaca za mirovine a manje za nekakve, ne znam, burzovne mešetare, hedge fund menadžere itd. itd., eto. Hvala. Hvala lijepa. Imamo više replika, prva je uvaženog zastupnika Silvana Hrelje. **Hrelja, Silvano (HSU)** Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi kolega Pernar. Gotovo da bi najradije odustao jer je toliko rečeno, ali jednu stvar moram ispraviti. Dakle, za visinu mirovina da li će za 10 ili 20 godina ukupne mirovine biti veće ili manje, neće biti odgovorni samo obvezni obvezni mirovinski fondovi. Dakle, oni su odgovorni samo za onaj dio uspješnosti upravljanja novcem građana RH koji imaju štednju kod njih. Ali visina mirovine ovisi o tome koliko ćemo imati radnih mjesta, koliko će ljudi biti zaposleno na određeno vrijeme, koliko će ljudi primati plaću ispod žita, ispod stola u neto iznosima. O tom ovisi visina ukupne mirovine. Znajte da je taj dio mirovine 2/3 mirovine, mirovinskog doprinosa. I ako se on devastira i ne uplaćuje, onda će mirovine sigurno biti manje. Mi već danas kod umirovljenika samo iz prvog stupa sa 27% dodatka, dakle ono što su svi jednaki, imamo iz godine u godinu manje mirovine onih koji ulaze u mirovinski sustav jer je u proteklih 25 godina na tržištu rada bilo svašta. Bilo je neta isplata, bilo je na ruke, bilo je svega. Dakle, mi možemo danas govoriti o svemu i svačemu, širiti priču, ali nismo ušli još uvijek u suštinu problema mirovinskog sustava. Zato preporučam, da je bolje da govorimo o ovim izvješćima a da na posebnoj raspravi govorimo što su uzroci, što su posljedice (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Pernara. Uvaženi kolega Hrelja, s vama se slažem djelomično. Djelomično zato jer ste ukazali na jedan paradoks. A paradoks je da iako 3/4 našeg našeg izdvajanja za mirovine ide u prvi stup, iz prvog stupa ćemo dobivati manje 2/3. Vidite Vidite koji je to paradoks. Ako mi u prvi stup dajemo 75% mirovine, pa onda bi trebalo i 75% našoj budućoj mirovini dolaziti iz prvog stupa, ali to se neće dogodit. Umjesto toga, taj manjak, bi trebao nadoknaditi drugi stup. Ali je vidljivo iz aviona da drugi stup to neće učiniti. Neće učiniti i u konačnici, umirovljenici će kopati po smeću. A što se tiče broja zaposlenih, morate biti svjesni toga, da je za ovu promašenu ekonomsku politiku podjednako odgovorna i SDP-ova Vlada, nije samo HDZ kriv jer na kraju krajeva, svatko može napraviti grešku ali onda dolazi ne tko drugi tko grešku može ispraviti. SDP je obećavao da će napraviti reviziju pretvorbe i privatizacije, nije napravio, reformu monetarnog sustava također nije napravio. Reformu monetarnog sustava nije napravio. U pravu ste, niste nikad to ni obećali ali dok se tečajna politika ne promijeni, proizvodnji radnih mjesta nema. I na kraju krajeva, vi sad uviđate da postoje anomalije u mirovinskom sustavu. Ali bili ste dio vlasti koji je tu anomaliju mogla ispraviti, bili ste. Mogli ste reći, nelogičnost, ali niste to napravili. I zapravo se sve svodi samo na nažalost prazne riječi. Hvala. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Marka Sladoljeva. Izvolite. **Sladoljev, Marko (MOST)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine Pernar, cijenim vašu raspravu i brigu za umirovljenike, evo i sam dolazim iz obrazovnog sustava gdje znam di moje kolege sa 40 godina staža rade u školi, imaju po 3 tisuće kuna mirovine i smatram da je to skupina u društvu koja je podnijela možda najveći teret ove krize i bila iznevjerena od svih političkih opcija koje su vladale. Međutim, ta vaša rasprava mislim da se slaže sa jednom vašom tezom koju ste iznijeli prije manje od godinu dana koja je po meni skandalozna, a to je da bi starijima od 65 godina uskratili pravo glasa. Pa da li ste promijenili to mišljenje, jer smatram da je to vrlo opasna teza na tragu diskriminacije po dobi. Osim toga, to je jedini način oblika da ti ljudi svojim glasom i odlučuju na neki način o svojoj sudbini, jer biraju osobe koje će se zalagati za njihova prava. Pa da li stojite još uz ovu tezu ili ste promijenili

a prenese drugo. Onda ta iduća osoba u lancu čuje drugo, kaže treće i na kraju vi kažete gospodine Pernar vi ste rekli da ne bi trebali stariji od 65 glasati a zapravo niste čuli osobno tu moju izjavu, a niste ju ni mogli čuti jer ja takvu izjavu nisam dao, na žalost. To jest na moju sreću, na vašu žalost. A ako vas zanima što sam rekao poslušajte što sam rekao, poslušajte. I rekao sam da nema logike da netko tko ima znači u Austriji može se glasati od 16 godine. Ja sam rekao da što se tiče stanja svijesti i razuma nije osoba starija od recimo 90 godina sklerozna ništa razumnija od osobe koja ima 17 godina. Obje te osobe imaju pravo da se njihov glas čuje. I ono što sam ja govorio nije išlo za tim da se umirovljenicima oduzme pravo glasa, već da se mladim ljudima od 16 i 17 godina to pravo da jer smatram da su mladi ljudi ti koji bi trebali oblikovati budućnost naše zemlje a da su nepravedno isključeni iz političkog procesa. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Tomislava Žagara. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi kolega Pernar. Dakle, zapravo nemoguće je razgovarati o drugom stupu ili obveznim mirovinskim fondovima a da ne govorim o prvom stupu jer je riječ o Zakonu spojenih posuda. Nije to nastalo slučajno. Tamo od devedesetih godina s pojavom privatizacije ili privatizacijske pljačke kako god hoćete dogodilo se to da su mnogi ljudi poslani u prijevremenu mirovinu. Čak se to poticalo da ljudi odlaze i privatizacijom nije opljačkan samo novac, nego su uništena radna mjesta. To je problem privatizacije u najvećem dijelu, ne to što je netko uzeo firmu koja je do tad bila društvena, nego zato što je uništena. Sve manji broj radnih mjesta, ljudi su slani u mirovinu i zapravo se onda 2000., 2002. ne znam kad se razmišlja o tome jer ovaj sustav postaje neodrživ. Jednostavno nedostaje novca za mirovine. I onda se prelazi na taj model da se uvede drugi stup, da se omogući makar budućim umirovljenicima da nešto uplaćuju na svoju osobnu štednju. To je smisao drugog stupa. E sad, je li to dovoljno? Mi smo od 2008. zahvatila je kriza, pa se onda još više gospodarska situacija produbila. Pa smo taj odnos između umirovljenih i broja zaposlenih se još više smanjio. Znači, mi nemamo dovoljno novca u prvom stupu. I sad kad bi mi ukinuli drugi stup kako vi predlažete, kad bi se vratili na prvi stup ne znam što bi se bitno promijenilo. Novca i dalje nema, a biti će ga sve manje dok god se gospodarska situacija ne promijeni u RH. U tom U tom smislu mislim da možda i brkate sad uzroke i posljedicu. Upravo se u drugom stupu razmišljalo jer je prvi stup, samo s prvim stupom neodrživo to stanje, a vi sad predlažete da se vratimo samo na taj stup. To mi nije najjasnije. Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Pernara. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Uvaženi kolega Žagar, razumijem vašu opasku, shvaćam to da nema novaca u tom državnom sustavu mirovinskog osiguranja. Međutim, glavni razlog zašto nema novaca je u tome što nedovoljno ljudi radi. I ako vas zanima koji je uzrok toga što nedovoljno ljudi radi bez problema možete jednostavnom analizom doći do toga da ljudi ne rade, jer nema proizvodne ekonomije. Znači, proizvodna poduzeća propadaju. I onda se postavlja pitanje zašto proizvodna ekonomija kod nas ne može funkcionirati? I odgovor vam je zato jer je tečaj nerealan, jer je uvozna roba jeftinija od domaće i to je posljedica tečajne politike. To je Borislav Škegro i cijela ta ekipa iz HDZ-a. Oni su vezali tečaj kune za euro i zakleli se da će uvijek uvozna roba bit jeftinija nego bi ona trebala biti. I posljedično je došlo do sloma i proizvodne ekonomije i znači tržišta rada. I sad šta se događa. SDP kad je bio na vlasti mogao je reći o.k. Mi vidimo da ova tečajna politika loše djeluje depresivno na ekonomiju, vidimo da tečajna politika dovodi do povećanja uvoza, do kolapsa domaće proizvodnje i samim time nestanka radnih mjesta ali nije to napravio. Vi ste bili u SDP-u dugo godina i mogli ste im to prigovoriti i na taj način riješiti taj problem malog broja radnika, ali niste. Na žalost sad ste promijenili stranku, u MOST-u ste, ali nije u tome problem. Problem je u tome što ni MOST se ne zalaže za promjenu tečajne politike. Znači, ja vam predlažem da se zajedno borimo za to da se mijenja monetarna politika naše zemlje. A i ja nemam ništa osobno protiv vas i ja bih htio da i vi uspijete u politici, da MOST uspije u politici ali na način

malo prije priča je bila kako pomoći našim umirovljenicima. Na ovaj način na koji mi radimo sigurno im nećemo pomoći. Ja fondove razumijem. Ja znam da oni rade svoj posao kao i svi u Europi, ali znam nešto drugo. Što kaže Maras treba 5% podići. Kome? Obrtnicima? Privrednicima? I ja sam privrednik koji su ispropadali u ovoj državi, koji bi trebali uplaćivati u fondove u mirovinske fondove i dovesti mirovinski fond u dobro stanje da bi se mogla isplatiti mirovina. Međutim, mi ne stvaramo, ne radimo na tome području. U Hrvatskoj država bi trebala biti najmanje 300-500 tisuća radnih mjesta da bi u perspektivi mirovine mogle raste, mi o tome nećemo razgovarati, mi o tome ne trebamo. Najbitnije je imati uhljebe, u državnim tvrtkama, u politici kao što smo i mi sami, kao što ste i vi kao mladi čovjek sa 25 godina ušao u politiku, i normalno priključio se na državni proračun i tako ćemo mi dobro živjeti i pričati o jednom narodu kako mi možemo spasiti ovaj narod. Nikako gospodo ovako. Narod se može spasiti 40000 obrta je zatvoreno u hrvatskoj državi, preko 10000 u moj Slavniji je otišlo mljekarski, farmica, uveli su fiskalne kase, neki dan slušam priču, kako je nekakav pekar zatvoren na moru, kazna mu je 30000 kuna i mjesec dana zatvorena pekara. Da, 30000 kuna svakako da plati ali da radi i da mu inspekcija svakih 5 dana dolazi, ponovno ga kažnjava ukoliko bude to radio. Ne od koristi od zatvaranja nitko nema, zato što onda 5 ili 10 radnika ne radi. Gospodo dajmo, racionalno počinimo razmišljati u ovoj državi, ne populistički, nestranački, ne ljudi koji smo došli ovdje samo uzeti novac, već ljudi koji moramo odavde slati poruke kako ne treba raditi sa privrednicima, malim obrtnicima kojima trebaju dati šansu. Frizerka jedna koja radi, ona mora fiskalni račun, ne daj Bože obogatiti će se ili neki mali obrtnik,

da sam ja uhljeb, odnosno da smo mi svi ovdje u Saboru po definiciji ti koji primaju velike plaće i žive na račun države i mi šta god bilo mi u suštini jesmo uhljebi. među uhljebima postoje 2 kategorije ljudi. Jedna kategorija uhljeba zahvaljuje svom narodu za tu veliku plaću, beneficije i privilegije na način da se bori za njega, da pokušava ukazati na probleme tog naroda, da dijeli njegovu sudbinu koliko god može. I s druge strane koja se zaleže za promjenu ovog robovlasničkog sustava, odnosno da se mijenja tečajna politika, da se pokrene proizvodnja i radna mjesta. A druga skupina uhljeba, nažalost, samo prima plaću, diže svoju ruku i ne čini ništa, niti traži niti uvjetuje svoju podršku Vladi mijenjanjem monetarne politike koja nas zasigurno i nedvojbeno vodi u propast. I meni je na srcu, evo ja ću vam iskreno reći, kolega Škibola je podržao gospodina Jandrokovića kao predsjednika Sabora i daj Bože da posljedično dođe do faznog zakona RBA zadrugama. Ja bi isto volio, znači ja ne vidim ništa sporno u tom da vi podržite vladu HDZ-a, ali dajte im uvjetujte, mijenjajte monetarnu politiku, poboljšajte uvjete za poslodavce itd., nažalost, vi dajte podršku kak se kaže na bianco i to je problem koji je očit …/Upadica

onda idemo na pojedinačnu raspravu. Imamo samo jednu, uvaženog zastupnika Mire Bulja. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa predsjedniče. Uvažena tajnice, predstavnici mirovinskih fondova, evo cijelo vrijeme sam slušao rasprave u ime klubova, svojih kolega, vaša izvješća i postavlja se nekoliko osnovnih logičkih pitanja nalaže i zasigurno svaki bi čovjek vas to pitao, a to je ono što bi trebalo biti najrazumljivije i ono što bi trebao svaki građanin ili svaki onaj koji uplaćiva u vaše fondove, tj. koji je obveznik mirovinskih fondova, da mu se odgovori na ova pitanja. Mi posljednjih dana, narod sluša ove priče, pa evo, prije nekoliko dana smo imali raspravu o bankama, tj. o naknadama i provizijama gdje u Hrvatskoj državi banke, koji su i vaši osnivači i vlasnici, ugl. strane banke ili većinom strane banke, na koji način preko naknada najmanjih i provizija isisavaju iz Hrvatske države od naših građana 4,5 milijarde kuna godišnje. Znači 4,5 milijarde. Ne govorimo o kamatama, ne govorimo o drugim, ovdje računima, naplatama i tako. Samo 4,5 milijarde. Zanima me koliko su naknade znači u apsolutnim iznosima na godišnjoj razini i da mi odgovorite u godišnjoj razini svakom od vaših fondova, na godišnjoj razini me zanima, da to javnosti odgovore, jer ipak ti građani uplaćuju u te fondove, a zasigurno vi imate od toga ogromne naknade, znači godišnje, o 1, 2, 3, 4, 5, 6 i to narod mora znati. Moramo znati da mi je ono što je profesor Lovrinović govorio ostalo i dalje nejasno i dobro niste razjasnili onaj slučaj kao da platite u mesnici kilo mesa 50 kuna primjera, a dobijete za 50 kuna, vi 40 ili 80 deka ili 70 deka. Objasnite onaj slučaj lipo, razumljivo, 5% građani uplaćuju, a vi dajete znači 3,8% vraćate što je ogromna šteta našim građanima ako je profesor Lovrinović dobro kazao. Ja ne sumnjam da prof. Lovrinović nije kazao svojim iskustvom, nije kazao neprovjerenu informaciju nego je kazao provjerenu, a vi niste dali dovoljno točan odgovor. Ja mislim da bi naša javnost i naši građani trebali dobiti točnu informaciju. Također informacija koja je ovdje tijekom ove rasprave koja je pohvalna rasprava iz koje se može izić šta su prethodni zastupnici predlagali da bude tematska sjednica jedna ozbiljnija rasprava gdje bi se trebali uključiti ljudi od struke i da ovaj problem mirovinskih fondova bi trebalo zbog društvenoga dobra i propadanja hrvatskih mirovinskih fondova i ugroženosti te naše populacije i budućih korisnika mirovina i onih novih zaposlenih koji će uplaćivati, da mi se da mi se objasni taj pojam da se Hrvatska država zadužuje kod mirovinskih fondova obveznicama da bi vratila svoj dug, a mirovinske fondove financiraju hrvatski građani. Kolike su tu kamate, koliki su tu gubici i koji je tu interes države, a kojih fondova? Volio bi to pitanje da znamo jel smisao onoga što građani uplaćuju da državu košta pet puta skuplje kroz kamate, zaduživanja, vraćanja dugova. To mi je vrlo bitno da mi se razjasni meni kao čovjeku koji nije od te struke, ali kao saborskom zastupniku kojega je narod izabrao ovdje vi to morate pojedinačno svi svi razjasniti. Imamo tu još brojna pitanja zbog čega ja ovo postavljam? Činjenica je da je se postavilo pitanje demografskog spomenuo je također kolega Lovrinović i ostali depopulacije tj. izumiranja brojnih naših krajeva, propadanje industrije, propadanje brojnih grana poljoprivrede i sigurno da smo na ovaj način po razvijenosti došli ispod Rumunjske, a u EU se predstavljamo, poglavito čelni ljudi hrvatske politike i naše diplomacije pa i premijer, da imamo brojne prijatelje u EU koja se očito prijateljski ne odnosi po svim pitanjima prema Hrvatskoj. Pa imamo jednu informaciju da je prošle godine 56 tisuća manje nezaposlenih, ali statistika u Njemačkoj pokaziva da je svih 56 tisuća, da je smanjena zaposlenost ali svih 56 tisuća je u Njemačkoj, to su statistički pokazatelji. I ponovit ću još jednom, u posljednjih četiri znači 2012. je u Njemačkoj bilo 225 tisuća hrvatskih državljana. 332 tisuće je na kraju 2016. bilo što znači povećanje za 107 tisuća naših ljudi, ali to je bez statističkih podataka drugih država Irske gdje ogromni su depopulacija poglavito na našom

Hrvatsku u hrvatsko gospodarstvo? Imate li vi nekakav projekat, ipak ste vi najstručniji, ipak vi dobivate od tih fondova, puno više nego onaj umirovljenik koji uplaćuje cijeli svoj život i sigurno dobit ne ostaje brojne dobiti koje imate u Hrvatskoj. Odlaze u treće zemlje, a da se ulaže od svih banaka i fondova taj novac, ta dobit od naknada, kamata u Hrvatskoj onda bi u Hrvatskoj bilo sada 100 tisuća ljudi koji bi useljavali i željeli živjeti povratnika hrvatskih iz dijaspore. Ovdje nešto ne štima ja ovo govorim kao zastupnik, kao čovjek koji razgovara na dnevnoj bazi sa laicima, sa ljudima običnim građanima kojima nije jasno šta se događa u najlipšoj državi u državi koja ima najveći potencijal od turističkog potencijala, mora, polja, planina, sve, rijeka, čiste vode, bistre vode, sve se svelo na naknade, na dobar život u fondovima, bankama koji rade ipak, to je vaš posao ništa vam ne zamjerim, ali to su strani fondovi. To su fondovi očito koji ne osjećaju bilo hrvatskog čovjeka u Lici, da je tamo potrebna poljoprivreda, da je potrebna zdravstvena usluga, da je potrebno ono šta bi se moglo ulagati. Ipak je to novac naših građana. Vi imate svoju filozofiju poslovanja, to je vaš interes, ali da li je to interes naših građana? Tako da ova osnovna pitanja, ja sam ovo na ljudskoj razini postavio, opet ne ponavljajući, nemajući ništa protiv vas, ali ovo nije dobro. Ja ovo ne mogu podržati niti bi podržao jel ne možemo biti po razvijenosti ispod Rumunjske, ne možemo da naši umirovljenici imaju puno manje mirovine nego šta su uplaćivali, ja ovo ne mogu podržati. I svi koji su se pozivali da su sudjelovali, kumovali u ovome moraju priznati ovo nije dobro i ovdje treba tematska sjednica gdje će se uključiti struka pa ćemo saslušati prof. Lovrinovića, uključit ćemo i druge ljude u nekakvu javnu raspravu pa da vidimo relevantne pokazatelje, a ne kroz izraze stručne zamagli se stvarnost, a jedino ko ko to plaća to je naš građanin, ali na štetu budućnosti njihove djece. Jel je činjenica da su rezultati ne loši, ali najbolnija ja ta demografska slika poglavito zbog izvlačenja para gdje je osnovni krivac, ponavljam, HANFA, HNB koji su kontrolori financijske stabilnosti kroz Vijeće stabilnosti gdje su i ministri financija i bivši, nema ih ovdje i sadašnji uključeni, gdje je HNB uključena, gdje je HANFA kao tijelo uključeno i oni ništa nisu poduzimali, a to je po pitanju ovih obaveznica da se to kontrolira, da vidimo jel potrebno se zaduživati, vraćati dug zaduživanjem od onoga šta je hrvatski narod plaćao na štetu hrvatskog proračuna, štetu manjih mirovina, zdravstva, školstva. Mi smo ispod Rumunjske gospodo. Novac se isisava kroz naknade, provizije, obaveznice. Ja nisam stručnjak ali je činjenica da u Hrvatskoj državi nešto ne štima. I ovo vas pitam kao zastupnik, kao čovjek koji je dobio određeni broj glasova iz krajeva odakle ljudi izlaze, bježe a imamo ogroman potencijal razvojni. Ja ću vam samo govoriti o Cetinskoj krajini, Dalmatinskoj zagori koliko bi se moglo ulagati, koje imamo potencijale. Međutim, nema od vas inicijativa osim zaduživanja, oduživanje i novac se stavlja znači nekome u džep ali protiv interesa građana. Evo molim vas da mi odgovorite na ova pitanja. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika na vaše izlaganje. Prvo je uvaženog zastupnika Ivice Mišića.

A zašto su oni otišli? Pa zato što preduvjeti u Hrvatskoj nisu napravljeni. A zašto nisu napravljeni? Zato što se stalno bunimo, ne dozvolimo da netko ulaže u Hrvatsku državu. Imate vaš Hajduk, znam da ga spominjete dosta, da ga privatizirate vi to ne date nikome, jer to je vaš Hajduk. Čija je Barcelona, čiji je Real Madrid, čiji je Manchester? Netko je uložio, ali opet je to Španjolsko i Hajduk bi bio naš ili Dinamo da kupi bilo tko i uloži investiciju. Mi ne dozvolimo investitorima da dođu jer kaže to je naše. A hoćemo zaposliti se. Pa kako? Je li možeš ti napraviti hotel? Ne mogu. Mogu li ja? Ne mogu. Ali netko može. Pa će uložiti milijardu ili 100 milijuna, 200 ili 300 pa će zaposliti u Dalmaciji 100 ljudi na našim otocima može napraviti tisuću hotela. imamo odmah 100 tisuća radnika. Tako i možemo i u Slavoniji, tako i u Zagrebu i svugdje. Mi moramo znati šta radimo. Mi ustvari ne znamo, mi samo pričamo, žalimo se. Prosječna plaća je negdje 7 tisuća kuna. U kojoj je to firmi. Da li ovi trgovci to možda imaju prosječno? Da li ko majstori imaju prosjek? Da li zidari imaju prosjek? Nemaju. Imaju ljudi koji sjede u klimama, u kancelarijama i to je prosjek. A tko za njih zaradi plaću? Upravo ti ljudi koje sam ja spominjao. I to je ono o čemu ja pričam. gospodo stavimo malo ruku na čelo i mislimo tko proizvodi novac, poljoprivreda, tvornice, farme. Ne proizvodi to Sabor, ne proizvode to neke uprave koje, hvala Bogu kriminala ima … i nadam se da će u ovoj Vladi i to riješiti. Ali gospodo, počnimo raditi racionalno. Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Bulja. **Bulj, Miro (MOST)** Kolega Mišiću, većim dijelom bih se složio s vama, o nogometu ne bi, o nogometnoj mafiji poglavito ne bi, o kriminalu ne bi a o investitorima, spomenuli ste i obale pa sami Zakon o koncesijama o tome sve govori. Znači trebate biti podobni i zbog toga mladi odlaze. Mladi vam odlaze, opet ću spomenuti, jedan je razlog, naravno, tisuće razloga ste vi nabrojali, mladi odlaze šta ove naknade koji plaćaju mirovinski fond ili nakade od banaka ne ostaju u Hrvatskoj državi i te 4,5 milijarde od malih naknada. I provizija se ne ulaže u Hrvatskoj državi nego se ulažu tamo odakle su im majke banke, jer ovo su samo ispostave i oni isisavaju taj novac, samo 4,5 milijarde kuna i ulažu u svojim državama. Da se ulaže u Hrvatsku, ti ljudi ne bi bili u Njemačkoj 100 tisuća, 56 tisuća prošle godine a ulaganjem da su u Hrvatskoj, samo tih naknada, nećemo govoriti o drugim, o problemima monetarne politike, financijske nestabilnosti koje prouzrokuju baš HNB i Vijeće za stabilnost koje je dužno to kontrolirati pa i naknade za ove fondove, budimo realni, ne ostaju u Hrvatskoj, ne ulažu se u Hrvatsku. Nema nitko ništa protiv investitora. Zbog čega? Jer ako samo banke zarade 4,5 milijarde kuna na malim naknadama a 9 kuna na vođenju računa svakoga u Hrvatskoj to su ogromni, ali oni tu ne akumuliraju i ne ulažu ovdje, nego ulažu u Njemačkoj, odakle je banka i Italiji i taj novac otvara radna mjesta. Naš novac koji su uzeli, tako i novac koji oni zadužuju, naša država obaveznice iz mirovinskog fonda, a naši građani, vi uplaćujete u taj fond gdje oni kroz kamate, oni samo na kamatama vrte naš novac i zarađuju sebi dobit a zasigurno se dobit ne ulaže u Hrvatsku od onoga šta vi i vaši radnici uplaćuju u ovaj fond. I naravno da imamo mljekarsku industriju koja je propala, imamo sve što je propalo i naravno da se ulagalo uglavnom ili podobnim ili taj novac koji je otišao, otišao je vanka, ali to je naš novac. Samo na bankama, na naknadama 4,5 milijarde kuna. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Tomislava Žagara. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Bulj, vi ste otvorili nekoliko važnih pitanja. Prije svega odlazak ljudi iz ove zemlje, evo neki dan na na medijima se moglo čuti da Njemačka ima potraživanja za negdje radnika, za negdje oko 700 tisuća radnih mjesta. Njemačko gospodarstvo je poraslo i mislim da će ova situacija oko odlazaka naših ljudi biti još gora. Što se tiče, sutra će biti tema na dnevnom redu i Ovršni zakon, kada govorimo o blokiranima, to je još jedan problem. Ti ljudi sada ne mogu i oni vam čak kažu neće ići u Dalmaciju raditi, neće ljudi ići raditi jer im je račun blokiran i ne mogu. I ti ljudi ovako sad, kud su u tom dužničkom ropstvu oni više ne uplaćuju ni u prvi, ni u drugi stup, nigdje ne uplaćuju. Jednostavno ne mogu i to je jedan od velikih problema s kojima se susrećemo. Međutim ono što je upozorila predstavnica Međunarodnog monetarnog fonda sada u Dubrovniku i premijera i ministra financija, ministra gospodarstva, nužnost provođenja reformi. Mi se s reformama moramo suočiti što prije, reforme su počele ali ne u onom obliku i obimu kakvim bi trebalo. I često puta ne u smislu u kojem bi trebalo. Jer ljude, ljude treba uvjeriti da su reforme za njihovo dobro. Međutim na ovaj način kako se provode nisu za njihovo dobro. Uzmimo samo jedan primjer. Vidio sam na facebooku jednog čovjeka koji ima 25 godina radnog staža, nije još imao dana bolovanja, slučajno ga je preko vikenda uhvatio u kralježnici, otišao je k liječniku na hitnu, dali su mu injekciju. A znate zašto je išao kod liječnika na hitnu? Zato da bi u ponedjeljak mogao ići na posao, nije išao ukloniti madeže. I onda su mu rekli liječnici da mora platiti taj pregled. To nije reforma. Čovjek uplaćuje u zdravstveno osiguranje. Jednaka je stvar sa mirovinskim osiguranjem, ako čovjek godinama uplaćuje, na kraju nema mirovinu, o čemu se tu zapravo onda radi? Dakle reforme moraju ići u onom smjeru u kojem će biti na korist građanima a ne u onom smjeru u kojem će građani još više biti da se tako izrazim, opljačkani. Hvala. Miro (MOST)** Da, sustav stavio ljude u okove, blokirao ih je, oni koji imaju djecu, neće moći imati udžbenike, jer država ono šta u Zagrebu ima i u drugim krajevima, ali u Njemačkoj besplatne udžbenike, u nas ne mogu imati, ljudi doslovno svojoj ne mogu omogućiti osnovna sredstva to je udžbenik, poglavito u nerazvijenim krajevima. Isključivo je to po meni, ključni problem, što se novac koji naši građani uplaćuju u fondove mirovinski ili bilo koji drugi, ili vođenje računa u banci se isisaju. I odlazi u treće zemlje i svake godine…/Govornik se ne razumije./…zanima me koliko na naknadama fondovi uzimaju od napih građana, a banke 4 i pol milijarde kuna godišnje. To znači 20 godina proračun, državni proračun, a godišnje 1,5% BDP-a. Sad zamislite šta država treba da 4 i pol milijarde kuna ima, koliko bi trebalo toga odraditi da ima toliku dobit jel, BDP. Znači ogroman novac se isisava…/Govornik se ne razumije./ te koje su im isisale novac vodivši račune 9 kuna mjesečno kamate, kamatarenje koje nisu mogle raditi u Austriji ni u Italiji, radili su našim građanima. I ljudi su u okovima. Od poljoprivrednika, radnika, svih umirovljenika, znači hrvatska država je u okovima čovjek je u okovima, i naravno da taj novac koji su isisali ulažu u svojim državama i sada naši mladi u jednome smjeru sa cijelim obiteljima odlaze u tu zemlju, sa našim isisanim novcima, mora raditi tamo gdje rade, a mi ostavljamo prazan prostor da ti koji su isisali novac, postaju vlasnici a da naša djeca budu njihovi robovi, na našoj zemlji i to je najveći problem, zbog toga ovo je ozbiljna tema o kojoj se treba ozbiljno razgovarati. Ja ovo govorim ne kao čovjek koji je stručnjak koji svakodnevno živi u tim krajevima, svakodnevno razgovara sa ljudima, od iskustva, slušam, evo malo prije profesora Lovrinovića, vas, sve sam saslušao, i uočio sam da ne bi podržao ovo po nikakvu cijenu jer mi smo trenutno ispod Rumunjske i pitanje opstojnosti hrvatske države u ovo trenutku, poglavito demografska slika u 2/3 Hrvatske. Hvala lijepo.

ovaj izvještaj, ja se nadam da ni svi MOST-ovci neće podržati ovaj zakon, ali možete li molim vas komentirati kako to da se, ne zakon, pardon ovaj izvještaj, možete li komentirati jer ste o tome govorili malo preciznije, jasnije, zašto se sad SDP i HDZ zajedno žele podržati ovaj izvještaj, nije li to malo čudno? Nije li čudno da u dvorani nema nekih bivših ministara financija i ljudi koji su baš bili kad se ovaj sustav kreirao, jel? To se ne može ovdje ne primijetiti. I još jedno pitanje, molim vas da odgovorite. Da li se vama čini da se politika sve više miješa u poslovnu politiku obveznih mirovinskih fondova, spominjao sam Borovo, Petrokemija, Borovo, Petrokemija, malti ne, dovoljno je da premijer pozove na razgovor i kaže čujte, vi iz fonda, na onako uz kavu fini razgovor, trebali bi ste ovo spasiti, uložiti znate itd., a znamo da oni posluju sa gubicima već, Dakle ne postoje li ti fondovi zbog utjecaja politike neka vrsta kasice prasice politike? Dakle, prvo pitanje zašto SDP i HDZ žele podržati ovo, zašto nema njihovih ovdje viđenijih predstavnika koji su sudjelovali u svemu ovome? I trebali mirovinske fondove i njihove uprave zaštititi od, zaštititi ponavljam od zahtjeva politike jer i ovi ljudi koji upravljaju…/Govornik se ne razumije./…društva, nije ni njima lako kad nazove netko, premijer ili neki ministar da oni

ja sam vas slušao i zaista ste iznijeli par ključnih problema, ali dobro ste to primijetili, kako nema bivših ministara da su aktivno ostali sudjelovati u ovoj raspravi, poglavito sad da saslušaju odgovore na ova pitanja koja ste i vi postavili tijekom svog izlaganja, u biti, tada sam i primjećivao i saslušao sam i jednu i drugu stranu, i činjenica je da HDZ i SDP su skupa u ovome kumovali, tj. ne stranke i članovi, ali politike, da. Jer ovo je situacija u kojoj se mi nalazimo i po pitanju mirovinskih fondova i utjecaja politike kod određenih ulaganja kasica prasica, kad naređuju uložite u ne znam koju tvrtku, znači da je to naređenje, da je to utjecaj izravne politike EU fondove, tj. ono što građani plaćaju. Prema tome, ovo je zajednički projekt bio i HDZ-ovi i SDP-ovih Vladam dok se prirodni resursi uništavali, dok se tvrtke značajno uništavale, dok se brodogradnja uništavala, dok se sve uništavalo. Jednostavno su oni kroz ove fondove dok su se banke uništavale koje su se dokapitalizirale, jednostavno oni su zajedno kumovali, vrhovi, ja govorim o vrhovima stranaka a ne govorim o članstvu, i čudi me i začuđuje zašto ministri financija nisu ovdje aktivniji jer bar 900% znaju više od mene, za vas ne mogu znati, jer znam da ste stručnjak, da se s ovim problemom bavite, to vam je profesija, ali je začuđujuće zbog čega ih nema pa makar malo i objesili brkove, kao što ste ih vi prije neki dan nazvali, ali ovo je ozbiljna tema, i da se priznaju greške, nije nitko tu nikoga napadao, trebamo greške priznati, ali se očekivalo da nakon dugo vremena, nakon izvješća fondova mirovinskih, koje građane interesira, naravno interesira budućnost i ljude koji će ulagati u svoju budućnost da bi trebali biti ovdje

Pa evo ovako, ja ni približno nemam namjeru iskoristiti 30 minuta za ovo izlaganje u ovo pozno doba i pred ovako prilično praznom sabornicom. Ali nekoliko komentara moram dati u smislu jednim dijelom i odgovora na postavljena pitanja, jednim dijelom razjašnjavanja ovih stvari. Da se javim prvo me ponukao poštovani saborski zastupnik Pernar koji na žalost nije ovdje, a ja radi nekakvog objektivnog informiranja javnosti moram primijetiti da je on negdje, jedno petnaestak puta rekao da je stopa naknade mirovinskih fondova 3 i pol posto što apsolutno nije točno i ne odgovara istini. Vrlo jasno je napisano u našim izvješćima. Znači stopa naknade za upravljanje mirovinskim fondovima u 2016. godini je bila 0,419% a u 2017. je dodatno smanjena za 7% i iznosi 0,39%. Takva stopa naknade je među najnižim stopama naknade među mirovinskim fondovima u Europi. Da vam to ilustriram, ilustrirano je to i u našem izvješću vrlo jasno. Ali kao jedna dodatna ilustracija, zadnjih godina u Britaniji postoji na neki način i akcija zakonodavca da se pokušaju naknade u mirovinskim fondovima spustiti ispod stope od 1%. A znači mi smo značajno već i ispod stope od 0,5% i još iz svojih sredstava, znači iz sredstava društava financiramo poslovanje središnjeg registra i našeg regulatora. Sudjelujemo naravno u u financiranju, ne financiramo samo mi. Tako da bi efektivna naknada u 2016. godini kada se to odbije pala na nekakvih 0,35% što je u svjetskim razmjerima itekako konkurentno da tako kažem. U apsolutnom iznosu također je to vrlo jasno stavljeno i uvršteno u ovo zajedničko izvješće i u pojedinačna izvješća o poslovanjima društava koje smo mi predočili. Znači, prihodi od upravljanja fondovima svih mirovinskih društava su bili 420 milijuna kuna. S tim što moram napomenuti da dva društva upravljaju i obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, tako da je vjerojatan nivo, sad nemam tu podatka točno za dobrovoljna. Ali vjerojatno je negdje 360 milijuna kuna dio koji se odnosi na obvezne mirovinske fondove. Znači i taj dio naknada ili nešto više. Kažem, molim? To je za prošlu godinu, konkretno za prošlu godinu, a od toga je opet u grubo oko 80 milijuna kuna je opet naknada koju mirovinska društva plaćaju ovim dvjema institucijama čije usluge koriste. Evo to je vrlo jasna činjenica, ali činjenica koja nije zatajena nego koja je vrlo jasno napisana u našim izvješćima. Toliko o naknadama. Ja moram reći da ipak mirovinska društva ne mogu sama kreirati ulagateljske prilike, prilike, jer bi to s jedne strane bio konflikt interesa, a s druge strane to definitivno nije naš posao. Naš posao je da ulagateljske prilike prepoznamo, da ih vrednujemo, da vrednujemo rizike i na temelju takvog prepoznavanja vršimo ulaganja. Mislim da se isto tako iz strukture ulaganja mirovinskih fondova koje smo prezentirali jasno vidi da mirovinski fondovi nisu ni približno iskoristili mogućnosti ulaganja u inozemstvo. Znači ono što smo mi uložili u inozemstvo je puno manje od onoga što smo mogli uložiti u inozemstvo. Dakle i gospodin Lovrinović, doktor Lovrinović je također rekao da na neki način naš horizont i naša mogućnost ulaganja je od Tokia do New Yorka ili tako nešto ako se ne varam. Znači, imamo tu u svakom trenutku dilemu da li ulagati u Hrvatsku ili ne ulagati u Hrvatsku. Mi nužno moramo jedan dio sredstava ulagati u državne obveznice. To u ovom trenutku više ne moraju biti hrvatske državne obveznice, ali mi ulažemo u hrvatske državne obveznice i zato što ih smatramo za nas opravdanim za investiranje, a s druge strane smatramo da je to definitivno u interesu portfelja i naših članova. I stabilna potražnja mirovinskih fondova na tržištu državnih obveznica i u zemlji i u inozemstvu, a pogotovo u inozemstvu zapravo pomaže Hrvatskoj državi da se povoljnije zadužuje i na neki način daje određenu sigurnost stranim ulagateljima koji također ulažu u ovaj oblik imovine. Danas se u raspravi dosta govorilo o mirovinskom sustavu i razvoju mirovinskog sustava općenito. Mi naravno ne možemo dati kao kao mirovinska društva i mirovinski fondovi ne možemo dati odgovore na sve probleme mirovinskog sustava koji u Hrvatskoj postoje. Znači i onaj problem odnosa umirovljenika i zaposlenih i problem zaposlenosti u zemlji kao takve mi čak i ne polažemo pravo da takve stvari definiramo, ali ćemo vrlo rado sudjelovati u svim raspravama o mirovinskom sustavu. smatramo da je to naše sudjelovanje u raspravama dobro došlo, ali ne uzimamo si nekakav privilegij da moramo u tom imati glavnu riječ. Upravo obratno. Mi poslujemo sukladno volji Hrvatskog sabora koje je definirano u pozitivnom zakonodavstvu RH i to je zapravo onaj okvir u kojem mi djelujemo. I dok je to tako i mi ćemo ulagati svoje najbolje napore u interesu naših članove, a kažem u okviru svega onoga što je zadano hrvatskim zakonodavstvom. Mirovinski fondovi ne predstavljaju za sve mirovinske probleme u RH, ali definitivno predstavljaju dio rješenja rješenja i RH, je u jednoj prednosti u odnosu na neke druge zemlje u srednjoj Europi i na zapadu i na istoku zato što ima 25% društvenog bruto proizvoda u mirovinskim fondovima što nas već sad obilježava kao srednje razvijenu zemlju što se tiče razvoja mirovinskih fondova. Sredstva u drugom stupu definitivno nisu izgubljena nego su ona na računima naših članova i predstavljaju potencijal za buduće isplate mirovina. Mislim da su prinosi mirovinskih fondova do sada i to sad u jednom dužem periodu sasvim solidni, znači onih nominalnih nešto preko 6% i mislim da samo nominalni prinos možemo uspoređivati sa kamatnim stopama i slično, a mirovinska društva će se upravljanju mirovinskim fondovima prilagoditi promjenama na tržištu kapitala i aktivno voditi brigu o budućoj alokaciji sredstava. Kad uspoređujemo stopu izdvajanja, kamatne stope i prinose mirovinskih fondova, onda bojim se da smo u jednom trenutku pomiješali 3 različite stvari. Znači, ako je stopa izdvajanja 5%, sva izdvajanja koja ulaze u mirovinski fond predstavljaju imovinu člana koja je otišla iz njegove bruto plaće i na tu na tu imovinu, koja je unutra, koja je u fondu, se ostvaruje prinos, i ti prinosi su, opet kažem, bili nominalno preko 6%, realno negdje 3,8 3,9% što je u međunarodnim usporedbama i usporedbama sa nekim drugim financijskim parametrima vrlo solidna. I treba napomenuti da to ne znači da član nema na računu i ono što mu je u glavnici, nego da je to na tu glavnicu zarađeno i tih 6% je sasvim solidan prinos i mislim da je to bilo potrebno ovako da kažem kao objašnjenje. Ne znam da li sam odgovorio na sva pitanja, ne znam da li sam dovoljno dobro odgovorio, ali evo Furio (Nezavisni)** Hvala vam lijepa. Imamo 4 replike. Možete odgovarati na svaku repliku zajedno ili za svaku repliku zasebno ili za sve replike, nakon svega, nakon svih replika odjednom, odlučite vi. Ja ću vas pozvati pa odlučite. Prva je replika gospodin Bulj. Hvala lijepa. Evo vidljivo je iz ovoga izvješća i vašeg odgovora treba pod hitno tematska sjednica, pa evo tajnica bi mogla i unutar Vlade i unutar ministarstva napraviti prijedlog za tematsku sjednicu, jer očito iz odgovora predstavnika fonda vidljivo je i žao mi je šta tajnica ne odgovora na ovo da nije vaš problem koliko je saborskih zastupnika u sabornici, to je problem nas, hoće li biti 1, 5, 10, 15 ljudi radi svoj posao na nekim drugim mjestima. Ja sam očekivao vaš odgovor i rekli ste 360 milijuna kuna za naknadu, to je znači pod 0,39 a prije je bilo 0,42, a na početku sigurno puno više. vam je znači od osnutka fonda ni manje ni više otišlo je iz džepa građana na naknadu 6 milijardi kuna. Nije to malo, 6 milijardi kuna, znači prema tome to je ogroman novac, uzimajući još naknade vaših osnivača, banaka, to je ogroman novac koji odlazi iz Hrvatske i zaista ovo je pitanje vrlo bitno jer nije jasno, kažete, investirati u Hrvatsku. Kako recimo niste investirali u obnovljive izvore energije, gdje Hrvatska subvencionira strane investitore po kilovatu sa 42 lipe dok je ova obična energija iz izvora, neobnovljivih 25 lipa. Primjer, pa vas država subvencionira 2 puta više nego šta u proizvodnji električne energije, nego je dopalo nekog stranog investitora koji nam godišnji milijardu i pol kuna uzima. Pa ovako bi ostalo kod građana naših, naših fondova, prema tome ima tu načina i mogućnosti, samo vi pod utjecajem politike, usmjeravate novac, kao da je to premjerava

na računima u početku i ovo sadašnje stanje na računu je rezultat postepenog rasta tokom 12 godina, tako da ne možemo zadnje godišnje

ja ću još jednom ponoviti, naglasiti, mislim da nije dovoljno bilo jasno, a posebno zbog građana koji ovo sad gledaju, vi imate jednu neviđenu prednost na financijskom tržištu a to je da uzimate a ništa nedajete. I tako će biti barem još 10 godina dok ne počne isplata mirovina. Dakle, fantastična pozicija. Takve financijske institucije nema. Ali to je realnost. Međutim, vi ste govorili o prinosima, a ja sad kažem vidite, što je veći vaš prinos na državne obveznice, to će isti taj radnik uplatitelj u drugi mirovinski stup u vaše fondove, on će morati uplaćivati više državi putem poreza da bi vama država povratno mogla isplatiti prinos na svoje obveznice. Ovo tko ne shvaća onda neću komentirati dalje. Prema tome, što je to? To je ustvari vrzino kolo i to nije rješenje. Ma zašto nije rješenje? Ma nužna je posebno se obraćam mladim ljudima da se fokusiraju na ovo, o njim se radi, pa reforma drugog stupa je toliko nužna jer gospodo pa već danas i prošlih godina 40% za isplatu mirovina već se sada država mora zadužiti da bi isplatila kod banaka, kod vas itd. Pa prema tome, ako u prvom stupu fali 40% pa ne smije država dopustiti da se preko drugog mirovinskog stupa kamatare njeni isti građani kojima je ona poslije sutra dužna preko vas isplaćivati veće prinose. Pa prestanimo više s jednom, usvojimo sa takvim slikama, usvojimo elementarnu logiku, ponavljam, ja jesam za privatne i za dobrovoljne mirovinske fondove ali dajmo razdvojimo što je javno, što je privatno, što je dobrovoljno. **Radin, Furio (Nezavisni)** Želite li odgovoriti? ne. Gospodin Hrelja treća replika. **Hrelja, Silvano (HSU)** Uvaženi gospodine Grbavac, ja sam i dalje koncentriran na moguća rješenja s obzirom da nas je na neki način događaji su nas pretekli i mislim da je nužno odnosno zanima me vaše mišljenje. Slažem se da vi ne možete inicirati izmjenu zakona, ali prema Zakonu o HANFA-i vaš regulator može inicirati određene izmjene, određene korekcije sustava, ne mirovinskog sustava nego sustava drugog stupa. I vi ne možete biti ne zainteresirani za ono što je ajmo reći u orbiti, a to je jedan prijedlog da i oni korisnici obvezni korisnici drugog stupa trebaju za godine uplate samo u prvi stup dobiti 27% jer je to pravično. Dakle moraju biti jednaki po jednakim uvjetima koji su bili. To neće puno poboljšati u ukupnom iznosu, one neće biti nove dvostupne mirovine kao stare, ali će biti puno prihvatljivije nego što su do sada jer nam ono iskustvo o kojem sam govorio govori da su ovo dvoje ljudi, mladih još uvijek ljudi koji su stekli uvjeti za mirovinu na gubitku od 800 do 1200 kuna u odnosu na jednostupnu mirovinu gdje se na sve godine dobiva 27%. A pretpostavljam da su barem barem od tih 30 godina 15 godina uplaćivali samo u prvi stup jer 15 godina tek traje ovo uplate u drugi mirovinski stup. Hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. I na kraju četvrta replika gospodin Žagar. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ma zapravo više nije ni replika nego je više jedno pitanje tehničke prirode. Do podataka o svom računu fizički korisnik, a prava osoba može doći preko REGOS-a ili sustava e-Građani, postoji li drugi način da osobe dođu do podataka o svom računu pa čak i u onim ekstremnim slučajevima kada uopće ni ne znaju kojem fondu pripadaju. I postoji li obveza fonda da jednom godišnje izvještava korisnike o njihovom stanju? Ja vjerujem da u tim izvještajima … sam dobivao i sam te izvještaje ne stoji baš gdje se njihov novac ulagao, ali barem onaj izvještaj koliko je iznosa do sada uplaćeno i koliko su ostvarili na temelju rasta kamata ili svega ovoga drugoga? Evo kratko, ako mi možete odgovoriti.

Službeno izvješće o računu vam može dati REGOS i ono se nalazi u vašem sandučiću u e-pošti REGOS-a, međutim isto tako podatke o stanju na računu se može dobiti u svakom mirovinskom društvu. Mirovinska društva više ne moraju kao što su morala to ranije slati pismena izvješća na sve adrese svojih članova. Neki to još uvijek rade, neki to ne rade, ali svaki član mirovinskog fonda pod određenim uvjetima čuvanja tajnosti, znači da neko drugi ne uđe u vaš mirovinski račun morate raspolagati određenim načinom identifikacije putem PIN-a i slično, ali naravno da možete dobiti podatak o tome. Ako slučajno nemate ove podatke onda također možete putem naših col centara zatražiti da vam se pošalje.